(HNS)** Prelazimo na usuglašenu raspravu o dva zakona unutar klubova. Znači - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugo čitanje, PZ br. 184 - Konačni prijedlog zakona o lokalnim izborima, drugo čitanje, PZ br. 185 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata primili ste u pretince. Kod donošenja Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Žele li predstavnici predlagatelja uzeti riječ? Izvolite ministre. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Dakle kao i u slučaju prvog zakona, Zakona o Registru birača tako smo i u Zakonu o lokalnoj samoupravi i u Zakonu o lokalnim izborima u prvom čitanju proveli dosta detaljnu raspravu, razmotrili veliki broj veliki broj primjedbi i prijedloga zastupnika i određeni broj tih primjedbi i prijedloga zastupnika i ugradili u konačni tekst. Ja želim u uvodnom izlaganju govoriti o onim rješenjima koja su izmijenjena u odnosu na prvo čitanje. Prva i najveća izmjena je ona o referendumu za opoziv gradonačelnika, načelnika i župana. Temeljem dakle izraženog stava većine ili skoro svih klubova zastupnika na drugačiji način smo definirali referendum za opoziv načelnika, gradonačelnika, župana i zamjenika u odnosu i na dosadašnje odredbe, a i na odredbe koje su bile dakle… **Batinić, Milorad (HNS)** Ministre oprostite. Kolegice i kolege, ja vas molim za

Dakle, umjesto dosadašnjeg rješenja da na referendum mora izaći 50% birača sadašnji smo dakle, sadašnje rješenje predlažemo da se referendum može raspisat na prijedlog 20% ukupnog broja birača, a da je opoziv uspio ako se za opoziv izjasnila većina birača uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanog u popis birača jedinice. To je inače jedan od jedan od dakle brojeva koji više ili manje odgovara broju glasova koje dobije gradonačelnički kandidat u drugom krugu ako izađe 50% i ako glasa za njega dvije trećine ili ako izađe malo više i glasa malo manje. Nismo uzeli onaj broj koji je, broj glasova koje je dobio kandidat jer bi time u nepovoljan položaj doveli one kandidate koji su izabrani u prvom krugu jer su oni imali veću konkurenciju pa su dobili zbog veće konkurencije nešto malo manje glasova. I mislimo, dakle da je ovaj institut još uvijek dovoljno visok da gradonačelnici i načelnici ne budu maltene trajno izloženi referendumu, ali opet i da je dovoljno ostvariv ukoliko postoji kritična masa koja se zalaže za opoziv gradonačelnika. Također, definirali smo i sudsku zaštitu u slučaju da nadležno državno tijelo ocijeni da zahtjev građana za raspisivanje referenduma nije na temi, o temi koja je u ovlasti predstavničkog tijela. Također, definirali smo da su članovi predstavničkog tijela, dakle vijećnici zaštićeni od odgovornosti za izrečenu riječ na sjednicama i mišljenja i glasovanja na sjednicama predstavničkog tijela. Također bolje smo definirali prilikom opoziva da se opoziv odnosi na izvršno tijelo izabrano na općim, temeljem općeg prava glasa a ne i na zamjenika koji je izabran po posebnom pravu glasa. Dakle, iz reda nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima temeljem Ustavnog zakona je ostvarena pravo na sudjelovanje u izvršnom tijelu. Temeljem zahtjeva određenog broja zastupnika definirali smo i najmanji iznos kojim može raspolagati gradonačelnik i načelnik. To je 70000 kuna. Uzeli smo iznos koji se po Zakonu o javnoj nabavi smatra bagatelnom nabavom, tako da smo evo uvažili i tu je taj prijedlog zastupnika. Što se tiče izbora za tijela mjesnih odbora, dakle definirali smo da se za izbore za tijela mjesnih odbora, dakle da predstavničko tijelo donosi opći akt i da naravno

ima dosta slučajeva da se izbori ne raspisuju. Ako se izbori raspisuju da mjesni odbori imaju ili nemaju nikakvu nadležnost. Ako imaju nadležnost da nemaju novaca itd. itd. A ima i slučajeva da gradonačelnici jednostavno ne raspisuju izbore. Također definirali smo da se uvjet za raspuštanje vijeća odnosi i ukoliko ne raspiše referendum za opoziv temeljem zahtjeva birača. I na kraju bolje smo definirali i način obnašanja dužnosti, a to je da smo nešto što je već bila praksa, a to je da se omogući tijekom mandata i promjena načina obnašanja dužnosti sada definirali na koji način, kako tako da definiramo da se odluka o načinu obavljanja dužnosti može mijenjati tijekom mandata, a novi način obavljanja počinje od prvog dana sljedećeg mjeseca od dostave obavijesti o promjeni. Najvažnija i recimo to tako stvar oko koje je bio najveći prijepor u prošloj u prošloj raspravi je postupak kod ne donošenja proračuna. Što se tiče donošenja proračuna predvidjeli smo dvije novine. Jedna je da pravo na prijedlog odluke o privremenom financiranju osim izvršnog tijela imaju i drugi ovlašteni predlagatelji temeljem Poslovnika o radu predstavničkog tijela. Na taj način se recimo to tako politički rješenje političkog sukoba oko proračuna na zahtjev jedne od strana vijeća ili načelnika odgađa za 3 mjeseca, pa ako se dogovore dobro, ako ne izbori. I druga je da jasno definiramo pravo predlagatelja proračuna. To je načelnik da prije samog glasovanja o proračunu ima pravo povući prijedlog. Na taj način se stvara jedna ravnoteža između dva politička tijela izvršnog i predstavničkog ukoliko postoje bitni prijepori oko proračuna. I također zadržali smo institut istovremenog raspisivanja izbora i za vijeće i za načelnika ukoliko ne donesu proračun. Što se tiče postupka kod ne donošenja proračuna mogli smo birati između četiri varijante. Jedna je da ostane kao i do sad, a to je da se raspušta vijeće, a da načelnik ostaje. Mislimo da je time vijeće dovedeno u neravnopravni položaj i da su, da je tu načelnik bio recimo to tako u jednoj dominantnoj situaciji. Druga je da promijenimo, to je da u stvari odlazi i načelnik, a da vijeće ostaje. Tu se s druge strane izvršnu vlast dovodi u jedan podređeni položaj. I postoji ova varijanta ravnoteže da se ne napravi ništa, ali to znači blokada rada. Jer ako se nisu mogli dogovorit sada vrlo je neizvjesno i za tri mjeseca vrlo je neizvjesno da će to bit i nakon i nakon toga. Ili da se taj politički prijepor između dva politička tijela izabrana na neposrednim izborima riješi, da to riješe građani na istovremenim izborima i za tu varijantu smo se u ovom zakonu odlučili. Također, što se tiče odredbe o imenovanjima članova i predstavnika jedinica lokalne samouprave ostala je, dakle odredba kao i do sad uz razliku da se, da je odluka o imenovanju, dakle dužna dostaviti predstavničkom tijelu i da se dužna objaviti u službenom listu jedinice lokalne samouprave, te smo ostavili mogućnost da se posebnim zakonima za neke od kategorija institucija i ustanova itd. koje osniva jedinica lokalne samouprave da se dopusti i drugačije rješenje. Pa u tom slučaju ovo je dakle izlaganje koji se odnosi na ovo je dakle izlaganje koji se odnosi na dio Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Što se tiče Zakona o lokalnim izborima izmjene u odnosu na prvo čitanje su sljedeće, prvo temeljem Zakona o prebivalištu izmijenili smo izraz trajno boravište izrazom prebivalište. Drugo, u svrhu usklađivanja s nacrtom prijedloga Zakona o Registru birača izmijenjena je i odredba članka 2. stavak 1. na način da je izbrisan dio koji ograničava aktivno biračko pravo osobama kojima je biračko pravo oduzeto pravomoćnom sudskom presudom. Također, novinu predstavlja i sadržaj kandidature za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Dakle, budući da se prema ovom zakonu zamjenici općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina tamo gdje je ostvareno pravo biraju istovremeno kad i općinski načelnici i gradonačelnici nema potrebe za utvrđivanjem nacionalne pripadnosti gradonačelnik, načelnika, župana i njihovih zamjenika. njihovih zamjenika. Također, nadopunjen je članak 22. uvrštavanjem stavka 3. kojim je ozakonjen stav Ustavnog suda RH izraženom izraženom u presudi od 4. svibnja 2009. da pogrešku pri postupku kandidiranja treba popraviti uz najmanju moguću štetu za postupak kandidiranja. I tako smo propisali da će pri utvrđivanju pravovaljanih kandidacijskih lista nadležno Izborno povjerenstvo postupiti u korist zaštite postupka kandidiranja, odnosno prava predlagatelja kandidacijskih lista i kandidatura. Vezano za sadržaj zbirne liste kandidacijskih lista, odnosno redoslijed unosa kandidacijskih lista na zbirnu listu zakonom smo propisali da se kandidacijske liste unose na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, stranke, odnosno dvije i više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Na taj način smo izmijenili prvotni prijedlog po kojem bi dakle kandidacijske liste grupe birača bile na dnu listića, ali ne bi bili kao dosada dakle blok pod nekim slovom nego bi bili raspoređeni temeljem prezimena nositelja liste. Također, što se tiče prihvaćanja kandidature na više kandidacijskih lista za isto predstavničko tijelo propisali smo način postupanja nadležnog Izbornog povjerenstva. propisali smo i što u slučaju smrti kandidata, kandidacijske liste, kada kandidat umre u vremenu kraćem od 10 dana od dana održavanja izbora. Produljen je rok za imenovanje biračkih odbora te je rok produžen za 2 dana prije održavanja izbora, ustvari produljen je rok za edukaciju biračkih odbora, a skraćen rok za imenovanje. Također, brisano je i da se identitet birača utvrđuje važećom identifikacijskom ispravom te je propisano da se identitet birača utvrđuje identifikacijskom ispravom bez posebnog isticanja da se treba raditi o važećoj ispravi. O tome je nešto bilo govora i kod prethodnog zakona. Birači se upisuju u Registar birača i temeljem upisa u tu evidenciju ostvaruju biračko pravo. Potreba da se prilikom glasanja utvrdi identitet osobe koja glasa ne služi stjecanju biračkog prava već za svrhu ima isključivo da se utvrdi identitet osobe koja glasa i u tom slučaju dakle ukoliko birački odbor može nedvojbeno utvrditi da se radi o toj osobi nema potrebe isticati da se mora raditi o važećoj identifikacijskoj ispravi. zaštite serijskog broja glasačkog listića u članku 60. stavku 1. dodana je rečenica kojom je propisano da je član biračkog odbora dužan voditi računa o tome da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se predaje biraču dok je u članku 70. stavak 2. izmijenjeno na način da je propisano da glasački listići na biračkom mjestu moraju biti pomiješani … /Upadica: zvučnik. Ove osjetljive odredbe su već prošle tako da ne provociram previše. u spomenuti članak 60. uvrštena je nova odredba stavka 2. kojom je propisano da je predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan biraču pripadniku nacionalne manjine na njegovo traženje predati glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalne manjine. U odnosu na propisano ističe se da su svi birači neovisno o nacionalnoj pripadnosti uvršteni u opći popis birača. Da li će birač pripadnik nacionalne manjine biračko pravo koje mu pripada s te osnove ostvariti ili ne sam odlučuje te se u tom smislu izjašnjava o ostvarivanju rečenog prava na način da može zatražiti od biračkog odbora da mu se preda glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalne manjine. Glede osiguranja zaštite biračkog prava birača kojima je zbog invaliditeta otežan pristup biračkom mjestu na primjer birač se ne može popeti stepenicama na kat jer nema pristupa za osobe u kolicima i slično u članak 61. uvrštena je nova odredba kojom je uređeno ostvarivanje biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto ali mu je zbog invaliditeta onemogućena pristupačnost biračkom mjestu. U tom slučaju provest će se postupak propisan zakonom. Predsjednik biračkog odbora odredit će dva člana biračkog odbora da dođu do birača i omogućiti mu glasanje. U pogledu popisa dužnosti nespojivih s dužnošću člana predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave izbrisane su dužnosti rektora i prorektora sveučilišta te predstavnika i člana Uprave trgovačkog društva u većinskom državnom vlasništvu. Što se tiče prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika u odnosu, dakle zbog pravomoćnosti sudske presude ostavljeno je rješenje koje je u sadašnjem zakonu a to je da se radi o kazni zatvora u trajanju dužem od 1 mjeseca kako je propisano dakle i važećim zakonom. I u svrhu preciznog utvrđivanja broja birača koji su glasali za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana nadopunjena je odredba članka 93. stavka 1. tako da je propisano da se općinski načelnik, gradonačelnik, župan te njihovi zamjenici biraju većinom glasova svih birača koji su glasali prema evidenciji u izvatku iz popisa birača i i priloženim potvrdama za glasanje. Ono što nismo propisali a to je uskraćivanje pasivnog biračkog prava i to smo u obrazloženju zakona još i dodatno naglasili da se ovim zakonom nikome ne uskraćuje pasivno biračko pravo. Dakle svak se ima pravo kandidirati, a što se tiče ograničenja, iste su odredbe kao i ograničenja za obnašanje dužnosti, iste su odredbe kao u Zakonima o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Ustavni sud ih može na isti način protumačiti kao što je to napravio i kod izbora zastupnika u Hrvatski sabor prilikom kandidiranja nekih dakle državljana koji su se željeli kandidirati. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministre. Imamo tri prijavljene replike. Prvi se javio Branko Bačić, izvolite kolega. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre dobro je da ste prihvatili sugestiju tijekom prvog čitanja o mogućnosti opoziva nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne odnosno područne samouprave temeljem raspisanog lokalnog referenduma. No čini mi se da odredba prema kojoj je potrebno 20% ukupnog broja birača nije dobro pogođena pogotovo za velike jedinice za velike jedinice lokalne samouprave. To u vašem Pućišću ili mome Blatu relativno neće biti teško dostignuti 20% birača ali u velikim gradovima da ne kažem primjerice u Zagrebu, pa i u Splitu, Rijeci, Osijeku i drugim velikim gradovima vrlo će se teško moći prikupiti 20% birača. Kako smo već tijekom jutra spominjali postupak donošenja Ustava, izmjena i dopuna Ustava 2010. tad se vaša stranka i vaš predsjednik, sada predsjednik Vlade zalagao da se smanji broj birača potrebnih za inicijativu oko podnošenja Državnog referenduma na 5%. Ne znam što se to sada primijenilo da za mogući opoziv čelnika jedinica lokalne odnosno područne samouprave potrebno je 20%. To kažem možemo prihvatiti za manje jedinice lokalne samouprave ali će ovaj institut ostat nedohvatljiv za velike jedinice lokalne samouprave, pa kako ste prihvatili inicijativu da odluku o raspolaganju sredstvima može donijet pojedini načelnik, ili gradonačelnik u ovisnosti o visini proračuna tako se možda moglo i ovdje pristupiti da jedinica lokalne samouprave koja ima veliki broj birača ne mora imati 20%. Tamo može biti manji, manji postotak od ukupnog broja upisanih birača. **Batinić, Milorad (HNS)** Sljedeća replika Dinko Burić. Izvolite kolega Buriću. Nadam se da ne zove kum ili neki drugi. Izvolite replika.

da mi pozdravljamo u klubu zastupnika HDSSB-a činjenicu da ste prilikom donošenja prijedloga i zakona za prvo čitanje a i sada konzultirali klubove i s te strane je to sasvim u redu i mislim da kad bimo smo na taj način radili i u mnogim drugim slučajevima kod donošenja drugih zakona, da bismo onda uvijek dolazili do puno kvalitetnijih zakonskih rješenja nego što u konačnici to vrlo često bude. Ali ovdje bih posebno želio naglasit činjenicu da je dobro što ste bili odustali u onom prvobitnom prijedlogu od neposrednog, odnosno od toga da se zamjenici načelnica, gradonačelnika ili župana biraju ne neposrednim izborom nego da ih bira predstavničko tijelo jer to nije imalo nikakve logike i to je u redu. Dobro je što ste i odustali od onog prijedloga da gradonačelnika ili župana ili načelnika može smijeniti predstavničko tijelo a on neposredno izabran. Dobro je i što je izdefinirano tko imenuje skupštinu i nadzornih odbora društava i da je to dano u nadležnost izvršne vlasti. ponovo je napravljena jedna greška i vjerujem da će oko toga danas biti najviše prijepora, to je način i mogućnost razrješenja neposredno izabrane izvršne vlasti, načelnika, Imali ste u prvobitnom prijedlogu da je to, razlog je proračun odnosno ne donošenje proračuna i imali ste mnogobrojne primjedbe da je bolje rješenje da to bude referendum. Vi ste sada vratili referendum ali ste ostavili i proračun. Ako i proračun bude razlog za donošenje, za razrješenje izvršne vlasti i to će biti u suprotnosti i sa Ustavom jer neposredno izabranog čelnika jedinica lokalne ili regionalne samouprave ne može svojom opstrukcijom smijenit predstavničko tijelo. Dakle ako ste već uveli institut referenduma onda je to dovoljan razlog da oni koji su birali neposredno

Ne želeći baš toliko hvaliti zakon ali prije svega ovo je jedan veliki iskorak, i prateći medije i izjave ministra to se i na vas odnosi gospodine predsjedatelju na vas će se odnositi taj zakon ako se bude kandidirali gdje će vas nezajažljivi da tako kažem ne oni a čak i oni koji budu možda na vašoj listi ili stranačkoj ili ne znam kakvoj i neće biti proračun taj element. taj element. Bit će element u formalno pravno ali će sasvim druga pozadina, neizglasavanje proračuna koji će predložiti neposredno izabrani čelnik lokalne ili regionalne samouprave nego će pozadina tog razrješenja biti prije svega politička pozadina. Imat ćete nije u ovom trenutku to Šima nije bilo, to je možda bilo dok si ti bio župan pa se su se kupovali vijećnici itd., a ja bih te molio da ne prekidaš sada. i bilo je niz drugih situacija gdje su se vijećnici nezavisne liste, pojedinci iz političkih stranaka kupovali za 100 tisuća, 50 tisuća, 500 tisuća kuna novcem ili iz državnog proračuna ili iz proračuna nekih drugih samouprava itd., itd. Dakle ja vas pozivam i neću reći ono što smo pričali malo prije, ja vas pozivam da kao ministar stanete u zaštitu prije svega demokracije da spriječite ponovno i ponovnu političku trgovinu i kriminal koji se dešavao i da shvatite da jedino tko može smijeniti neposredno izabranog gradonačelnika odnosno čelnika lokalna samouprave su građani koji su ga izabrali.

Dakle, što se tiče postupka za referendum tu se mogu složiti s vama, dakle logično je to što ste rekli, dapače još je teže provesti u županijama jer tu zahtijeva i određenu infrastrukturu itd. međutim vodili smo se time da je sadašnja odredba 20% i nismo željeli to mijenjati, to je isto arbitrarna odluka. Da li je 20, 15, 18 to je isto arbitrarna odluka. Ovdje piše 20% zato što u zakonu sada piše važećem 20% pa nismo htjeli oko toga dodatno otvarati pitanje, ali logično je da to bude između 15 i 20 onda bi to bilo otprilike. A s druge strane i referendum u većim jedinicama malo više košta, pa onda neka se potrude ovi koji skupljaju potpise da i skupe potpise. Što se tiče sivih pohvala na način donošenja zakona dakle ja od svakoga i mislim da se to u prijedlogu i razlikama iz prvog i drugog čitanja i prije tko može dati dobru ideju u ovaj zakon to je nesumnjivo svaki pametan ministar bi to stavio u zakon. Naime, ovaj zakon je transstranački. Dakle mi u svojim strankama imamo ljude koji su gradonačelnici a nemaju većinu u vijeću, a imamo i ljude koji su predsjednici gradskog vijeća sa suprotnim gradonačelnikom. Ikada se sastanu ti ljudi oni pričaju ne iz stranačke pozicije nego iz pozicije u kojoj se nalaze u tom trenutku iako svi misle da će se oni ostati gradonačelnici i nakon lokalnih izbora, ali to je sada drugi dio. I prema tome ta vrsta jedne javne rasprave za ovaj zakon bila je nesumnjivo potrebna, ali na kraju je potrebno donijeti jedan prijedlog i u ovome dijelu samo razmatrajući kako postići ravnotežu između gradonačelnika i vijeća odlučili da u slučaju neslaganja koji će se rezultirati najviše kod proračuna da osim što je do sada išlo na izbore vijeće dakle tu nisu novi izbori jer jer su i do sada bili izbori u slučaju ne donošenja proračuna da svoj legitimitet kod onih koji su ga izabrali provjeri i gradonačelnik isto vodeći onom računom da ga nitko drugi ne može izabrati osim onih koji su ga izabrali. mislim da sam prekoračio vrijeme, ali još 20 sekundi. Može se postaviti pitanje da će sada biti puno više rušenja proračuna zbog toga što će se srušiti gradonačelnik. Ali onda se može postaviti pitanje nije li do sada vijeće bilo u lošijoj poziciji jer ih je gradonačelnik mogao ucjenjivati pa su zato iza toga što nisu htjeli morati glasati za proračun. … /Upadica: Vrijeme./ … Znam. Rekao sam.

Dobro. U ime Odbora za lokalnu i područnu (regionalna) samoupravu uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici. Odbor za lokalna samoupravu je također objedinio ovu rapsravu vezano za ove dvije točke. točke. Konačni rezultat rasprave je bio 5 glasova za i 2 glasa protiv, s tim da ću ja u ime odbora izvesti i posebno u ovu raspravu koja se vodila oko izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalna) samoupravi posebno od strane predsjednika odbora istaknuta je osnovna primjedba na Konačni prijedlog zakona koje se odnose na odredbe kojima se propisuje istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovih zamjenika. Ukoliko se u zadanom roku ne donese proračun jer će navedene odredbe prouzročiti krizu vlasti odnosno često raspuštanje i nove izbore u jedinicama lokalne i područne (regionalna) samouprave. I nevezano sada za sam zaključak odbora, mnogi članovi odbora su morali podići ruku iako se ne slažu sa ovim odredbama zakona, a to se posebno odnosi na nagradu. Dobro mogu ja to. mogu ja to. pa gledajte ja mogu. Pa i sada kršite Poslovnik, trebate dići ruku odnosno tablicu povreda Poslovnika i onda meni pričati o povredi Poslovnika. Ja samo ukazujem ministru da ono što se dešava pa čak i u vašoj stranici. **Reiner, Željko (HDZ)** Molim da se prvo sa mjesta ne dobacuje govorniku, drugo govornika da se drži teme, odnosno onoga što je uz izvješće. to ću posebno u svojoj raspravi, 5 glasova za i 2 glasa protiv su predložili da se donesu ovakvi zakoni. A drugi put se držimo svi zajedno Poslovnika. razumije./… Imamo li još kojeg izvjestitelja odbora? Ako ne, onda možemo preći na raspravu. U raspravi se prvo javio u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista uvaženi zastupnik Dragutin Lesar.

S obzirom da je u prvom čitanju oba zakona puno toga rečeno, predloženo, a vidim i neuobičajeno puno toga prihvaćeno od strane predlagatelja što je doista jedna dobra praksa i nadam se da će ovo Ministarstvo i ovaj ministar nastaviti i kod drugih zakona s takvim pristupom. Ali za konačni sud i odluku glasanju u petak ovisi jedan prijedlog zaključka koji će vam doći na klupe, a on će otprilike glasiti da se zadužuje Odbor za zakonodavstvo da nakon usvajanja zakona izradi i objavi pročišćeni tekst zakona što sa ministarstvom direktne veze nema, ali ima s nama. Naime, prema odredbama ovog zakona sve općine, gradovi i županije dužne su sa ovim izmjenama uskladiti svoje statute u roku 3 mjeseca, a onda nakon izbora većina vijećnika u općinama, gradovima i županijama će bit novi vijećnici, negdje isti ali ja mislim većina novih. I ako od njih tražimo da odlučuju sukladno zakonu, da poznaju ovlasti, odnose između predstavničkog tijela i čelnog čovjeka lokalne zajednice, općine, grada i županije, a imamo matični zakon sa 8 izmjena i dopuna koje svaka u svom sadržaju upravo na tom području jako puno stvari mijenja, ne vjerujem da itko bez posebnog školovanja barem od 3 mjeseca će moći savladati i statut i Poslovnik i Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i još 37 zakona koji kao posebni zakoni reguliraju određene ovlasti predstavničkog tijela od predškolskog obrazovanja, komunalnog gospodarstva, cestama, elektroprivredi, vodama, šumama, dakle vijećnik koji odlučuje, gradonačelnik, načelnik općine i župan bi osim ova dva matična zakona trebao poznavati još još 37 zakona, a da bude siguran da odlučuje zakonito. S obzirom na rokove i brzinu nismo mogli ići, odnosno nije ministar došao sa novim zakonom nego izmjenama i dopunama i sada je jedini način da novoizabranim članovima predstavničkog tijela olakšamo učenje učenje tog zakona je izrada pročišćenog teksta zakona. Sljedeća dilema koju su kolege iz HDSSB-a postavili, pad načelnika i predstavničkog tijela zbog proračuna. I kod mene je to u jednom trenutku bila dvojba, ali siguran sam ako do izvanrednih izbora dođe zbog prljave trgovine pojedinih članova predstavničkog tijela, ucjenjivanja načelnika, gradonačelnika ili župana zbog svoje ulice ili nečeg drugog, da će na izvanrednim izborima biti kažnjeni oni koji su izazvali te izvanredne izbore, a ne onaj koji je dobro proračun predložio. Nemojmo podcjenjivati inteligenciju naših ljudi niti pak interes za trošenje njihovog novca u općini, gradu i županiji, prepoznavanje lošeg načelnika/gradonačelnika i uvjeren sam, a što više izbornih ciklusa bude u Hrvatskoj u lokalnoj samoupravi da će kvaliteta nadjačati kvantitetu, ideološke razmirice i kažnjavati svaki pokušaj ucjenjivanja i trgovanja ispod stola. Možda ja u potpunosti griješim, ali naprosto želim vjerovati da je interes građana za lokalnu zajednicu sve veći i veći kako je broj izbora iza nas. A sada obrazloženje tri amandmana i par zamjerki bez amandmana. Pristup građana lokalnom referendumu i po ovim izmjenama u Hrvatskoj je jedan od najtežih pristupa izazivanju lokalnog referenduma kada ga građani traže, teži nego kod državnog referenduma. Predlagatelj je ostao kod 20% potpisa birača s pravom zahtijevanja referenduma što smatram da je previsoko, ali ono što nikako nije dobro da je u isti koš, u istu proceduru stavljeno pravo središnjoj državnoj vlasti da provjerava ispravnost referendumskog pitanja i pravovaljanost potpisa. Dakle, radi se o istom postupku, istoj zakonodavnoj odredbi u istom članku u trajanju od 60 dana. Mislim da je to trebalo razdvojiti, da pitanje propitivanja referendumskog pitanja konačno i na državnom i lokalnom nivou moramo staviti na početak postupka i da tek kad građani dobe potvrdu ustavnosti ili zakonitosti referendumskog pitanja idu u prikupljanje potpisa, a da pravovaljanost, provjere pravovaljanosti potpisa koja je naknadna, završna procedura kod lokalnih referenduma mora, ne smije iznositi više od 30 dana. Jer istim argumentima koje se predlagatelj služi da 20% nekim zajednicama je to izuzetno mala brojka. Tako i tih 20% u općini Dekanovec je 140 potpisa. Pa neće valjda država 140 potpisa provjeravati 60 dana. Ali je problem u tome da je i provjera referendumskog pitanja i pravovaljanosti potpisa zapravo stavljena u istu pravnu proceduru vršenja kontrole nadzora od Središnjeg ureda. I to ću stalno ponavljat da nije dobro. Građani kada idu prikupljat potpise unaprijed moraju biti sigurni da je referendumsko pitanje dobro postavljeno. Oni mogu inicirati referendume i prikupljati potpise i mimo toga, ali to onda nije službena referendumska procedura po zakonu nego građanska inicijativa koja nema formalno-pravni učinak. I ovakvom odredbom im ne bi odrekli pravo da brojem potpisa koje će prikupiti vrše politički pritisak na lokalnu vlast. Ali kad je u pitanju referendum onda pravila igre i procedure moraju biti uvijek u korist građana. I kad su prikupili potpise država ima samo eventualno provjeravat pravovaljanost potpisa, ne naknadno utvrđivati pravovaljanost pitanja. To mora bit u prvoj fazi postupka. Građani imaju 15 dana za prikupljanje potpisa, država 60 dana da provjerava, predstavničko tijelo 30 dana da ga raspisuje i još 30 dana da se održava. Pet put više vremena državi nego građanima. I zbog toga tvrdim da dostupnost lokalnom referendumu u Hrvatskoj i uz ovakva poboljšanja i promjene još uvijek nismo učinili dovoljno dobrim. Što se tiče instituta smjena čelnika od strane građana predviđenih člankom 14. i 15. i uvođenjem najmanje trećine broja onih koji glasaju za opoziv smatram dobrim rješenjem, prihvatljivim koji na neki način kada bi preračunavali rezultate izbora i broja dobivenih glasova odgovara ako ne čak i prelazi 50% iz drugoga kruga. Treća stvar u tom zakonu mjesna samouprava koja istina ne mora bit obvezatna ako je netko ne želi, ali je moramo omogućiti i to je prvi amandman. Izbore za mjesnu samoupravu mora raspisivati predstavničko tijelo, a ne načelnik općine ili gradonačelnik. Gospodine ministre, ako doista želimo omogućiti da tamo gdje postoji interes za mjesnu samoupravu onda pitanje raspisivanje tih izbora ne možemo dati jednom čovjeku u ruke. Oni su bili najveći protivnici mjesnih odbora i razvoja mjesne samouprave i to moramo dati u ruke predstavničkom tijelu bez obzira što će sve u statutu općine ili grada pisati, kako ćemo to regulirati ali najvažniji je čin raspisivanje izbora. Otezanjem raspisivanja, kompliciranjem raspisivanja načelnici i gradonačelnici su najčešće to dovodili do besmisla. To mora bit ovlast predstavničkog tijela. Amandman vam je na stolu. Želim vjerovati da ćete me razumjeti i po treći put vam to ponavljam koliko je to bitno. Što se tiče objave podataka o rezultatima izbora iz članka 51. stavka 8. Izbornog zakona nudimo amandman koji će jasno i nedvosmisleno propisati obavezu Županijskog izbornog povjerenstva da će rezultate izbora objaviti po biračkim mjestima za izbor načelnika općina, gradonačelnika, župana, Gradskog vijeća, Općinskog vijeća, Gradskog vijeća i Županijske skupštine. Iz obrazloženja ili odgovora kojega ću vjerojatno dobit pisat će ili reći će se da se to podrazumijeva, jer postoji obaveza općinskih i gradskih izbornih povjerenstava da te podatke prikupljaju i dostavljaju županijskom. Onda u članku 51. stavku 8. piše da županijsko objavljuje po biračkim mjestima, ali po meni nedovoljno jasno. I predlažem amandman da se razjasni. Svi rezultati izbora od općine do županije, od čelnika do predstavničkog tijela objavljuje se po biračkim mjestima i to radi Županijsko izborno povjerenstvo. Pozdravljam i promjenu u članku koji regulira prestanak mandata po sili zakona kod načelnika, gradonačelnika i župana ako je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora dulju od mjesec dana. Ali se pitam zašto je kod predstavničkog tijela ostalo 6 mjeseci? Vjerojatno zato što i sebi u Saboru ne želimo tu zaštitu 6-mjesečnog zatvora konačno ukinuti pa smo išli analogijom ako sebi dozvoljavamo pravo da ostajemo saborski zastupnici ako nas osude do 6 mjeseci onda ćemo to ostaviti i lokalnoj samoupravi. Sada donosimo Zakon o lokalnoj samoupravi i mislim da bi isto pravilo trebalo vrijediti i za predstavnička tijela kao i za Hrvatski sabor. Pravomoćno presuđene osobe na kaznu zatvora, ako je to mjesec dana, nigdje ni u jednoj instituciji u ovoj zemlji ne mogu ostati na funkciji, točka. Tek Tek tada ćemo pred građanima biti vjerodostojniji da među nama ili njima izabranim na lokalnim izborima neće biti onih koji će dio mandata odraditi iz zatvora. Kaznionica sa ili bez onih narukvica kak se zovu s probacijom, narukvice za probaciju. To bi još najbolje bilo da vijećnici dolaze na Županijsku skupštinu s narukvicama za probaciju pa da glasaju. O tome govorim već godinama. Zašto dozvoljavamo u predstavničkim tijelima neposredno od građana izabrane ljude, u međuvremenu osuđene na kazne zatvora, da im mandat ostaje? Zašto? Posebice zbog toga mi je to problem što nismo napravili razlikovanje različitih kaznenih djela. Jedno je prometni prekršaj, ok priznajem, ali što je s ostalim kaznenim djelima? Članak 94. stavak 4. predviđa ako je dva ili više kandidata po broju glasova drugi da onda u drugi izborni krug ide onaj kojega se odredi ždrijebom. Istina je, u nekim državama u Europi umjesto odluke građana ždrijeb ili kocka odlučuje tko će u drugi izborni krug. Da li smo spremni na to da ždrijebom siječemo između dva ili tri koji imaju isti broj glasova? Ili bi ih pustili sve u drugi krug kao što je to predviđeno i kod predstavničkog tijela ako se dogodi da dvoje imaju isti broj glasova da se tada broj članova predstavničkog tijela povećava i ulaze oba sa istim brojem glasova. Pa ako smo kod predstavničkog tijela pustili dvojicu s istim brojem glasova u predstavničko tijelo ajmo onda ovdje napraviti napor pa dvojicu ili trojicu pustiti u drugi izborni krug i da onda građani o tome odluče. treći amandman koji je dan. I završavam sa sljedećim. Ovjera potpisa kandidata – u obrazloženju zašto to nije prihvaćeno je jedna od najboljih rečenica koje sam otprilike imao u ovom u ovom mandatu prilike pročitati zašto to nije prihvaćeno. A argument mi je da kod parlamentarnih izbora DIP od svih nas nije tražilo ovjeru potpisa o prihvaćanju kandidature sjećate se vjerojatno toga. Takva je praksa. Piše takva je praksa. Pa predlagatelj misli da će i sada biti takva praksa da izborna povjerenstva neće tražiti ovjeru potpisa, ali je u zakonu moramo imati zapisanu. Ako smo ove parlamentarne izbore i bez ijednog ozbiljnijeg prigovora sudionika izbora, Izbornog povjerenstva i stranih promatrača a da kandidati nisu trebali potpisivati pred javnim bilježnikom ili Izbornim povjerenstvom svoju izjavu o tome da prihvaćaju kandidaturu zašto tu obavezu unosimo za lokalnu samoupravu, a zapravo priželjkujemo da uputom DIP-a ili ŽIP-a to je Županijsko izborno povjerenstvo ili OIP-a, GIP-a to zapravo neće biti potrebno. Ministre ne treba ovjera potpisa u općini ako nije trebala u Saboru. Brisanjem te odredbe iz zakona i za ove ali i za parlamentarne izbore stvaramo jedno novo povjerenje i među sudionicima izbora unutar onih koji sastavljaju liste stranaka i nezavisnih lista također i ovim parlamentarnim proteklim izborima dokazali smo da je to i bez ovjera potpisa moguće napraviti. S time bih završio svoju raspravu i pozivam vas da podržite onaj naš prijedlog zaključka da se mora objaviti pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi kako bi sadašnjima olakšali promjene statuta, a novoizabranima na početku mandata olakšali poštivanje zakona koje u njihovo ime mi donosimo u Hrvatskom saboru.

ja se moram uvijek javiti dok se radi o lokalnim dužnosnicima iz čisto jednostavnog razloga jer dolazim iz tog djelokruga i kada netko kaže nešto slično u rečenici loši gradonačelnici i načelnici onda to izaziva naravno kod mene određeni otpor jer obzirom da dolazim iz lokalne samouprave gdje je ista garnitura i u izvršnom i u onom predstavničkom dijelu, znači nemamo nekakvih potreba u prijeporima oko tog dijela ali moram reći da često puta je ustvari čelnik lokalne samouprave ili regionalne izvrgnut užasnim trgovinama unutar vijećničkih redova i razno raznim ne principijelnim koalicijama i onemogućavanju djelovanja radi dnevno političkih interesa kao što je to recimo slučaj u Koprivničko-križevačkoj županiji vrlo jednostavan primjer. Pa se onda dogodi da više ne funkcionira županijska skupština jer više nitko nema većinu u njoj. To tako izgleda, zato u svakom slučaju ovaj zakon i rasprava o njemu polako idu u pravcu i tako je bilo u prvom čitanju kako smijeniti čelnika lokalne samouprave. To nikako ne bi trebala ni smjela ni biti intencija ni jednog od ova dva zakona ali da bi trebalo i tu se s vama slažem, čak još i dodajem riješiti pitanja da se ne mogu kandidirati ljudi koji imaju na sebi mrlju, koji su pravomoćno osuđeni bez obzira za koje kazneno djelo ili neko drugo djelo, mora im se zabraniti to i ne samo da je to samo mjesec dana zatvora nego uopće ako su i uvjetno, znači ako su bezuvjetno osuđeni, ako je kazna bezuvjetna ili uvjetna svejedno oni ne bi smjeli doći na liste, ne bi se smjeli kandidirati, tu se s vama slažem. Ova priča oko toga da li 20% ili nešto manje posto, čak mi je prihvatljivo to što kažete, ali mislim da jedna trećina onih koji izađu, da odlučuje o smjeni da to nije dobro, da bi moralo biti barem onoliki broj koliko je bilo na izborima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Lesar. Kolega Hrg, ja isto imam u svojem radnom vijeku sedam godina rada u regionalnoj samoupravi, nisam bio čelnik, to bi ovim rječnikom se nazvalo pod čelnik jer sam bio zamjenik župana. Valjda bi se to tako zvalo onda. Da u pravu ste, veliko zlo počinje kada se počinje trgovati proračunom i ucjenama. Ja moram priznati da tih 7 godina mog iskustava, a nama tada oporbene stranke su u Međimurskoj županiji bili i HDZ i SDP, nismo taj problem ozbiljni imali, o velikim kapitalnim projektima s njima kao oporbenim strankama i dogovarali. Koaliciju čine ljudi, ne stranke. dogovarali. Koaliciju čine ljudi, ne stranke. Ako koaliciju čine pošteni ljudi onda zakon malo ovako ili onako, ako je čine pokvareni kako je god zakon nećemo duljiti, imat ćemo taj problem, ali ali onda ponudit sljedeće rješenje. Da proračun ne usvaja predstavničko tijelo, nego čelnik pa smo otklonili 90% lokalne korupcije. Hvala lijepo. S time bismo došli na raspravu u ime kluba zastupnika koja će nam iskazati gospodin uvaženi zastupnik Damir Kajin. političkih stranaka. Danas imamo ova dva druga zakona, znači Zakon o lokalnoj područnoj regionalnoj samoupravi i Zakon o lokalnim izborima. Kad smo kod onog jučerašnjeg zakona samo da kažem da neke političke opcije mogu u nekim županijama za izbore potrošiti 5, 6 pa i više milijuna kuna. To nije u redu, to je previše, to se mora na neki način ograničiti kao što je isto vrijeme da i DORH počne raditi po kompanijama pojedinih političkih stranaka. HDZ se zaigrao ali ostali se igraju, ali pustimo sada to. Kad govorimo o ovome Zakonu o lokalnoj samoupravi, članak 2. između ostalog govori dakle o referendumu ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkih tijela odnosno ako raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, gradonačelnik ili župan te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti ili gradskih kotareva itd., Ja se apsolutno slažem evo i sa ovom intervencijom gospodina Hrga da ako je netko izabran recimo u nekoj jedinici gdje je izašlo 51% građana pa je izabran sa onih 50%, ako je bilo 6 tisuća izabran je recimo s 3 tisuće jednim glasom da bi ga na referendumu trebalo isto tako razriješiti 3 tisuće i jedan građanin. Međutim ono što je isto tako zanimljivo kada govorimo o pokretanju tog referenduma na općinskim vijećima, županijskim skupštinama odluka se donosi većinom svih članova, ja bih rekao da to možda nije dobro. želim vjerovati da su vijećnici dovoljno trezveni ali bez obzira na sve kada pojedine zakonske akte usvajamo dvotrećinskom većinom, mislim ovdje na Ustav, mislim ovdje na ustavne zakone, mislim ovdje na manjinske zakone, onda bi se i referendum recimo u lokalnoj samoupravi trebao izglasavati dvotrećinskom većinom, ne da zbog ne principijelnih koalicija u kojima smo imali prilike slušali jednostavno izazovemo jednu permanentnu nestabilnost lokalne samouprave jer od toga onda svi imaju štetu i oni koji su na čelu te lokalne samouprave i oni koji to pokreću ali najveću štetu imaju financijski kapaciteti pojedinih općina, gradova, županija i građani u cjelini. Osobno smatram da nema što recimo jedan referendum predlagati načelnik, gradonačelnik, župan. Uvijek sam da se jača pozicija predstavničkih tijela. Nije bitno da li je riječ o općinskim vijećima, gradskim vijećima ili županijskim skupštinama. Ali pustimo sada to. Mi moramo na neki način tim predstavničkim tijelima omogućiti da vladaju. Jasno bit lokalna samouprave nije kako doći na vlast nego kako sutradan pomoći građanima i kako upravljati kapacitetima pojedinih sredina, kako "upravljati resursima i novcima". Stalno se postavlja pitanja koliko npr. Županija Istarska participira u proračunu RH. možda prvi puta ovako mogu reći da ove govornice da ako je učešće Županije istarske u GDP-u oko 6,5%, a Istra ima negdje oko 4,5% stanovnika u proračunu participira tu negdje sa 6 do 6,5% ili ako je proračun RH govorim sada o onim poreskim prihodima, kaznama itd. u tom dijelu cca 100 milijardi kuna znači Istra participira oko 6 milijardi kuna. A koliko se vraća? E tu sada treba imati na umu 48 tisuća penzionera, 8 tisuća ljudi koji su zaposleni što u policiji, školstvu, zdravstvu, carini, državnoj upravi, sudstvu itd. čak i vojne kapelane imamo o.k. apsolutno uredu ne dovodim to u pitanje, onda moramo imati na umu decentralizirana sredstva, praćenje zdravstva, socijala i onda onda se negdje vraća oko 4,5% proračuna, ali još uvijek ostaje neki višak od milijarde kuna. Ali pustimo sada ta. Hrvatsku sigurno da valja radikalno decentralizirati. Jasno je da se to neće dogoditi preko noći ili tako skoro. Dapače, u pojedinim slučajevima intervencija države u dogledno vrijeme poglavito kada je riječ o općim bolnicama biti će i veća no što je bila do sada. I opet samo da spomenem jedan istarski slučaj. Opća bolnica Pula ima 182 milijuna kuna nepodmirenih obveza od čega 100 milijuna dospjelih. Samo na lijekove otpada čini mi se 70 milijuna kuna. I to valja riješiti ali to opet ne možemo riješiti bez državnog proračuna. Drugo, članak 5.ovogo zakona govori o članu predstavničkog tijela. Ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji dugi način zbog glasina, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkih tijela. Uvodi se jedan imunitet koji je širi i od ovog zastupničkog ali to je apsolutno dobro i to treba prihvatiti, a ne da Vlada npr. i danas za mogućnost delikta, mišljenja ili da se nekoga zbog slobodnog recimo izraza može nekažnjeno nego građanski goniti za naknadu štete. Ja konkretno vodim jedan spor sa jednom televizijskom kućom već 4 godine zbog toga što sam izgovorio za ovom govornicom da se gotovo svaka emisija može Pa gdje toga ima da zbog netko od vas potražuje 200 tisuća kuna. A što sam rekao? Ništa nisam rekao što ne stoji. Jasno da inzistiram da mi se vrati parnični trošak jer je on veći od 20 tisuća kuna. Mirna Bosna ništa mi drugo ne treba ali to će nadam se vratiti. Što se tiče članka 14.ovdje se kaže da općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se opozvati putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, župana njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njime. U članku 15.se kaže da odluku o opozivu općinski načelnik, gradonačelnik, župana njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u toj jedinici. o.k. u županijama, velikim gradovima budimo iskreni to je nemoguća misija da bi se to moglo dogoditi ali u onim malim općinicama sa tisuću, 2 tisuće, 3 tisuće stanovnika ne znam bojim se da se možemo unaprijed pripremiti na čitav niz referenduma. Što se tiče Što se tiče članka 40.d ako je prestanak mandata općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župana nastupio nakon isteka dvije godine mandata u toj jedinici lokalna i područna (regionalna) samouprave neće se raspisati prijevremeni izbori u toj jedinici lokalne i područne (regionalna) samouprave itd. nego će njegov zamjenik načelnika, gradonačelnika, župana nastaviti mandat do kraja što smatram da je isto tako uredu. Osobno isto tako smatram jasno da ne inzistiram da kao što gradonačelnici, načelnici mogu biti zastupnici, mogu biti župani ali samo do perioda 2015., a nakon toga više nitko u tom dvojnom dualističkom statusu ne bi trebao sjediti u Parlamentu i lokalnoj samoupravi ili bolje rečeno neka se jasno nakon toga svatko opredjeljuje gdje će biti. Zašto to govorim? Zato jer neusporedivo je pozicija jednog gradonačelnika Rijeke ili Splita da ne govorim Osijeka ili nekog drugog grada Pule svejedno jača, snažnija od bilo kojeg župana na tom prostoru. Što se tiče Zakona o lokalnim izborima, članak članak 8. na strani 3, mandat općinskog načelnika, gradonačelnika te njihovih zamjenika izabranih na redovnih ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata. To je apsolutno u redu. U članku 11., 12. govori se o broju potpisa potrebnih za kandidiranje člana predstavničkog tijela, odnosno gradonačelnika, župana, načelnika. Mislim da su te brojke koje se ovdje iznose također primjerene. Ono što je isto dobro, da ako u ovom zakonu postavljeno da ako netko ide u jedne izbore mora mu se "zabraniti" da se kandidira na nekoj drugoj razini. Npr. logično je da ako netko se kandidira za župana nosi listu za županijsku skupštinu, to da, ali ne da recimo netko se kandidira za načelnika i župana ili gradonačelnika i župana. To apsolutno ne može biti i to je na neki način po prvi puta jasno, jasno, nedvosmisleno regulirano ovim zakonima. Što se tiče nespojivosti dužnosti, mislim da je to zanimljivo predloženo. Takvu odredbu apsolutno podržavam, kao i odredbe o zastupljenosti manjina što na neki način mora biti conditio sine quanon jedne demokratske prakse u Republici Hrvatskoj. Kod nespojivosti dužnosti ovdje su navedene sve osobe koje se ne mogu kandidirati za lokalne jedinice, općine, gradove, županije i mislim da je to manje-više dobro postavljeno. Sve u svemu, i jedan i drugi zakon su prihvatljivi kao i onaj zakon o financiranju političkih opcija, međutim ponavljam da bi nadzor, da bi kontrola morala biti neusporedivo veća no što je danas slučaj.

ova dva zakona se spaja spojivost nespojivim. To se posebno odnosi na neposredno izabranog čelnika lokalne samouprave i njegovu moguću smjenu na osnovu neizglasavanja proračuna. Ja bih se čak i složio s nizom ovih vaših prijedloga koji govore o nespojivosti funkcija i trebalo bi tu svakako dodat možda još jednu odredbu da oni koji su ostvarili pravo na mirovinu da se više jednostavno ne mogu kandidirati na određene čelne pozicije kako u lokalnoj, tako u regionalnoj samoupravi, a isto tako i u Hrvatskom saboru. Ja ne znam da li ti misliš na gospodina Boru Grubišića ili možda misliš na šefa svoje stranke. Ja mislim da i on koji je ostvario to pravo ni na koji način ne bi trebao ne bi trebao biti predsjednik jedne parlamentarne stranke jer se to naprosto kosi sa svim demokratskim uzusima. To je valjda jedinstveni slučaj bilo gdje u svijetu da netko tko je osuđen od hrvatskog pravosuđa ili bilo kojeg za ratni zločin može participirati u političkom životu jedne zemlje. je članak 216. jer je izrečeno niz neistina. Predsjednik HDSSB-a je dr. Vladimir Šišljagić.

Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo građana na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te činjenica da je danas u Republici Hrvatskoj ustrojeno ukupno 555 jedinica lokalne samouprave i to 429 općina i 126 gradova te 20 jedinica područne samouprave plus Grad Zagreb su svakako dovoljni da ove izmjene i dopune zakona iziskuju širok interes javnosti. Od mjeseca srpnja pa do prvog čitanja usvojeno je dosta primjedbi. Ovaj konačni prijedlog pokazuje da su i od prvog čitanja do izvršene određene izmjene do ovog teksta konačnog prijedloga, stoga smatramo da su ministar i njegovo Ministarstvo odradili dobar posao kada su širokoj javnosti dali u raspravu ovu problematiku. Svatko tko je bio zainteresiran za ovu tematiku već mjesecima može pratiti, sugerirati i predlagati. U svakom slučaju, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2007. uveden je sustav neposrednog izbora izvršnog tijela, a proveden na posljednjim lokalnim izborima u svibnju 2009. Svi ćemo se složiti da je praksa pokazala dosta problema i dosta nestabilnosti u odnosima između predstavničkog i izvršnog tijela. Praksa je pokazala i da je posljedica nestabilnosti upravo neučinkovito funkcioniranje tijela jedinica lokalne i područne samouprave i samim tim loše obavljanje usluge prema građanima. Sadašnje rješenje da su načelnici, gradonačelnici i župani de facto nesmjenjivi svakako nije dobro. Takve posljedice mogu proizvesti bitne političke razlike, a ne usvajanje proračuna i svakako bitna bitna politička razlika između predstavničkog i izvršnog tijela što pokazuje i sadašnje zakonsko rješenje, a i posljedično praksa. Kada načelnik, gradonačelnik ili župan kao jedini predlagatelji predlažu proračun, te ako ga povuku prije izglasavanja ili ako većina u predstavničkom tijelu ne izglasa proračun, a to se ne dogodi niti u prva tri mjeseca privremenog financiranja raspušta se i po sadašnjem zakonskom rješenju samo predstavničko tijelo. U svakom slučaju ono o čemu treba voditi računa i ovaj prijedlog zakona je na dobrom tragu da tako i bude. Načelnici, gradonačelnici i županiji nezadovoljni većinom u predstavničkom tijelu su u situaciji da i manipuliraju tom svojom pozicijom. Stoga podržavamo prijedlog

kao što je to donošenje proračuna, a to smo već i naglasili priliko prvog čitanja. Naravno, podržavamo i ove dvije poboljšice, a to su da prijedlog odluke privremenog financiranja može biti i od predstavničkog tijela kao i da se proračun, odnosno prijedlog proračuna može povući prije samog glasovanja o proračunu. Smatramo da se time ne izigrava volja birača jer su se i do sada raspuštanjem predstavničkog tijela provodili prijevremeni izbori za to tijelo, a izvršno tijelo ne samo da je ostalo na svojoj dužnosti već je imalo mogućnost stvaranja uvjeta za raspuštanje predstavničkog tijela izbjegavanjem predlaganja proračuna ili ili na drugi način. Međuovisnost predstavničkog i izvršnog tijela primarno je sadržano u njihovim temeljnim ulogama. Stoga je ovakvom odredbom da se u slučaju neusvajanja proračuna kao temeljnog financijskog akta u kojem je zapravo kompletna politika jedinice o tome tko je u pravu da o tome trebaju odlučivati građani na izborima birajući i predstavničko tijelo i načelnika, gradonačelnika ili župana. Ono što smatramo isto dobrim u ovom prijedlogu zakona je da se regulira nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata i to je po prvi puta ovim prijedlogom stavljen nadzor nad pojedinačnim neupravnim aktima. Do sada toga nadzora nije bilo, a složit ćemo se i svi smo svjedoci u svojim sredinama vrlo čestog donošenja upravo nezakonitih neupravnih akata, a nadzora niti kontrole nad tim nikakve nije bilo. Isto tako smatramo da određivanje broja članova predstavničkog tijela uz detaljnu razradu skale po kojoj su jedinice razvrstane prema broju stanovnika i svakako bolje rješenje od važećeg koje dovodi do neujednačenosti u broju članova predstavničkog tijela. Danas je ta neujednačenost u odnosu na veličine pojedine jedinice lokalne samouprave doista velike što svakako nema potrebe da bude tako. zaključno mišljenja smo da je osnovna posljedica predloženih zakonskih rješenja bolje i učinkovitije funkcioniranje tijela jedinice lokalne i područne samouprave i veći doprinos u ostvarivanju prava građana na lokalnu, područnu područnu i regionalnu samoupravu, onu koja je utvrđena Ustavom Republike Hrvatske. Vjerujemo i da su primjedbe i prijedlozi koji su bili u širokoj raspravi prije prvog čitanja ovog prijedloga kao i sugestije koje su bile između prvog i drugo čitanja prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona iznjedrila konačna rješenja kojima se osigurava kojima se osigurava i jača politička stabilnost u odnosu između predstavničkog i izvršnog tijela, veća učinkovitost u obavljanju poslova tih dvaju tijela i jasnije utvrđivanje njihovih prava, obveza i odgovornosti. Stoga će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog izmjena. Hvala. Uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. Ja ću govoriti o ovom drugom Zakonu o lokalnim izborima koji je kao što vidimo i danas, a i inače u raspravama oko prvog čitanja izazvao puno manje ako mogu tako reći prijepora i puno manje nejasnoća nego što je to ovaj prethodni zakon. I to je dobro, jer mislim da ovaj Zakon o lokalnim izborima ne bi trebao i to i ne čini, ne preferira niti jednu političku opciju, niti jednu političku stranku. Svima nam je u zajedničkom interesu da Zakon o lokalnim izborima bude što bolji, što demokratskiji i da na koncu konca idemo izbori u lokalnim sredinama budu što demokratskiji. Jer velim, svi smo u poziciji ili barem kad je riječ o većim strankama da u svim ili u većini općina, gradova i županija imamo situaciju da smo negdje na vlasti, negdje u opoziciji. Prema tome, nema nikakvog razloga preferirati onoga tko je na vlasti ili obrnuto. I u tom smislu mislim da bi trebali svi gledati prije svega kako da učinimo jedan dobar zakon, jer velim ne pogodujući trenutačno ni onima koji su na vlasti u lokalnoj sredini, niti onim u poziciji jer svi se nalazimo i jednoj i drugoj situaciji na terenu i u poziciji i na vlasti. Prije svega dobro je da ovaj zakon na jednom mjestu regulira sve lokalne izbore, dakle za sve razine od i općinske i gradske i županijske. I bilo je i prigovora za da je pomalo se kasno donosi ovaj zakon. Ja mislim da nije kasno, da je upravo sad pravo vrijeme da to donesemo do konca ove godine kako bi sljedeće godine izbore mogli donijeti po ovom novom Zakonu o lokalnim izborima. A istina bog mi smo izbore lokalne mogli provesti sljedeće godine i po postojećem izbornom zakonodavstvu, ali smo ocijenili da je potrebno napraviti određena poboljšanja. I ovaj zakon, bez obzira što je novi zakon, on je u stvari poboljšanje postojećih postojećih zakona i postojeće prakse i sve ono što smo vidjeli da u praksi nije dobro naprosto se željelo i htjelo i uspjelo se ugraditi u ovaj zakon. Prije svega zahvaljujem ministarstvu što je vrlo pomno pratilo raspravu u prvom čitanju i po odborima i na plenarnoj sjednici, i da su na sve relevantne primjedbe i prijedloge dali obrazloženja, prihvatili ih ili dali argumentirana obrazloženja zašto se to ne prihvaća. I u tom smislu zakon je dakle koji je imao za svrhu da poboljša izborno zakonodavstvo kad je riječ o lokalnim izborima u ovom drugom čitanju to još više uspio napraviti. Dakle, reći ću samo neka od poboljšanja koja dosad naprosto nisu bila uopće tretirana od problema mirovanja mandata iz osobnih razloga, koje dosada nije bilo naprosto moguće što nije bilo dobro rješenje jer zašto onemogućiti nekom vijećniku da iz svojih osobnih razloga može staviti mandat u mirovanje, doduše ne na kraće razdoblje od 6 mjeseci da ne bi bilo zlouporaba i da se za svaku sjednicu ne bi mijenjao vijećnik kako nekome paše. Također je dobro što je jasno i glasno precizirano kada novoizabrani čelnik lokalne samouprave stupa na dužnost što dosada također nije bilo jasno i precizno navedeno. Dobro je da se ovim zakonom istovremeno rješavaju izbori za predstavnike nacionalnih manjina itd. Dakle, niz novih rješenja koja zaista su bitno poboljšanje u odnosu na postojeće zakone i postojeću praksu. Ono što ovaj zakon ne tretira, a to su dakle još niža razina od lokalnih izbora, a to su izbori za mjesnu samoupravu i nema ni potrebe ali bi bilo potrebe svakako da u dogledno vrijeme u ovaj Sabor dođe prijedlog zakona koji će na jednom mjestu regulirati dakle i izbore za mjesnu samoupravu kako bismo i to imali do kraja izdefinirano jer izbori za mjesnu samoupravu i mjesna samouprava je ljudima koji žive u svojim sredinama jako bitna. Možda nama u Saboru ovdje to nije i ne vidimo, ali ljudima u njihovim malim sredinama, u njihovim mjestima stanovanja je to jako bitno kako će to izgledati i tko će ih predstavljati i kako će funkcionirati. Ono što je izazivalo i izaziva puno rasprave, a ovaj zakon to ne tretira, i dobro je da ne tretira to je oko spojivosti, odnosno nespojivosti obavljanja evo ove saborske dužnosti sa obavljanjem određenih dužnosti na lokalnoj razini izvršnim ili predstavničkim. I to je dobro jer to naprosto Zakonom o lokalnim izborima ne treba tretirati da li oni koji su birani na lokalnim izborima mogu sjediti u Saboru nego obrnuto Zakonom o izboru zastupnika u Sabor treba odrediti tko može sjediti u Saboru, a ne da se to određuje zakonom ako mogu tako reći niže razine. Dakle, u ovom zakonu je niz poboljšanja koja su napravljena i u odnosu na prvo čitanje. Na primjer mislim da je dobro da su izbrisane kad je riječ o nespojivosti obavljanja člana vijeća u općinama, gradovima i županijama da je izbrisana ta nespojivost npr. za rektora, prorektora, članova uprava trgovačkih društava na državnoj razini jer zaista to je bilo nepotrebno ograničenje jer nema nikakvog razloga da rektor, prorektor bilo kojeg sveučilišta ili član uprave trgovačkog društva na državnoj razini ne može sjediti u predstavničkom tijelu neke općine u Hrvatskoj. Također je dobro što je promijenjeno i u drugom čitanju kada prestaje mandat čelnika jedinica lokalne samouprave, dakle načelnika, gradonačelnika i župana kada su osuđeni bezuvjetno i pravomoćno na zatvorsku kaznu da je to smanjeno na 1 mjesec. Dakle, svaka kazna koja je viša od mjesec dana povlači za sobom i razrješenje čelnika lokalne samouprave, i to je dobro i puno bolje nego što je u prethodnom rješenju bilo 6 mjeseci. Jer ako je netko osuđen, sama činjenica da je osuđen bezuvjetno i pravomoćno i već na dva mjeseca je dovoljan dovoljan razlog da netko ne obavlja svoju dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave. Sve u svemu dakle ovaj zakon je dobar zakon, zakon koji će unijeti niz poboljšanja u ne samo u zakonodavno rješenje nego i u praksu i u naredne izbore koji su pred nama i klub SDP-a će u svakom slučaju ovaj zakon podržati. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, ona uvaženog zastupnika Branka Hrga. **Hrg, Branko (HSS)** Evo ja se moram opet ovdje javiti poštovani potpredsjedniče evo gospođa Vesna Fabijančić-Križanić vi ste rekli da će ovaj zakon riješiti neučinkovitost u funkcioniranju lokalne samouprave posebno između lokalnih znači dužnosnika načelnika, gradonačelnika, župana i predstavničkih tijela. ja ne znam ni sada baš puno primjera u Hrvatskoj da je to bio takav problem da lokalna samouprava ili regionalna nije funkcionirala, da je bila neučinkovita iz tih razloga. Ona je većinom neučinkovita iz sasvim drugih razloga, to je onaj razlog nedostatka sredstava,

načelnik, gradonačelnik ili župan jednom političkom trgovinom negdje prodan, da je prešao negdje drugdje ali imamo primjera da su ljudi u predstavničkim tijelima političkom trgovinom prelazili u druge političke tabore čak i ako su birani iz drugih lista. ovo govorim stvarno iz konkretnih primjera, konkretne prakse i dolazimo onda do jedne čak mogu reći zanimljive demokracije jer se događa recimo tamo u Koprivničko-križevačkoj županiji obzirom da nitko nema više većinu u skupštini da se sada moraju dogovarati čak i unutar skupštine da bi mogli donijeti uopće proračun i da bi mogli funkcionirati i raditi. ovakve stvari ne stoje. I ponavljam opet ovdje gradonačelnici, načelnici i župani nisu osobe koje na bilo koji način manipuliraju predstavničkim tijelom, ali predstavnička tijela itekako žele preuzeti izvršne ovlasti i tu je ustvari poanta koju treba sagledati i tu treba vidjeti način kako to posložiti da svatko zna što je njegov posao. Apsolutno se ja slažem da ovaj zakon nudi neka nova rješenja, neka poboljšanja, ali kažem nemojmo gledati u pravcu prvenstveno kako smijeniti gradonačelnika, načelnika i župana. To nije dobar put. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Fabijančić-Križanić. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Hrg djelomično se slažem s ovim što ste govorili. Prvi dio vaše replike odnosio se na trgovinu predstavničkim tijelima. Što se tiče mene, ja sam iz grada Velike Gorice koji je vrlo poznat po trgovini u svakom mandatu bar nekoliko trgovina političkih, sjećate se da je u javnim glasilima pisalo od kofera novaca pa do kod nas je bilo u političkoj trgovini da su iz iste predizborne koalicije prelazili u drugu poziciju samo da bi neke svoje interese ušićarili. A što se tiče ovog drugog da nije moguće da gradonačelnik manipulira s tim dijelom se ne slažem pa ću opet spomenuti Veliku Goricu u kojoj upravo je gradonačelnik taj koji manipulira, koji svojim radom pokazuje i htio je pokazati sada u rebalansu a vjerojatno će i u proračunu koji treba doći na red idući tjedan, pokazati veliki manijak koji mu je samo rastao iz godine u godinu ali nije dolazio u situaciju da ako mu ne usvoji proračun da ostaje ovaj zakon samo bi gradsko vijeće odnosno predstavničko tijelo snosilo sankciju njegovog poslovanja svih 4 godine. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Sada će stavove Kluba zastupnika HDZ-a iznijeti cijenjeni zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Evo danas je dan očito Ministarstva uprave. Cijelo smo do podne potrošili na jedan zakon i hvala Bogu opet smo dobro izračunali da ne bismo slučajno u direktnom televizijskom prijenosu govorili o Zakonima o lokalnoj samoupravi jer to sigurno ljude ne zanima, iako je 20 zastupnika se javilo govorit o ovoj temi. Znači da to vjerojatno interesira najviše nas u parlamentu, sve manje javnost i sve manje one u lokalnoj samoupravi kojih se ovo tiče. Moram reći da je evo u brza dva čitanja ovog zakona sličan je zakon pa na žalost ili na sreću bit će i slična naša stajališta i slični naši nastupi govoreći o tekstu zakona u objedinjenoj raspravi pa neću posebno se referirati na svaki, probat ću reći ono što su temeljne zamjerke ovim zakonima i reći kao što smo rekli u prvom čitanju, da ima i čitav niz dobrih stvari koje su unesene u ovaj zakon i koje treba pozdraviti. Prvo je pitanje svima nama, a što se to dogodilo? Čuli smo, baš je dobro vrijeme za donošenje zakona mada je 4 mjeseca ako hoćete ili nešto nešto više 5 mjeseci do lokalnih izbora. To piše i u ovom zakonu. U isto vrijeme održavat će se lokalni izbori, treće nedjelje u svibnju, ako dobro računam sa stupanjem na snagu ovog zakona ajmo reći da je 5 mjeseci do održavanja lokalnih izbora i zato pitam što se dogodilo jer su svi članovi vladajuće danas vladajuće koalicije istupali u javnosti, dobili podršku i udruga civilnog društva govoreći o tome kako se u godini u kojoj se trebaju održati izbori, ne kalendarskoj, nego godinu dana pred izbore izborno zakonodavstvo ne mijenja. Čuli smo čak u prvom čitanju iako rekao bih dubiozne argumente kako ovi zakoni nisu u stvari izmjena izbornog zakonodavstva mada se jedan se zove Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi, a drugi Konačni prijedlog zakona o lokalnim izborima, novi Zakon o lokalnim izborima koji ima i stari i novih rješenja, sva ta nova rješenja nesumnjivo su novine na koje se tiče i rok od 365 dana u kojem zahvaljujući dobroj parlamentarnoj praksi ne bismo trebali mijenjati izborno zakonodavstvo. Ne samo da ste vi u opoziciji govorili da ga ne bismo trebali mijenjati. Vi ste rekli da je to promjena izbornog zakonodavstva u godinu pred izbore izborni inženjering, prevara na prevaru, skrivena želja tadašnje Vlade da nešto podvali biračima jer neće znati ustvari regule za izbore tada parlamentarne koje će propisivati taj zakon a ticalo se sasvim nečeg sasvim drugog. Ticalo se tada Zakona o izbornim jedinicama, ticalo se tada potpuno zakonitog postupka, izmjene zakona za kojima je čak i odlukama Ustavnoga suda bilo uporišta. Ali tada ste vi tvrdili da postoji dobra parlamentarna praksa na koju ste se više puta pozivali i de facto cijelu javnost bombardirali svojim izjavama kako se izborno zakonodavstvo zadnju godinu ne može mijenjati nego da se izbori imaju provesti po važećim propisima u to vrijeme. Ne znam što vam se dogodilo, izgleda da ste evaluirali u svom mišljenju, izgleda, ili stvarno vi mislite da donošenje novog zakona o lokalnim izborima nije izmjena izbornog zakonodavstva. Al to je stvarno dosta teško za vjerovati. Kao što ste nas uvjeravali u natječaje odnosno imenovanja po političkoj podobnosti tako nas sada uvjeravate da je ovo transparentno da je ovo zakonito i valjano rješenje i zaboravili ste što ste govorili pred nepune dvije godine. Ali nažalost, taj naš vapaj neće pomoći da vas razuvjerimo od toga da probate povuć zakone i za iduće lokalne izbore provedemo po važećim propisima, a nećemo vas razuvjeriti zato jer ste vi ponovno opće principe žrtvovali za pojedinačne interese. To sam vam govorio na početku mandata ove Vlade, a to ću vam ponoviti danas. Vi niste radili zakon da biste sustavno rješavali neka pitanja nego zadovoljavali partikularne ili pojedinačne interese koji su sada svoje mjesto našli u ovom zakonu. Jedan od njih je činjenica da nakon dvije godine mandata lokalnih izvršnih vlasti se neće provoditi lokalni izbori nego da će taj čelnik ukoliko neće odraditi mandat do kraja odrediti tko će odnosno njegov zamjenik, izvršiti taj mandat do kraja i neće se provoditi lokalni izbori. To je jedna od umotvorina ove Vlade, a to je ono što želim reći vezano uz ovaj zakon. ovaj zakon je ponovno pokušaj bojim se da će i uspjeti sa vašom većinom, zatiranja one razine lokalne samouprave koju smo uspjeli dostići ili dosegnuti i to sa prilično problema. Jedno je pitanje da vi sada ovim zakonom rješavate mandate čelnika izvršne vlasti koji će oktroirati i odrediti svoga zamjenika, koji će ih mijenjati ukoliko će njihov mandat prestati ali će napuniti dvije godine mandata. Pitao sam vas i u prvom čitanju, zašto baš dvije godine? što je u dvije godine tako bitno što se dogodilo da ako nakon godinu i 8 mjeseci prestane mandat onda će se održati lokalni izbori, a ako prođe dvije godine i jedan dan onda neće nego će zamjenik biti postavljen da obavi funkciju svoga čelnika izvršne vlasti? niste imali adekvatnog odgovora jer za to pitanje i nema dobrog odgovora. Jedini dobar odgovor je da vi ne želite omogućiti biračima u jedinicama lokalne samouprave da ukoliko imate neophodne kadrove pa odu s mjesta čelnika koje su na izborima osvojili, da ne biste testirali mišljenje birača svoje izborne jedinice odnosno jedinice lokalna samouprave omogućit ćete njemu da odredi čovjeka koji će taj posao raditi do kraja. Time ste pogazili pravo na lokalnu samoupravu i pravo ljudi u toj jedinici da sami izaberu umjesto vas tko će biti njihov čelnik izvršne vlasti. ali nažalost nije jedini primjer kako Vlada misli da su vjerojatno birači i ljudi na razini lokalnih jedinica nesposobni sami odlučivati o svojim pravima i o poslovima od lokalnog značaja. To ste najbolje u ovom zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi naveli time što ste sada zakonom odredili svim jedinicama ovisno o broju stanovnika kakav će biti odnosno brojčano koliki će biti sastav njihovih predstavničkih tijela. I vi stvarno mislite da Vlada treba biti do te mjere arogantna da umjesto da lokalnoj razini ostavi da izaberu broj svojih vijećnika da im to Vlada odredi zakonom. To je pravo na lokalna samoupravu koje ste im pogazili i umjesto potpuno nepotrebnog ovakvog rješenja mogli ostaviti da u okviru svojih jedinica ti birači budu ti koji će odrediti koji broj vijećnika će pojedina vijeća ili skupštine imati. Vi ste sada napravili nešto dobro, a to je da ste za razliku od prvog čitanja vratili referendum kao mogućnost smjene čelnika izvršne vlasti. Međutim ono čemu se mi protivimo to je činjenica da ste sada naveli da za smjenu čelnika izvršne vlasti je potrebna dakle da glasuje za njihovu smjenu 1/3 od ukupno upisanog broja birača u toj jedinici. U prvom čitanju smo vam sugerirali da smjenu čelnika izvršne vlasti provedete na drugi način. Umjesto referenduma da kao instrument ili institut uvedete izborni opoziv, da ostavite mogućnost biračima da oni smijene svog čelnika izvršne vlasti ali većim brojem glasova od broja glasova koje je taj čelnik dobio kada je osvojio mandat. jednostavnije rečeno ako je netko osvojio mandat općinskog čelnika sa 2500 glasova da bi ga se srušilo s te dužnosti treba za to biti 2501 minimalno birač birač u njegovoj jedinici. Ne znam zbog čega predlagatelj misli da je takvo rješenje loše? Ne znam zašto predlagatelj misli da čelnika izvršne vlasti može smijeniti manji broj birača od broja birača koji ga je izabrao? I ne znam čime mislite pravdati pravo na lokalna samoupravu ako ostavljate ovaj način za smjenu pojedinog načelnika, gradonačelnika odnosno župana. Ili drugim riječima možda nam je jasno kao što ste bazirali pojedine mandate i prestanak mandata nakon 2 godine bez potrebe provođenja izbora primjerima iz prakse, bojim se da i ovdje se niste mogli oduprijeti primjerima iz prakse koji vam ne idu u prilog, a to je činjenica da imate gradonačelnike koji su se oteli vjerojatno stranačkoj kontroli pa nemate drugog modela kako bi ih smijenili s vlasti. pa ako treba žrtvovat ćete i skupštine ili vijeća samo da bi se riješili onih koji su vam nepoćudni. Međutim, to nije demokratično rješenje, to nije pravo na lokalnu samoupravu kako je proklamirano i europskom poveljom, hrvatskim Ustavom i našim propisima. I da probam ove primjedbe kluba svesti na nekoliko primjera u zakon. U članku 2. gdje govorite o referendumu koji će se održavati u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ostavili ste posebnu ovlast središnjem tijelu, ovog puta da ocjenjuje o valjanosti referendumskog pitanja koje će se na tim referendumima postavljati. Analogno ovom rješenju za državne referendume o referendumskom pitanju odlučuje Ustavni sud. Ne znam otkuda ste vi našli model da na lokalnoj razini Ustavni sud može zamijenit Ministarstvo uprave, ali čini mi se da time jako šarate unutar sustava državne vlasti, da time zanemarujete i činjenicu da je na snazi dioba vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudbenu i da vjerojatno postoji dobar i objektivan razlog zašto o referendumskim pitanjima odluku donosi Ustavni sud, a ne izvršna vlast. Što se tiče broja članova predstavničkog tijela, rekli smo da nam se čini da je to zadiranje u pravo na lokalnu samoupravu i da takvu ovlast ne smije preuzimati Sabor ovim zakonom nego da to pravo određivanja broje vijećnika treba ostati pravo na lokalnoj razini. Isto tako člankom 11. uveli ste, to je posljedica onoga što ste radili sa čelnicima izvršne vlasti, sada ste i one zamjenike koji će nastupati na dužnost nakon dvije godine proglasili izvršnim tijelima samo zato jer oni to do sada nisu bili. Oni su po svojoj funkciji bili zamjenici i na tu funkciju su se natjecali na izborima. Oni s obzirom da su se natjecali za zamjenike bili su zamišljeni kao osobe koje privremeno mogu zamijeniti čelnika ukoliko je on bio odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost, ali nisu ni tada bili zamišljeni kao čelnici izvršnog tijela koji će postati gradonačelnici, načelnici, odnosno župani. Nažalost, takvo rješenje ste zadržali kakvo ste imali i u prvom čitanju. Vezano uz to je i članak 13. gdje ste posebni zakon uveli o tome koji govori kada prestaje mandat čelniku izvršne vlasti upravo zbog toga što dosadašnjim zakonom nije bilo moguće da vam mandat prestane iz iz razloga koje ste imali u nekim primjerima ove Vlade pa i drugih čelnika kao što vam je slučaj sa gradonačelnikom grada Koprivnice koji je odgovorio svoju zamjenicu da ga mijenja do kraja mandata, a on otišao na mjesto koje nije bilo uopće mjesto nespojivo s obnašanjem gradonačelničke dužnosti barem prema pozitivnim propisima koji su tada bili na snazi. Sada unosite nešto da bi opravdalo i takav slučaj. S obzirom na ovo izneseno sugerirao bih vam samo možda još nešto pojašnjenje. U članku 24. govorite da će Vlada Republike Hrvatske putem posebne ustanove provoditi trajno osposobljavanje lokalnih dužnosnika i službenika u suradnji s nacionalnim udrugama jedinica lokalne i područne samouprave. Posebna ustanova inače mislim da nije najsretniji termin u ovom zakonu, a podsjetit ću vas da imamo osnovanu državnu školu koja bi trebala educirati i državne službenike i službenike i dužnosnike u lokalnoj samoupravi da bi mogli odgovoriti sve većim zahtjevima za kvalitetnim obavljanjem poslova njihovih radnih mjesta. Nažalost, čini mi se da ste i djelatnost državne škole bih niske grane i da nije u potpunosti u funkciji, čini mi se da se to vidi i u Proračunu za 2013. godinu, a to je jedna od institucija koja je trebala osobito u ovim zadnjim mjesecima pristupanja Europskoj uniji učiniti puno na edukaciji svih ljudi da bi mogli adekvatno i kvalitetno obavljati svoje poslove. Ono što smo govorili u prvom čitanju o tome da mandat gradonačelniku prestaje istovremeno i s prestankom mandata predstavničkog tijela ukoliko se ne izglasa proračun, ti razlozi ostaju i danas. Čini mi se da ste trebali predvidjeti za prestanak mandata gradonačelnika, načelnika odnosno župana i druge razloge. Jedan od razloga je činjenica da pojedini čelnik učestalo krši zakon, a da instrumenta do sada možda možda nije bilo ili će referendum bit način na koji će takav čelnik moći izgubiti svoje mjesto. Međutim, upozoravam vas na slučaj koji ste imali u praksi, može predstavničko tijelo raditi vrlo zakonito, a protuzakonito gradonačelnik, naravno da može biti i obrnuto. U tom slučaju nelogično je da se raspušta predstavničko tijelo koje je upozoravalo i središnju vlast koja nadzire njihov rad na nezakonito postupanje, a da posljedica toga bude razrješenje predstavničkog tijela. To je prilično besmislena odredba. Oni koji će vas upozorit na nezakonitosti u nečijem radu kao posljedicu će doživjet da ih se raspušta i da idu u nove izbore. Stoga plediramo da kada ovaj zakon i bude na glasovanju u Saboru da predvidite i druge mogućnosti, odnosno razloge za prestanak mandata gradonačelnika, ali i da razradite pitanje istovremenog prestanka mandata i predstavničkog tijela i izvršne vlasti. Vidim da naš prijedlog o tome da se razmisli o načinu izbora čelnika izvršne vlati Vlada za sada nije prihvatila. Pretpostavljamo da će i ove anomalije ili problemi u radu čelnika izvršne vlasti i predstavničkih tijela pokazati kvalitetu ovih rješenja ili eventualno prednosti drugačijeg rješenja funkcioniranja izvršne vlasti. I na kraju, sve ovo je u stvari nepotrebna eksplikacija naših stajališta jer vjerujemo i držimo da bi bilo korektno s vaše strane, a pogotovo s obzirom na vaše mišljenje izraženo puno puta od većine predstavnika ove Vlade da četiri mjeseca prije izbora ne mijenjate izborno zakonodavstvo, nego da ovaj zakon povučete iz procedure. Hvala.

uvaženi ministar Arsen Bauk isto tako će odgovoriti na to prije. Međutim, samo da napomenem da je 16,00 sati isteklo vrijeme za prijavu pojedinačnih izlaganja, pa bismo sada redom krenuli na replike. Prva je ona poštovanog zastupnika Andreja Plenkovića. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Reiner. Kolega Mlakar, vi ste u svom izlaganju još jednom naglasili i …/Govornik kako mijenjanje izbornih zakona ovako blizu održavanja lokalnih izbora, a to je dakle treća nedjelja u svibnju iduće godine nije niti u skladu sa dobrom praksom, a najmanje je u skladu sa retorikom vladajuće koalicije u vrijeme dok je bila u opoziciji. Međutim, jedno drugo čitanje mislim da se nameće i ja sam u biti očekivao da će nam ministar dati jednu analizu učinaka sustava kojega trenutno imamo, tj. izravnog izbora gradonačelnika i načelnika u odnosu na izbor predstavničkih tijela s obzirom na izborni sustav koji je postojao ranije. Bilo bi dobro da analiziramo posljedice tog sustava za hrvatsku demokraciju, za funkcioniranje jedinica lokalne i regionalne samouprave, za implikacije koje to ima na lokalnoj razini. Mi se sada bavimo temama kako referendumom promijeniti volju birača na lokalnoj razini u slučaju da gradonačelnik više ili načelnik ne uživa potporu, umjesto da analiziramo da li je taj sustav dobar, da li je za političke stranke, za sustav supsidijarnosti. Dakle, lokalna tijela trebaju rješavati one probleme koji su najbliži građanima. Lokalna predstavnička tijela nisu Hrvatski sabor. Oni se bave nekim drugim konkretnim temama i možda je upravo to pitanje o kojem smo trebali razgovarati u kontekstu ova dva zakona koji su danas pred nama jer su posljedice ovoga sustava vrlo raznovrsne ovisno o gradovima u Republici Hrvatskoj i općinama gdje su problemi nastali. Hvala. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Plenkoviću, pa govorio sam to osobito možda s većim naglaskom u prvom čitanju. Ono što je bio čak i prijedlog da se razmisli tada Odbora za pravosuđe, da se vidi da li je ovaj princip kad je i čelnik izvršne vlasti biran direktno na izborima kao i predstavničko tijelo najbolji s obzirom da i u jednom i u drugom modelu postoji problema u funkcioniranju, ali rekao bih u ukupnom broju jedinica da je to relativno mali postotak. Ono što je važnije, a što ministarstvo, odnosno Vlada ne želi čuti. Europska povelja o lokalnoj samoupravi kao i hrvatski Ustav govori da se pravo na lokalnu samoupravu ostvaruje putem predstavničkih tijela i nema nikakvog proširenja tog prava i na čelnike izvršne vlasti. I zbog toga smo mi govorili da ona puna, na lokalnu samoupravu se ostvaruje u općinskim, gradskim vijećima, odnosno županijskim skupštinama i da će one u potpunosti odgovarati Europskoj povelji ako će se iz njihovog sastava formirati poglavarstvo da taka princip pati od problema. To je potpuno točno, ali ništa manje od problema kada imate i čelnika izvršne vlasti biranog na neposrednim izborima pitanje koje je rješenje bolje. Pokušali smo oba. Bojim se da je veći problem u radu tijela kada čelnik izvršne vlasti koji je izabran na izborima ne odgovara svom predstavničkom tijelu. Ministarstvo uprave je središnje državno tijelo koje je dužno brinuti o zakonitosti akata jedinice lokalne, odnosno područne samouprave. Čak dapače, u postojećem zakonu u drugom stavku piše da su čelnici jedinica lokalne odnosno područne samouprave dužni dostaviti ministarstvu opće akte koje donosi predstavničko tijelo, a među njima i proračun. A sada Ministarstvo uprave, odnosno Vlada RH predlaže ovom Saboru da se raspusti predstavničko tijelo ili opozove čelnik jedinice jedinice lokalne, odnosno područne samouprave ako ne donese proračun u roku koji je zakonom propisan. Mene čudi da to isto ministarstvo koje je zaduženo za provođenje zakonitosti u jedinicama lokalne samouprave je spremno opozvati gradonačelnika, odnosno župana ako predlaže proračun u skladu sa zakonom i u skladu sa smjernicama koje ta ista Vlada usvaja na prijedlog Ministarstva financija. To je jedna stvar. I druga stvar, isto tako mi je vrlo čudna, to je da je Vlada spremna nastaviti mandat zamjeniku nakon dvije godine pravdajući to da ne ulazimo u nepotreban trošak lokalnih izbora, spremna je u zadnjoj godini raspustiti i predstavničko tijelo i opozvati čelnika jedinice lokalne, odnosno područne samouprave kad radi i po zakonu. Ja mislim da to na određeni način čini mi se Vlada nije se sa ovakvim zakonom proslavila. I mislim da je s jedne strane potrebno izmijeniti ovu odredbu koja omogućava opoziv čelnika jedinice lokalne, odnosno područne samouprave ako postupa u skladu sa zakonom. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Bačić vi ste potpuno u pravu da je ovaj zakon nelogičan u nekim svojim odredbama to je nama potpuno jasno, ali nažalost Vlada ima taj problem da nisu sve jedinice lokalne samouprave pa i čelnici izvršne vlasti vjerojatno izabrani po njihovom modelu.

koliko god puta bude trebalo da bi konačno došli do onih čelnika i do onih vijeća koja njima odgovaraju. Problem je Grada Zagreba koji nisam želio posebno apostrofirati ali je eklatantan primjer kako se već godinama stranka SDP muči i ne nalazi načina kako bi osvojila sve ono što bi htjela osvojiti u Gradu Zagrebu pa je možda način da se raspusti i predstavničko tijelo i čelnika izvršne vlasti i da pokušaju u novim izborima naći bolje rješenje od sadašnjeg. Hvala lijepo. Sljedeći za repliku se javio poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa gospodine Mlakar dobro ste vi primijetili u onom dijelu kad ste govorili da je onaj famozni zakon koji je donesen u 12. mjesecu nazvan po gospodinu Komadini lex Komadina zapravo narušio vrijednosti neposrednog izbora i to to stoji. Jer činjenica je i da je SDP na jednoj ministarskoj poziciji uspio potrošiti gotovo 50% svojih župana. A kako neki još uvijek imaju aspiracije da popune to mjesto moguće je da to bude i još više, čuli smo. Međutim, mene muči nešto drugo, a to je situacija koja se pojavila temeljem tog zakona a ne znam koliko je ona legalna i nikako da čujemo odgovor da li je ona zaista legalna. A tiče se gradonačelnika grada Koprivnice koji nije državni dužnosnik po Zakonu o državnim dužnosnicima a postao je direktor javnog poduzeća u vlasništvu države, a na mjesto njega je došao njegov zamjenik gradonačelnika po istom tom zakonu, a ovaj nije prešao na državnu dužnost kako ja to shvaćam. Možda sam u krivu, ali mi ne znamo da li je to legalno. Ja mislim da je to nelegalno, da je to protuzakonito i da se zloupotrijebio taj zakon. A druga moja primjedba je ova činjenica da nakon dvije godine, znači mandat traje 1460 dana, vi nakon 731 dana provedenog na svome mjestu možete otići, nema izbora. A onda vam ostaje još 729 do kraja, nema izbora. Ako odete 729 dan onda ima izbora. Sve smo stavili u 24 sata ili 48 sati, nevažno. Mislim da to nije doprinos razvoju lokalne demokracije. Bilo bi pravednije da smo to razvukli na tri godine, da zadnja godina ostane godina u kojoj nema izbora i sve bi bilo legalno. jasno je da smo se vodili i budućim parlamentarnim izborima koji su 2015. godine pa prijelaz na 2016. i priprema terena za neka buduća vremena. Nadam se da to nećete imati kao priliku za provedbu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odgovorit će na repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Pa uvaženi kolega Borić moram vas ispraviti u jednom dijelu. Dakle, postoji primjer koji nije predvidio zakon koji se trebao primijeniti da čelnik izvršne vlasti jednoga grada ode za predsjednika uprave ali ne javnog nego trgovačkog društva koje čak i nije u većinskom vlasništvu države. Dakle, mogao je otići u to trgovačko društvo ili neko petnaesto ali je dobio mogućnost, mada to zakon ne pretpostavlja, možda ćemo čuti neko obrazloženje da je to riješeno Zakonom o primopredaji vlasti ili o sprečavanju sukoba interesa, on je otišao u trgovačko društvo koje nije u državnom vlasništvu što nije bilo zapreka da nastavi obavljati svoj posao ali to mu se vjerojatno više sviđalo. Postavio je zamjenicu svoju za gradonačelnicu do kraja mandata bez mogućnosti izbora na kojima bi možda građani tog grada sasvim drugačije reagirali kad vide kako se to radi. Ali iz ove prakse dosadašnje vidimo da Vladi nije ni potrebno baš zakonito raditi, niti da oni jako vode brige o tome što piše u pojedinom zakonu kad je u pitanju pojedinačni interes. Vi ste govorili o pojedinačnim interesima koji su utjecali na izmjenu zakona i kod župana koji su postajali ministri i kod gradonačelnika recimo koji su postajali zamjenici ministra pa su još usput odredili i svoje kolege da ih mijenjaju do kraja mandata koji im je ustvari prestao. Dakle, oni su odredili čovjeka da ga mijenja u mandatu koji oni više nemaju. To je posebna priča, ali vjerojatno bi nas daleko odvelo. Važno je da Vlada o tome ne vodi previše računa jer njoj ta zakonitost nije toliko bitna. Zahvaljujem. Sljedeća replika, Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega koliko vidim morat ću patentirati neke svoje izjave u Saboru, posebno ovo što je bilo vezano za tzv. Komadinin zakon. A vjerojatno će doći do promjene, neće to više biti dvije godine, šta ako bude i prijevremenih parlamentarnih izbora, onda ćemo ići u izmjenu zakona pa će bit nakon godine se može primijeniti zakon. spomenuli ste referendum, dobro da se je vratio u zakon kao jedna mogućnost smjene čelnika lokalne i regionalne samouprave. Međutim budite uvjereni sa ovako kompliciranim zakonom nećemo imati ni jedan referendum jer već u prvom mjesecu će 2014. godine u mnogim jedinicama lokalne samouprave gdje nema čvrstih stabilnih koalicija biti prijevremeni izbori koji će se vjerojatno ponavljati iz godine u godinu i tako ćemo do onih redovnih lokalnih izbora 2017. godine imati po 8 izbora u jedinicama lokalne samouprave. O tome ću nešto više pričati u ime Kluba HDSSB-a, ali u svakom slučaju podržavam ovaj dio koji se odnosi da doista nismo u ovako velike izmjene trebali ići ne u godini pred izbore nego pet i po mjeseci pred izbore dovodeći opće u pravednost tih lokalnih izbora. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor na repliku, kolega Mlakar izvolite. Replika nije na ovih 5 i pol mjeseci jer je manje, replika je na nešto drugo što ste govorili o referendumu kao mogućnosti izjašnjavanja građana. To je na neki način sve manje bitno što misle građani kad će moć odlučiti Vlada. To je ono zašto ovaj zakon ne valja, a vladajući ga nastoje obraniti. činjenicu da će Vlada u ovom slučaju Ministarstvo upravo procjenjivat valjanost referendumskog pitanja. Govorio sam o tome da za državni referendum to je nadležnost Ustavnoga suda. A da li si možete zamisliti recimo činjenicu da u nekoj jedinici lokalne samouprave gdje bi slučajno bio gradonačelnik član SDP-a i da ga se ide smijenit na referendumu i da se postavi pitanje da li ste za smjenu gradonačelnika a Ministarstvo uprave može odgovoriti da nije valjano pitanje, pa onda nema referenduma. **Batinić, Milorad (HNS)** I zadnja replika, Božidar Kalmeta, izvolite. Da kolega Mlakar, to je poseban problem s obzirom da Ustavni sud odlučuje kada su u pitanju parlamentarni izbori, onda bi bilo dobro da kad su lokalni izbori odlučuje o tome Ustavni sud, a ne ministarstvo jer ministarstvo može onda biti pristrano kod ocjenjivanja tog pitanja. Ali htio sam nešto drugo replicirati. Dakle, neposredni izbor je vrhunac demokracije i oko toga bar kod mene nema nikakvih dilema, nikakvih šumova. građani neposrednim izborom hoće i izaberu nekog čelnika bilo općine ili grada ili županije za svog čelnika onda onda je to vrhunac demokracije bez obzira šta pa znali smo to često čuti da su lokalni čelnici ovakvi, onakvi. Odi ti pa dobit izbore, a onda a onda govori da su lokalni čelnici …/Govornik se ne razumije./… Prema tome tu kod mene nema zbora ali odnos prema lokalnoj samoupravi je također lakmus papir svake demokracije. I zato kad smo donosili te zakone, taj Zakon o o neposrednom izboru čini mi se da je ovdje bio manje-više konsenzus u ovoj sabornici i to jest bio korak naprijed uz sve teškoće koje iz toga proizlaze al je bio jedan korak naprijed u odnosu onog što je bilo. E sad ovo da se nakon dvije godine može bez izbora imenovati gradonačelnik, načelnik ili župan iz redova zamjenika to je korak nazad, to je korak natrag. Zašto je korak natrag? Zato jer su tu dopuštene, i oprostite mi ovaj tu stvarno može biti onda i nekakvih planskih da tako kažem kandidata za izbore jer nije svejedno biti prvi ili biti zamjenik. Građani gledaju prvoga, gledaju zamjenike ali gledaju prvenstveno prvoga, jer da ovaj zamjenik može bit prvi, onda ne bi ovaj prvi bio kandidat za gradonačelnika nego bi zadnji bio kandidat za gradonačelnika, župana ili načelnika općine. Prema tome, može se tu kalkulirati neću kazat da može biti…/Govornik se ne čuje/… …/ Upadica: vrijeme je kolega./… I možda je to upravo razlog zašto nakon dvije godine. Šteta ovaj zakon ima dobrih rješenja gospodine ministre mislim da vam ovo nije trebalo, logično i normalno bi bilo

ja ću odmah počet s jednom ovako poznatom dakle socijalističkom ideologijom. Nije ovo korak naprijed, ovo je možda korak naprijed, ali ovo su četiri nazad. Ne korak nazad, nego četiri nazad. Temelj razvoja RH je svakako i razvoj lokalne i regionalne samouprave. Ja ne bih nazvao ono vrhuncem demokracije jel i u vrhuncu demokracije u onom bivšem zakonu bilo je propusta ali je svakako jedan veliki iskorak u izbornom postupku ili izbornom procesu bio neposredan izbor čelnika lokalne i regionalne samouprave na tragu prije svega europskih dostignuća demokracije. I po prvi put su građani birali imenom i prezimenom gradonačelnika koji je imao dva zamjenika. Propusti onog bivšeg ili načelnika s jednim zamjenikom ili župana s dva ili s tri zamjenika itd. sve ovisi o tome kakvi su sporazumi bili potpisani i o nacionalnom sastavu stanovništva. Dakle, to je jedno europsko dostignuće koje je imalo svoje nedostatke. Jedan od velikih nedostataka tog bivšeg zakona je bio da taj neposredno izabran čelnik lokalne samouprave tom predstavničkom tijelu dakle i građanima koji su ga izabrali nije morao uopće predložiti osnovni, temeljni, financijski ali isto tako i politički dokument koji se zvao proračun jedinica lokalne samouprave. Nikakve sankcije taj čelnik lokalne samouprave nije snosio nego se raspuštalo po sili zakona jer nisu ni imali o čemu glasati predstavnička tijela lokalne i regionalne samouprave. Bilo je svega dva primjera dva primjera u RH gdje se upravo to dogodilo. samo dva primjera. niti na jednom mjestu čelnici lokalne i regionalne samouprave nisu koristili tu zakonsku mogućnost, nisu koristili ni onu mogućnost koja je utjecala prije svega na nemogućnost neodržavanja referenduma ne samo na lokalnoj nego i na državnoj razini obzirom da onaj broj od 50%+1 upisani birač se nije moglo ostvariti svega 4koliko je meni poznato su referenduma raspisana, niti jedan nije uspio za smjenu čelnika lokalna samouprave ali ne samo iz ovog razloga što nije izišao dovoljan broj birača nego što i birači vjerojatno su imali drukčije shvaćanje rada čelnika lokalne samouprave. Pozitivno je što se ova rasprava otvorila još u 7.mjesecu i ja sam rekao prilikom obrazlaganja u prvom prvom čitanju da nije problem uopće što je ta rasprava otvorena u sredini 7.mjeseca kada su mnogi bili na godišnjim odmorima, nego prije svega što smatram da je bilo dovoljno vremena da se raspravi jedan sa svim prijedlozima, primjedbama ovako jedan složen i prije svega zakon o kojima ovisi budućnost, ja bih rekao budućnost demokracije u RH. Dakle Dakle niz pozitivnih stvari je donio ovaj prijedlog imajući u vidu i raspravu koja je vođena u Saboru to je povratak referenduma i povratak omogućavanja građana. Ja se mogu složiti da je dovoljan i u ime kluba da je dovoljan ovaj broj od 1/3 ukupno upisanih birača u pojedinoj jedinici lokalnoj ili regionalne samouprave, dobro je bez obzira što ima različitih mišljenja, dobro je i ujednačavanje broja vijećnika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi obzirom na broj na broj stanovnika lokalne i regionalne samouprave, dobra je i odluka o obavljanju dakle mogućnosti da čelnik lokalne samouprave i zamjenik odluči da li će tu dužnost prije svega mislim na financijskom smislu obavljati profesionalno ili volonterski, dobra je i pozitivna stvar bez bez obzira što mnoge građanske inicijative misle da je ipak jedini i odgovorni pred zakonom upravo čelnik lokalne samouprave i to se upravo očituje u onome što je bio problem ove 4 godine to je onaj odnos prema skupštinama trgovačkih društava u vlasništvima jedinica lokalne samouprave, imenovanja uprava, nadzornih odbora itd., No, ovaj zakon donosi uz sve ove pozitivne stvari uz ovu jednu ja bih rekao sinergiju pozitivnosti donositi kao iz vedrog neba jednu potpunu negativnost koja ovaj zakon baca ta 4 koraka unazad zajedno i sa ovim zakonom o lokalnim izborima zajedno sa svim ovim paketom zakona koji su vezani za ove lokalne izbore to je prije svega članak 85.i praktično nespojivost nespojivo. Dakle s jedne strane imate neposredno izabranog čelnika lokalne samouprave kojeg biraju građani neposredno imenom i prezimenom. Taj čelnik ili taj kandidat uza sebe ne mora imati čak ni oznake političkih stranaka, ne mora imati oznake političkih opcija. Druga je stvar što onda u tom mora prikupiti određeni broj glasova da bi se mogao kandidirati. S druge strane imate ipak posredno izabrane vijećnike lokalne i regionalne samouprave koji posebno ukoliko u tim lokalnim i regionalnim samoupravama bude u omjeru tijesna situacija između pozicije i opozicije, da ne govorim da čelnik lokalne samouprave u tim skupštinama i vijećima ne mora imati niti jednog vijećnika koji pripada toj političkoj opciji niti je on član bilo koje političke opcije, tada vrlo brzo imamo ono što nije dobro definirano ovim zakonom i koji predstavlja na kraju krajeva i ustavnu odredbu da se neposredno izabrani čelnik može promijeniti u vijećima i skupštinama lokalne i regionalne samouprave imajući u vidu samovolju pojedinih vijećnika. Na taj način u politiku, u lokalnu i regionalnu samoupravu ponovno se na velika vrata i tu je upravo velika odgovornost predlagatelja, vraća politička trgovina, vraća ono što smo imali sve do 2009. godine kada su mnogi vijećnici kupovani za automobile, za određene iznose iz proračuna, za zaustavljanje sudskih postupaka, za zapošljavanje rodbine, supruga, kćerki, sinova itd., itd. i to je činjenica koja je bila praksa ne samo u lokalnoj samoupravi, bilo je nekih slučajeva i na drugim razinama vlasti ali upravo ovo je bilo vidljivo u lokalnoj samoupravi gdje su određeni projekti, određena obećanja davana za prelaske financirana iz državnog proračuna itd., itd. I to je upravo što ovaj Sabor, ovi zastupnici moraju spriječiti. I ovo nije apel kluba HDSSB-a, ovo je zahtjev prema svima vama saborskim zastupnicima da shvatite da ovdje u vašem podizanju ruke ne može igrati najvažniju ulogu stranačka stega ili kako je to šef stranke ili partije odredio. pričajući sa mnogim zastupnicima upravo je ovo kamen spoticanja za koji će on vjerojatno morati progutati knedle u grlu i podići ruku za ovakvo jedno rješenje koje ne odgovara niti onima koji će se kandidirati, niti onima koji će biti izabrani jer pred birače izlazite imenom i prezimenom. Vi obećavate svoj program, nakon izbora dovodite se u poziciju da morate kupovati, da morate varati, da morate se baviti čak i kriminalnim radnjama da bi mogli ostvariti ono što ste i to ne sve ono što ste obećali biračima i to je najveći problem. Ukoliko predlagatelj, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo ne prihvati amandman HDSSB-a nakon izglasavanja u petak ići ćemo i na ustavnu tužbu jer to ima sve elemente da jednu ovakvu odluku razmotri ustavni sud. S druge strane, ovaj zakon upravo stoga što se donosi 5,5 mjeseci prije lokalnih izbora ne bi trebao biti temelj preglasavanja u Hrvatskom saboru nego predmet dogovora svih političkih stranaka u Hrvatskom saboru jer interes svih mora biti razvoj demokracije, ne politička trgovina, ne korupcija, ne kriminal. Još jedna stvar koja je vezana i koja nije dobra, a znači prevaru onih koji su vas birali, znači čak i prevaru onih koji eventualno idu u određene koalicije. To je ona odredba da se nakon isteka 2 godine i 1 dana ukoliko radi više sile i nespojivih dužnosti se ne raspisuju izbori, a trebali bi se raspisivati izbori da ide onaj kandidat koji je dakle prvi na listi, odnosno prvi zamjenik. To znači u koalicijskom smislu, evo ja ću upotrijebit možda ovu presliku iz Zagreba ukoliko određene strukture u partiji potvrde mog prijatelja Bernardića kako čitam, … neće i ako eventualno bude predložen nakon 2 godine i 1 dana da bi gradonačelnik Zagreba mogao biti iz Laburista, ukoliko se ne promijeni ovaj odnos i kandidat samog SDP-a za gradonačelnika Zagreba. Što je onda ovaj drugi zamjenik, dakle zamjenik koji je također izabran na listi zajedno sa gradonačelnikom ili sa županom. Dakle ako već unaprijed zakonom definiramo da je prvi zamjenik na listi gospodine Jelušić, vi imate iskustva s Bandićem, njegov zamjenik što znači ovaj drugi zamjenik. Da li je to samo rješavanje koalicijskih odnosa pa ćemo mu evo dati malu plaćicu, on će ovako lijepo živjeti. Inače po zakonu zamjenici zamjenjuju gradonačelnika samo kad ih on ovlasti za to, dakle 2 godine oni ne moraju ništa raditi. Ako imate gradonačelnika koji ne želi ovlastiti niti jednog zamjenika za bilo koju vrstu posla da rade jedinici lokalne samouprave … gradonačelnik, to se odnosi na načelnike i na župane, dakle oni uredno ako su se odredili da profesionalno obavljaju tu svoju djelatnost zamjenika, primaju svoju plaću i ne moraju ništa raditi jer ih gradonačelnik nije ovlastio da to rade. E sad taj gradonačelnik nakon 2 godine i 1 dana, govorim ovo što se može desit u praksu jer sam 12 godina gradonačelnik, nisam 6 mjeseci ili 9 mjeseci ministar. Taj drugi zamjenik gradonačelnika već unaprijed zna zato što je drugi na listi on neće biti taj koji će mijenjati nakon 2 godine i 1 dana nego ako taj drugi zamjenik umre onda idu novi izbori, on će primati 4 godine lijepu plaću i nije blesav da obavlja to volonterski nego će primati plaću, neće biti za ništa odgovoran i bit će već u startu na listi fikus zamjenik gradonačelnika. Dobit će vjerojatno mobitel, imat će pravo koji put popit kavu, vozit službeni auto i to je to. Koja je svrha jednog takvog određivanja i takvog zakona? Evo riješili smo Komadinu, riješili smo Antešića. Kog smo još riješili? Pa hoćete još mijenjat ministre? Riješili smo Jakovinu. Il' mislite Jakovinu mijenjat. u čemu je, zbog čega donosimo zakone ako smo već riješili problem kadroviranja u Vladi RH i u ministarstvima. Pa sad ostavljamo još jednu mogućnost koja je vezana za to. Ili možda vas gospodine predsjedatelju žele negdje smjestiti mimo Hrvatskog sabora. Možda u izvršnu vlast pa onda ćete na takav način i glasat za jedan ovakav zakon. Dakle, treba obratiti pažnju na određene, doista stvari koje ovaj zakon dobro ne donosi gospodine ministru. Ne donosi ono što je volja građana. Volja građana je izabrati Zorana Vinkovića za gradonačelnika Đakova i to će biti volja građana. Volja građana nije volja SDP-a koji će možda imati dva ili tri vijećnika. Neće ih imat više 10 kao kad ih je Vinković vodio. To budite sasvim sigurni nego će imati dva. Ali kad se oni udruže sa još nekima mogli bi imati možda 9, jer HDSSB će imat 10. Ali ja ne govorim to radi Đakova. Ja govorim radi svih jedinica lokalne i regionalne samouprave, princip neposrednog izbora, princip volje građana ne mogu mijenjati 19, 21, 35 ili 45 vijećnika koji su neposredno izabrani, koje partija ili stranka može mijenjati u svakom trenutku. I vratit ćemo se do onog što se dešavalo prije kada je nositelj liste bio kandidat za gradonačelnika, pa kad se skupilo vijeće, e onda je partija rekla e nemož ti, ti nisi baš podoban, podoban, bit će netko drugi. To se dešavalo isto. Na primjer slučaj Županje. Imam ja dosta iskustva u politici, pa tako da znam što se sve dešavalo i što se može desiti ako Sabor prihvati jedan i nemojte se uvrijediti ovaj zakon ima i pozitivne iskorake. Ali s ovom odredbom on postaje zakon Freinkeistein. Da, tako je doktor Freinkenstein stvarao čudovište. I to je ovaj zakon, zakon koji sprječava neposrednu volju građana, neposrednu volju u direktnom biranju. Ima još jedan prijedlog. To je da, obzirom da su mnoge jedinice lokalne samouprave svedene na prosjački štap zahvaljujući između ostalog velebnoj mini poreznoj reformi i povećanju poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave, da se izbori za vijeće onih mjesnih odbora, gradskih četvrti odrade isti dan kada i lokalni izbori. Bit će veći odaziv, bit će veća reprezentativnost i bit će manji troškovi za te jedinice lokalne samouprave na kojima, a na takim izborima u ovom trenutku izlazi negdje o ko 2 do 3% ukupno upisanih birača. Dakle, vratimo volju građana građanima, a zakonodavnom tijelu ostavimo da donosi odluke koje su vezane za zakonodavno tijelo. To nije smjena čelnika lokalne samouprave, regionalne samouprave nego je prije svega izglasavanje odluka u njihovoj nadležnosti. Jedna od nadležnosti je i izglasavanje proračuna. Ako gospoda i dame iz tih tijela ne izglasaju proračun oni trebaju biti raspušteni. Pogledajte samo primjer Njemačke. Pa iz Njemačke se puno toga može naučiti od razvoja gospodarstva do razvoja demokracije. Ovo nije razvoj demokracije. Ovo je smrt demokracije, smrt. … /Upadica Batinić: Vrijeme kolega./… Vi zakucavate eksere ili čavle na kovčeg u kojem leži demokracija. Tako će i vama bit u Ivancu. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Vinkoviću što brinete za Ivanec. Meni je samo žao što predsjedam, pa vam ne mogu replicirat. Ali nadam se da će bit prigode. Ne, ne, ne mogu. Nastavljamo dalje u ime kluba SDSS-a Mile Horvat. Izvolite kolega. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa saradnicima. Evo da i ja u relaksiranom tonu krenem pa ću reći samo jednu rečenicu. Dakle, čini mi se da ima nade, dakle danas smo pokazali da nam čak i politički odnosi su u stanju da na neki način evaluiraju, pa je evo jedna moja, iz moje regije stranka sa hrvatskim predznakom bila u jednom trenutku glasnogovornik jedne srpske stranke sa srpskim predznakom što je naravno dobro što mi to pozdravljamo. Dakle, na dobrom smo putu da nam se na neki način odnosi relaksiraju. Ali vam kažem, nije vam to baš neka referenca pošto je taj dotični na zadnjim izborima dobio svega 2119 glasova. no dobro. Ovom objedinjenom raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i lokalnim izborima mi zaokružujemo ovaj posao koji smo započeli prije nekog vremena. Istina da smo ga mogli raditi i ranije, istina da smo to mogli i prije 6 mjeseci otvoriti ovu temu pa bi onda čak bili i u onome oštrome roku o kom se ovdje polemiziralo. Ali dobro, mislim da je ministarstvo iskazalo veliku volju i veliku želju da dotjera ove izborne modele na način kako bi se sljedeći lokalni izbori 19.05. iduće godine provodili na jedan drugačiji način jer ovdje se potpuno slažem sa kolegama koji su rekli da je model koji je dosad bio u prošlom izbornome ciklusu bio određeno europsko postignuće u smislu neposrednih izbora itd. Ali je isto tako činjenica da je vrijeme pokazalo da je i taj model se erodirao, odnosno da je potreba da se on u određenom dijelu doradi. Praksa je to dokazala. napor, odnosno kompletnu inicijativu ministarstva da krene u ovaj posao. Mi smo i bez toga mogli ove izbore provesti, ali mislim da će izbori po ovom modelu biti kvalitetniji. Ja ću reći samo nekoliko stvari vezano i za jedan zakon i za drugi zašto smo se mi opredijelili da ga podržimo. Dakle klub SDSS-a će podržati i Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakon o lokalnim izborima. Imali smo u prvom čitanju nekoliko prijedloga prijedloga da se stvar popravi. Vidimo da je u tri ključne stvari su ti naši prijedlozi i naše sugestije su bile usvojene. Dakle, kao i većina smatrali smo da je potrebno vratiti u zakon referendum kao način šire kontrole izbora, odnosno opoziva čelnika koji su ako su neposredno, dakle rekli smo ako su neposrednom voljom bili birani nitko ne može uskratiti pravo biračima da neposredno odlučuju o uskrati povjerenja, odnosno kad se stvori određena kritična masa nepovjerenja da iskažu svoje nezadovoljstvo sa tim. Kroz ovaj referendum je to dakle pokušano vratiti. Da li je model, dakle u tehničkom smislu da li će to biti u praski provedivo, da li će to biti česta pojava to će vrijeme pokazati, jedna trećina nije mali broj u velikim biračkim bazama, ali je sasvim realna mogućnost u lokalnoj sredini. Dakle, realna mogućnost da se referendum sa jednom trećinom provede i završi do kraja ako se radi o lokalnim sredinama. Predlagatelj je isto tako prihvatio i našu sugestiju da treba uvesti određeni kontrolni model u imenovanje na upravljačke funkcije u tvrtkama od interesa lokalne i regionalne samouprave. I vidimo da je tu ugrađena obaveza da se prijedlog imenovanja daje vijeću, odnosno skupštinama na potvrdu u roku od 8 dana. Mislimo da je to sasma dovoljna količina nekakvog kontrolnoga mehanizma u imenovanju ovih čelnih funkcija. Dilemu smo imali i prema modelu da se istovremeno raspušta predstavničko tijelo i razrješavaju čelnici izvršne vlasti, ali je ova dilema u međuvremenu otpala jer smo prihvatili činjenicu da je to možda način koji će u budućnosti trebati da izdrži određeno testiranje prakse, ali ajmo ga sad prihvatiti pa dozvoliti da praksa kaže da li je taj model međusobne kontrole izvršne vlasti i predstavničkog tijela jedne potrebe međusobne sinergije i zajedničke odgovornosti, dakle kruga odgovornosti za upravljanje i vođenje lokalne samouprave da je to dobar model. Prema tome, mi smo apsolutno za to da to bude i jedan od načina kako će se kontrolirati, uspostaviti međusobna kontrola između vijeća i između čelnika izvršne vlasti. U pitanju je bila i odredba koja je govorila o diskriminaciji, na neki način diskriminaciji manjinskoga zamjenika načelnika, gradonačelnika ili župana kroz davanje određenih ovlasti. Mislim da je ovdje ministarstvo vješto predložilo nekakav novi model kojim se ovaj dojam diskriminacije izbjegao. Riješeno je tako što je rečeno da će zamjenjivati načelnika prvi zamjenik. Dakle, to je nešto što mi možemo prihvatiti, a praksa pokazuje da će funkcije obnašati zamjenici onako i u onom obimu, onoj količini i po onim nalozima koliko im to daje čelnik izvršne vlasti. Ako im ne uspostavi određenu komunikaciju sa njim njegova ovlaštenja će biti uža, ukoliko ima jaču komunikaciju međusobno povjerenje onda će mu i nadležnosti biti šire. U članku 40. dato je dobro, po nama, vrlo je dobro koncipirani su izbori, ponovljeni izbori, dopunski izbori usred mandata. Dakle, dobro je to razrađeno u svim detaljima što je za nas prihvatljivo odnosno prijevremenih manjinskih izbora za manjinske predstavnike. Mislimo da je u članku 61. dobro i pojačano određena ovlast i položaj mjesnih odbora. Praksa govori da su negdje oni samo formalnost, a mislimo da u određenim sredinama mjesni odbori i kroz plan plan rada i kroz sredstva i kroz sve ovo što je u članku 61. navedeno kao obveza da dobro definira položaj mjesnih odbora. potpuno se mogu složiti sa kolegom Vinkovićem koji je prethodno rekao da će se ovim modelom uspostaviti sasvim jedan novi politički odnos u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Mi smo toga svjesni i cilj jeste ovih izmjena da se dosadašnji politički odnosi zamijene sa nekim drugim odnosima, dakle više će doći do izražaja nekakve vrste stranačkih vrijednosti, odnosno više će se valorizirati stranački izbori, rezultati stranačkih izbora, i čelnik izvršne vlasti morati imati koalicijski kapacitet da bi dobio određenu većinu u vijeću i u skupštinama koji bi ga onda podržavali u daljnjem radu, u donošenju ključnih odluka kao što je proračun ili nešto slično. Ja ne bih rekao da se sve svodi na političku trgovinu, naravno da ne isključuje mogućnost iz prakse da toga ima i da je toga bilo, naravno da će toga i biti, ali to je stvar i političke kulture i raznih drugih okolnosti. Činjenica jeste da će na ovakav način stranački izborni rezultati dobiti dobiti na većoj težini. Toliko o Zakonu o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi koga podržavamo. Samo kratko ću se sada osvrnuti u par teza na Zakon o lokalnim izborima. Mi smo potpuno zadovoljni sa onim što je u članku 111. prihvaćeno, gdje se definirala pasivna i aktivna legitimacija kad se govori o predstavnicima iz redova nacionalnih manjina, i mislimo da je u glavi 4. vrlo kvalitetno i sveobuhvatno određena izborna procedura koja se odnosi na izbor manjinskih predstavnika. Statuti su ovdje problem. Osnov konzumiranja prava nacionalnih manjina u sudjelovanju u predstavničkim i izvršnim tijelima su dobro uređeni statuti lokalne samouprave. Mi imamo još uvijek činjenicu da neke lokalne samouprave nisu usuglasile svoje statute sa odredbama ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, i pritom nitko ne, dakle ne, nema nikakvih konzekvenci za takvo jedno ponašanje. Neshvatljivo je da treba silom tjerati određene čelnike izvršne vlasti lokalne samouprave, da urade ono što im je zakonska obaveza, dakle da usuglase svoje statute sa ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina. To je i sad ostalo nedorečeno u ovom zakonu, i mislim da je to trebalo jasnije reći koje su konzekvence za ovakvu vrstu ponašanja. I na kraju ću reći nešto što kolege nisu rekle, dakle izbori će u praktičnom smislu 19. biti vrlo interesantni. Zašto? Bit će interesantni zato što ćemo u jednom danu na istom biračkom mjestu imati prilike dakle da biramo i da se izjašnjavamo, imamo listić za općinskog načelnika i njegovog zamjenika, za općinsko vijeće i manjinci za manjinskoga predstavnika. Isto to ćemo morati uraditi za, izbor za izbor za župana i njegovog zamjenika, za članove skupštine županijskih skupština, odnosno gradova, i manjinski predstavnici za manjinskoga predstavnika. Dakle u jednom trenutku će naši ljudi birači imati obavezu da uzmu 6 biračkih listića i glasaju, i ubace ih u šest kutija. Ja kažem da će vjerojatno za cijeli ovaj posao trebati određena javna edukacija i medijska priprema, jer imamo ljude koji, ljude koji jedva su u stanju da provedu izbore i kad se radi o glasanju za, na jednom listiću, prema tome to je nešto što je realnost i nešto što nas čeka 19.5. upozoravam ministarstvo da bi na ovoj stvari trebalo početi već sad raditi. Dakle prihvaćamo ova dva zakonska prijedloga i mislimo da će ovi izbori se provesti po ovom modelu, a vremenom će vjerojatno, kao i prethodna dva o kojima se vodila žučna rasprava tražiti određene vremenske korekcije. Hvala. U ime kluba nezavisnih zastupnika Ivan Grubišić. Nema ga. Na žalost gubi pravo na raspravu. U ime HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi gospodine ministre, zastupnice i zastupnici Sabora. Ovaj Prijedlog izmjene Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi temelji se na okviru zakona iz 2008. godine, po kojima su gradonačelnici, načelnici i župani prvi puta birani neposredno, čime je promijenjen dotadašnji sustav u kojem su se izvršna tijela lokalne samouprave, tadašnje poglavarstvo i načelnici birala u vijećima i skupštini. Od toga je evo prošlo četiri godine, kako moramo priznati činjenicu da nam je politička kultura kultura na niskim granama, a i dalje ne razvijena da se određenim rupama u zakonu zloupotrebljavala prije svega volja birača, a time u konačnosti došlo do stagnacije u razvoju pojedine općine, grada ili županije. ovi zakoni čine dio cjeline različitih zakona koji u konačnici definira cjelovitu i sustavnu reformu izbornog zakonodavstva. Klub HNS-a liberalni demokrati podržava Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, i Zakon o lokalnim izborima, jer predložena zakonska rješenja pridonose učinkovitijem funkcioniranju tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave na način da otklanja suštinske i praktične naravi praktične naravi vezano uz obnašanje dužnosti izvršnog i predstavničkog tijela i boljeg obnašanja tih dužnosti prema građanima Republike Hrvatske. Da bi se to postiglo mora se zakonski osigurati politička stabilnost u odnosima između predstavničkog tjiela kojeg predstavljaju gradska i općinska vijeća, i županijske skupštine, te izvršna tijela a to je u općini načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan. Htio bih posebno da istaknemo nekoliko zakonskih rješenja koji doprinose prethodno navedenim činjenicama. Prije svega podupiremo rješavanje instituta razrješenja, odnosno opoziva. U tu svrhu važeći institut razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika putem referenduma detaljnije se uređuje propisivanjem instituta referenduma za opoziv na prijedlog 20% ukupnog broja birača u jedinici. Opozvati neposredno izabrano izvršno tijelo mogu birači koji su ga izabrali, tako da se na referendumu za opoziv izjasni većina birača uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici. Također ističemo da u institut raspuštanje predsjedničkog tijela uređen …/Govornik se ne razumije/… zakonom, ovim se zakonom institut istovremeno kod raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika odnosno gradonačelnika odnosno župana i njegovog zamjenika koji je izbran zajedno s njima. U navedenom slučaju razrješenjem općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana razriješeni su njihovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njime, osim zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina koje nije razriješen. rješenjem doprinosi se usuglašavanju političke volje u najvažnijim pitanjima od interesa za jedinicu lokalne i područne regionalne samouprave, propisivanjem istovremenog odlaska s dužnosti obavljaju tijela jedinice u slučaju ne donošenja proračuna odnosno odluka o privremenom financiranju želi se postići jačanje odgovornosti obaju tijela. Također se definira i pitanje mjesne samouprave. Ovim se zakonom ujedno propisuje obveza provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora ukoliko su mjesni odbori osnovani te ovlast općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika za raspisivanje tih izbora kao i osnovnih odredaba u postupku zaštite prava u postupku kandidiranja izbora članova vijeća. Tu će se još i morati sutra još mnoge stvari napraviti korak dalje. obveza nema konzekvencije nikakve tako da još uvijek u nekim stvarima se odlučuje male tu ingerencije sada načelnik, gradonačelnik o raspisivanju odlučio o njegovoj volji. Tu bi htjeli istaknut definiranje rada izvršnog tijela i zamjenika. Ovim se zakonom propisuje da izvršno tijelo iznimno i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana te se definira da je zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana onaj zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika ili župan koji je izabran na neposrednim izborima zajedno sa općinskim načelnikom, A dužnost općinskog načelnika obnaša ako je općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu mandat prestao nakon više od dvije godine mandata u toj jedinici lokalne regionalne samouprave. Ovim zakonom zasebnom odredbom uređuje se pravo na zamjenika općinskog načelnika i gradonačelnika te župana iz jedne pripadnika nacionalne manjine pozivajući se na Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Također bi naglasili i točnog određivanja ovlasti za otuđivanje i stjecanje nekretnina i pokretnina. Ovim zakonom jasno se naznačuje da ukoliko je visina pojedinačne vrijednosti manja od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje tada je općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ovlašten odlučivati do tog iznosa. Ako je taj iznos veći od milijun kuna tada je ovlašten odlučivati najviše do milijun kuna, ako je taj iznos od 70 tisuća kuna tad je ovlašten odlučivati do 70 tisuća kuna. Tu se dobrim dijelom zaista dobro definira koje su ovlasti a vodi se računa i o veličini gradova i općina o kojim sredstvima pojedini načelnik, gradonačelnik može odlučivati. Također bih istaknuo imenovanje u tijelima javnih ustanova. Imenovanje i razrješenje predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje jedinica osniva za obavljanje gospodarskih, društvenih i komunalnih i drugih djelatnosti od svog interesa ovaj zakon propisuje ovlasti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana čime se jača i njegova odgovornost za obavljanje izvršnih poslova. Odgovornost je zaista tu naglasak jer ovakvo postavljanje najviše bitno ima i ingerencije samog rada takvih ustanova, trgovačkih društava jer najviše ovisi o nadzornom odboru odnosno o članu uprave od tog dijela. Ističemo i nadzor zakonitosti. Što se tiče nadzora zakonitosti, općih akata propisanih odredbama važećih zakona iste je potrebno prije svega uskladiti s važećim Zakonom o upravnim sporovima. Stoga se propisuje jedan nadzor zakonitosti pojedinačnih nepravnih akata koji u samo upravnom djelokrugu donose predstavnička izvršna tijela općina, gradova i županije obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svome djelokrugu sukladno posebnom zakonu. Ocjenu zakonitosti općih akata u nadležnosti je Visokog upravnog suda RH te se propisuje je da nadležnost središnjih tijela državne uprave kada neposredno obustavi sve primjene opći akt, odnosno kada odluka predstojnika obustavi odnosno potvrdi obustave od primjene općih akata ocijeni osnovanom. I onda se podnese Visokom Upravnom sudu RH zahtjev za ocjenom zakonitosti općeg akta. S time također želim istaknuti da je bitno riješeno pitanje arbitriranje samog ministra jer jasno su definirani kriteriji i zakoni odmah postaju pravedniji odnosno provedivi. Što se tiče Zakona o lokalnim izborima razlika između rješenja sadržanih u prijedlogu Zakona o lokalnim izborima koji su raspravljani u Hrvatskom saboru u prvom čitanju te rješenja sadržanih u konačnom prijedlogu zakona tehničke su prirode i predstavljaju poboljšanje i doradu zakonskog teksta te bi posebno istaknuli opet sljedeće novine. Kroz cilj je zakonski tekst izričaj trajno boravište zamijenjeno izrazom prebivalište u svrhu usklađivanja izričaja s izričajem iz konačnog prijedloga zakona o prebivalištu. Novinu i predstavlja sadržaj kandidature za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Novine su da je propisano da se kandidacijske liste unose u zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke. Dakle, nema posebnog izdvajanja kandidacijske liste grupe birača nego se sve liste navode prema abecednom redu. Htio bih također definirati novinu da predstavlja i dorada odredbi kojim se osigurava zaštita tajnosti glasovanja pa su tako prihvaćeni prijedlozi GONG-a vezano za zaštitu serijskog broja glasačkog listića. Prihvaćeni su i prijedlozi u pogledu popisa, dužnosti, nespojivi s dužnošću člana predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne samouprave propisuje nekom odredbom članka 78 zakona. Iza navedenog popisa izbrisane su dužnosti rektora i prorektora sveučilišta te predsjednika i članova uprave trgovačkog društva u većinskom državnom vlasništvu. prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika ovim konačnim prijedlogom zakona propisano je da se mora raditi o kazni zatvora u trajanju dužem od jedno mjeseca a kako je propisano sada važećim odredbama zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana, i gradonačelnika grada Zagreba, s time bih htjeli zaista još jedanput napomenuti da svi ovi zakoni čine cjelinu različitih zakona koje smo evo i donijeli i tijekom dana i jučerašnjeg dana i u konačnosti definira cjelovitu sustavnu reformu izbornog zakonodavstva. Naravno ovdje prije svega definiramo i obveze prava, obveze odgovornosti predstavničkog izvršnog tijela također i resornog ministarstva i cijele Vlade. A ja bih opet htio istaknuti da tu mora biti i odgovornost birača. Ta odgovornost birača ne može se definirati zakonom ali birači moraju poznavati i ove sve zakone prije svega za svoje dobro. I ono što se veli svatko ima vlast onakvu kakvu zaslužuje. Ovdje također pohvaljujem i način donošenja ovih zakona jer ovi zakoni su zaista putem javnih rasprava koje su vođenje putem održavanje okruglih stolova, uvažavalo se mišljenje GONG-a, udruga civilnog društva ali dobili smo ali dobili smo te smo dobili zakon koji popunjuje mnoge rupe u zakonu koji sam napomenuo prije i prethodnog zakona ali sigurno trebamo znati da ćemo još trebati jedan izborni ciklus minimalno da u cijelosti dovedemo razinu izborne demokracije na način da ćemo svi biti zadovoljni. Hvala Hvala i vama. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Evo uvaženi kolega rekli ste između ostalog da se ovim upravo odnosom zakonodavne i izvršne vlasti dolazi do političke stabilnosti. Ja tvrdim upravo suprotno, da se otvara prostor za političku nestabilnost, a upravo je to vezano za izglasavanje ili neizglasavanje proračuna. Ne vežem se za pojedinu jedinicu lokalne samouprave ni za Đakovo, ni za Lepoglavu, ni za Zagreb nego govorim prije svega principijelno što se može desiti. I kao gradonačelnik izabran neposredno na izborima predlažete proračun. Predlažete proračun gradskom vijeću i nakon rasprave ti vijećnici predlože 20 amandmana i to su dobri amandmani nisu oni amandmani o kojima je jedna zastupnica ovdje pričala i vi usvojite te amandmane. Dolazi izglasavanje proračuna, vijeće izglasa amandmane, dolazi izglasavanje proračuna, vijeće kaže e baš ti sada nećemo izglasati proračun. Idete i vi i vijeće na ponovljene izbore bez obzira na ova tri mjeseca privremenog financiranja i mogućeg dogovaranja. Ja tvrdim da to nije moguće dogovaranje nego kupovina, korupcija i kriminal. Imamo odgovor na repliku. Kolega Škvarić. Izvolite. **Škvarić, Marijan (HNS)** Pa prije svega mogu se tu očitovati da zakon da bi … koja pruža određeni odnosi između izvršne i zakonodavne vlasti da bi sigurno imali zakon na nekoliko stotina članaka. A tu kombinatoriku ipak moramo staviti na razinu da su odgovorni kako izvršna tako i zakonodavna vlast. Odgovorni ako smo zaista u nekakvoj demokratskoj proceduri, ako imamo određenu odgovornost prije svega prema svojim biračima onda takve stvari neće se dešavati. Sigurno što sam rekao trebat će nam još jedan ciklus. Ono gdje će se dešavati kada će biti birači, glasači odgovorni onda više nikada neće dopustiti da nešto takve stvari koje ste naveli koje se budu događale da ti isti ljudi neće moći više provoditi. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba nacionalnih manjina Nedžad Hodžić. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Ministra nam nema, tu je ekipa da ga zamijeni. Ma vrlo kratko kolegice i kolege, nema potrebe ponavljati se. Mi ćemo kao što je kolega Horvat rekao u ime kluba SDSS-a koji je dio našeg kluba dakle podržat ćemo oba zakonska prijedloga, ali obzirom da smo na Klubu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dogovorili i izglasali jednoglasno jedan amandman ovdje ćemo ga samo malo prokomentirati. dali smo amandman na članak 103.koji kaže da broj članova predstavničkog tijela iz reda pripadnika, dakle govori se o Zakonu o lokalnim izborima, gdje članak 103.glasi "Broj članova predstavničkog tijela iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrdit će se tako da se udio pojedine nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu te jedinice pomnoži sa brojem članova predstavničkog tijela, a dobiveni broj zaokružuje se cijeli broj bez decimalnog ostatka". U obrazloženju istog tog članka na stranici 80.stoji primjer u kojem u predstavničkom tijelu jedinice koja ima 3,9% udio stanovništva kada se napravi taj produkt dobije se rezultat od 1,989 i ovdje se taj rezultat 1,989 zaokružuje na 1. Dakle time nacionalna manjina doduše u velikoj lokalnoj zajednici koja ima udio stanovništva od 3,9% utiče odnosno dobija jednoga od 51 što je negdje oko 2% ili ispod 2%. Naravno ovo je za svaku podjelu da uopće imamo učešće ispod 5% ono što nam Ustavni Ustavni zakon garantira, ali mi smo bili vođeni idejom da se to ipak zaokružuje matematički. Istina to bi u lokalnim jedinicama sa manjim brojem dovodilo do pozitivne diskriminacije od koje mi ne odustajemo, ostat ćemo kod amandmana ali nećemo biti nezadovoljni ni ako ga ne prihvatite jer znamo da to u malim lokalnim jedinicama pravi problem. tako da evo vođeni ovim obrazloženjem, a iz želje da ta procentualna zastupljenost stanovništva se prenese i na tijelo lokalne zajednice, uložili smo taj amandman, ali još jednom ponavljam da nećemo biti iako ja to neću obrazlagati u ime odbora nego predsjednik odbora, ali nećemo biti nezadovoljni ni ako to ne bude prihvaćeno. Evo toliko. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku Zoran Vinković. Izvolite. ja imam nešto protiv nacionalnih manjina, naprotiv. Nacionalne manjine su bogatstvo Hrvatske. Međutim evo ovaj zakon pokazuje jednu ja bih rekao irelevantnu stvar. Ne usvoji se proračun, dakle po ovom zakonu pada i gradonačelnik, župan, načelnik, pada vijeće, skupština, ostaje jedino zamjenik nacionalne manjine i on ne mora ići na izbore. Zašto? Ako padaju svi onda bi trebao pasti i zamjenik iz redova nacionalne manjine. Što ovaj zakon omogućava npr. u Daruvaru. Uz gradonačelnika će biti moguće po ovom zakonu imati 4 zamjenika jer nemamo samo jednog predstavnika nacionalne manjine na osnovu postotka broja stanovnika. Nisam nigdje pa čak ni u obrazloženju Vlade vidio suvislo i racionalno rješenje. Znači padaju svi, pa onda je logika idu izbori za predstavnika nacionalne manjine. Ne želeći dakle imati nešto protiv predstavnika nacionalne manjine. Jel netko može suvislo odgovoriti na to? Da ne spominjem ovo što čitavo vrijeme tvrdim, da odnos neposredno izabranog čelnika i predstavničkog tijela ne može biti rušenje na proračunu. Neposredno izabrani čelnik može se smijeniti samo referendumom. Nek to zatraže dva vijećnika, nek zatraži jedan vijećnik ili onaj broj građana, rečenica i završavam, ili broj građana koji je propisan zakonom ali to ne mogu napraviti 19, 20 ili 30 vijećnika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolega Hodžić, izvolite.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo ja ću pokušat nešto u malo kraćoj raspravi danas doprinijet ovim zakonima o lokalnoj i područnoj samoupravi i o lokalnim izborima. Vidljivo je da je naš ministar profesor matematike i da je on pokušao sve ono što je bilo opisano stavljati u neke brojke pa imamo i trećine, imamo i postotke, imamo čak i tablice koje na istom broju glasova daju različite mandate što sve nije loše. Čak mi je u jednom dijelu i ovaj, obadva prijedloga su prihvatljiva, međutim dobro je da su prihvatili određene sugestije saborskih zastupnika iz prvog čitanja, međutim ne znam zbog čega se i dalje htjelo ostati na dva mehanizma s kojima želimo raspuštati neposredno izabrane čelnike. Mislim da je za svaku demokraciju dovoljan jedan jer i ti glasači svojim izborom direktno participiraju u izboru i postaje uveden nakon sugestije ovaj referendum o opozivu kao dobar mehanizam kojeg je možda po meni trebalo malo i skalirati jer kako to imamo za vijećnike i broj vijećnika u skupštinama, u općinskim vijećima i gradskim vijećima, moguće je bilo i to primijeniti jer nije isto napraviti referendum za opoziv u općini od 1000 stanovnika i u gradu od 100 ili 200 tisuća birača. To ne može se svesti pod jedan te isti članak i mislim da je tu bilo prostora za poboljšanja, ali da se onda jasno kaže zbog čega je to tako. Već sam u prvoj raspravi kad smo imali prvi prijedlog govorio razloge zbog čega proračun kao dokument na kojem padaju ili opstaju gradonačelnici, ali sada i vijećnici jednostavno nije dobar razlog i nije mi zaista jasno zašto je ministar uporno ustrajao na tome i pokvario sve ono dobro što je mogao ovakav poboljšani prijedlog zakona donijeti lokalnoj demokraciji. Činjenica je da će to što smo već danas više puta čuli doprinijeti političkoj korupciji na lokalnoj razini, da se vraćamo nekoliko godina unazad, da to otvara prostor manipulacijama i da ćemo 2013. i i 2014. godinu, pa i sve sljedeće imati puno, puno lokalnih izbora, a da će se situacija unutar tih jedinica ostajati više-manje nepromijenjena. Jer ne ovisi razvoj tih lokalnih samouprava samo o izborima, puno više ovisi o materijalnim mogućnostima svake lokalne samouprave i dok ima novaca mislim da onda više-manje problema nema, međutim problem će biti tamo gdje novaca nema, nema, a ima ih sve manje jer ova Vlada jednostavno ne bira sredstva da na bilo koji način pod pojmom decentralizacije osiromaši sve više lokalnih samouprava. Međutim, opet tu ima jedna nelogična stvar kada govorimo o izborima lokalnih čelnika, gradonačelnika, župana pa kažemo da nakon 2 godine proteka mandata ako se čelnik premjestio na neku novu dužnost nema potrebe potrebe provoditi izbore i mi u te sljedeće 2 godine onda više izbora nemamo. I to objašnjavamo nekakvom potrebom štednje da nam ljudi bespotrebno ne idu na izbore itd., da je dovoljno da jedan zamjenik vodi tu lokalnu samoupravu ili regionalnu do sljedećih izbora. A onda stavimo članak u zakon gdje vi nedonošenjem proračuna u trećoj godini idete na lokalne izbore. Jedan članak pobija namjeru drugog članka. Znači u trećoj godini nema više priča o tome da li je potrebna štednja ili nije, pa čak i u četvrtoj ja mislim po ovom zakonu. Jednostavno tada priča o štednji i bespotrebnom izlasku na izbore više nije takva. Mislim da to treba ispravit, ili imamo izbora ili nemamo izbora. Jer ako jedan članak kaže da nemamo izbora radi štednje onda i ovaj dio o proračunu treba uskladiti sa time. Inače sve jedno s drugim nema smisla. Već sam danas govorio o tome da je već, da su izmjene i dopune zakona u 12 mjesecu dodatno unijele pomutnju u lokalnu samoupravu, obezvrijedile neposredan izbor jer čemu priča o izborima jednog župana, dva, tri zamjenika itd. kad samo jedan zamjenik župana u mojoj Primorsko-goranskoj županiji eto vodi tu županiju već punih godinu dana i to nekako funkcionira da li najbolje ne znam, to će reći građani ali činjenica je da funkcionira. Možda nam je dovoljno onda imati jednog župana i jednog zamjenika, čemu dva. Da li računamo da će možda svi proći kroz mjesto župana u mandatu od četiri godine. Čemu tri ako govorimo i o pripadnicima nacionalnih manjina koje također trebaju u nekim sredinama dobivati zamjenička mjesta. Mislim da je to trebalo također ispraviti. I ono što želim na kraju reći, a to je Zakon o lokalnim izborima koji je više-manje propisao jasne procedure i praksu koju smo do sada imali. Lijepo je to složio teoretski, međutim nije nešto dirnuo što sam prvi puta napomenuo a to su famozne predizborne koalicije. To je katastrofa za lokalnu demokraciju. Predizborne koalicije koje se sklapaju na lokalnim razinama. Evo primjera. Sisačko-moslavačka županija već je potpisala predizbornu koaliciju u kojoj je 10 stranaka SDP, HNS, HSLS, HSU, DSU, AHSS, HDRS, SDAH, SPH, SDSS. Što onda mi sa svim ovim zakonima činimo u toj županiji osim da prođemo formu da se malo biramo, da dođe Šušura, da se malo slikamo i stvar riješena. To je tzv. savjetnička koalicija jer vidim da jedan od ovih partnera nije htio potpisati, jer da mu nije zagarantirana savjetnička pozicija, tj. fotelja. Evo moje Rijeke. SDP, HNS, IDS, HSS, HSLS, ARS, SDA i onda oni kažu to je tvoja Rijeka. To je njihova Rijeka. Oni već 20 godina imaju tu Rijeku i ne daju je nikome. Što tamo činiti na lokalnim izborima. U Primorsko-goranskoj županiji 9 stranaka uz sve ove što sam nabrojao tu su još Zelena stranka i Matica umirovljenika čak kao član koalicije koja se zove Postavlja se zaista pitanje čemu mi danas ovdje gubimo vrijeme stvarajući određena pravila do u detalja kad ćemo, kako ćemo izać', tko smije, tko ne smije kad su fotelje o ovome dozvoljene, kad je to jedini smisao borbe za lokalnu samoupravu, kada se dijele unaprijed savjetnička mjesta, mjesta u kabinetima, radna mjesta itd. i to postaje smisao lokalnih izbora. Zar ne bi bilo poštenije da svi izađu pod svojim imenom, da svi imaju uz sebe samo svoju stranku ili nezavisnu listu i da na taj način nakon izbora ako već moraju stvarati određene većine u Vijeću osiguraju stabilnost na taj način i formiranje jedne normalne samouprave. Ovo je katastrofa. Postoji jedna stara izreka koja kaže "U krdu smrdi, ali je toplo!" Mislim da je to najbolja koja oslikava upravo ovakve načine formiranja lokalnih vlasti. E sad možemo zamisliti što ostane kad to krdo, taj broj stranaka prođe određenim područjem. Ja znam za svoju županiju. Tamo trava više ne raste. Hvala. Hvala i vama. Imamo repliku Ivanka Roksandić, izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Borić, drago mi je da ste naveli moju županiju. Nije mi drago što je to tako, ali ona je zaista već godinama jedinstven primjer političke korupcije, stvarne političke korupcije. Svaki od ovih savjetnika koje spominjete, 14 savjetnika koji prima 5000 kuna mjesečno, dakle jednu dobru plaću više od 50% njih zamislite su vijećnici Županijske skupštine. Dakle, oni su unaprijed već znaju da im je osigurano 5000 i znaju da moraju održati vlast. Oni su jedinstven primjer. Što će se dogoditi i sa ovim potpisivanjem unaprijed koalicija. Ma bez obzira potpisuju li se kolega Boriću unaprijed koalicije ili kasnije to je još tragičnije, jedna od stranaka koja fali u ovom lancu od 10 već sada se zna kod nas da će potpisati koaliciju. Dobili su od svog čelništva zabranu potpisivanja koalicije, ali će kasnije potpisati tu koaliciju jer i oni sada participiraju participiraju u vlasti i imaju između ostalog 4 savjetnička mjesta. Dakle, oni su ti koji drže vlast. Mi smo 2005. izgubili županijsku skupštinu tim različitim transakcijama vijećnika, vijećnika koji su predavali svoje mandate, zamrzavali svoje mandate, odustajali. Na njihovo mjesto su dolazili drugi, pa je onda nedostajalo broja vijećnika nacionalnih manjina jer moramo imati tri vijećnika nacionalnih manjina pa smo to nadopunjavali i tako povećavali broj vijećnika u Županijskoj skupštini i na taj način izgubili gotove izbore. Evo što je moguće manipulacijom i ovakvim potpisivanjem i ovakvom političkom korupcijom do čega dovesti lokalnu, odnosno regionalnu samoupravu. To je poznata stvar, ali nitko ništa ne poduzima. Hvala. Imamo odgovor na repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Roksandić, upravo znajući sve to ja sam to naveo jer Zakon o lokalnim izborima to ne spominje, a to je bit svih izbora. I već sada sve aktivnosti stranaka su usmjerene prema članku kojeg nema u ovim zakonima. Svi se već dogovaraju, svi već nešto uvjetuju i činjenica jest ono što sam rekao da je krdu toplo. Kod vas čujem da se povećala potrošnja jaja, da ima i hrane tamo, da to ide. Pa očito ne samo da im je toplo nego im je i očito lijepo. Hvala

Ja se čudim vašem problematiziranju koalicije. Jer da su koalicije tako problematične ne bi valjda jedan čelnik jedne stranke zbog potpisivanja koalicije izostao sa rasprave o proračunu. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Kolega Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Moram ovdje početi sa koalicijama jer ne mogu vjerovati, nek se prvi baci kamenom onaj tko nije zgriješio. Mislim sjedite do kolegice s kojom ste isto tako na sličan način sa nekakvom koalicijom odradili parlamentarne izbore, a da ne govorimo o raznim krizama u Gradu Zagrebu koje su bile isto tako i razne druge neprincipijelne koalicije koje su dio svake političke, uvjetno rečeno trgovine, i političkog rada u Hrvatskoj od prvog dana. No, da se vratim na ovaj zakon koji je još još jedan dobar zakon koji je došao na naše klupe. O njemu je u ime HNS-a govorio kolega Marijan Škvarić i u potpunosti se slažem sa njegovom diskusijom neka rješenja su zbilja odlična i mislim da je to jedan od zakona vrlo važnih zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji će doprinijet razvoju regionalne i lokalne samouprave. A sam prijedlog i sama tema naprosto provocira raspravu i o važnosti lokalne samouprave, važnosti decentralizacije lokalne samouprave i važnosti ravnomjernog razvoja. Lokalna samouprava jest politika koja je najbliža svojim građanima i politika na razini lokalne samouprave počinje i tiče se građana i građanki izlaskom iz njihovog neprikosnovenog okružja vlastitog doma. Na toj razini, iako se nalazi u domu, struja, voda i ostalo ali whatever. Na toj razini, a i u većini slučajeve bi tako trebalo i biti, politika je naprosto uslužan servis svojih građana koji taj isti servis plaćaju kroz poreze. Pravo je građana i građanki da očekuju i traže najvišu razinu usluge u svim segmentima, a dužnost je politike da im svojim rješenjima pruža kvalitetnu uslugu i to u svim segmentima od popločenih pješačkih staza preko uređenog okoliša, odvoza otpada, kvalitetno odgojno-obrazovnih sadržaja, sigurnosti na cestama, zabave, kulture itd. Politika lokalne samouprave je ta koja bi trebala kreirati i nametati standarde usluga koje konzumiraju građani i građanke a posebice u najneposrednijem okruženju. Put te kreacije trebao bi kreirati od prepoznavanja i razumijevanja pa do kolektiranja i kreiranja realizacije potreba građanki i građana od strane politike na najnižem nivou i dalje bi se trebala uobičavati i formirati, tražiti rješenja do nivoa najviše politike, ali držeći se čvrsto principa rješavanja problema na najnižem nivou, odnosno principa supsidijarnosti. Lokalna politika je osnovni i na praktičnoj razini najvažniji dio politike u neposrednom susretu sa svojim građanima i građankama. I zato je tako važna decentralizacija. Hrvatska je po europskim standardima i kriterijima izuzetno centralizirana država, još uvijek. To se posebno ogleda i u preraspodijeli poreznih prihoda. Mi u HNS-u vjerujemo da se kvaliteta usluge koju je država obvezna pružati svojim građanima može ostvariti samo značajnom decentralizacijom ovlasti sredstava, a ujedno i decentralizacijom znanja. Pogubno bi bilo prenijeti ovlasti i sredstva nekoj lokalnoj samoupravi a da se nema garancija da ta lokalna samouprava zna i da je ispravno obrazovana za oporezivanje tih ovlasti ispravnu upotrebu decentraliziranih sredstava. I zato je obrazovana, oboružana neophodnim znanjima i neophodnim vještinama lokalna samouprava najvažnija investicija u procesu decentralizacije Hrvatske. A decentralizirana država i politika na nivou vlastite ulice jest uvjet povećanja kvalitete života građana, odnosno građanki, ali i neophodan sastavni dio razvoja društva u cjelini. Smatram da se Hrvatska mora ukoliko želi ubrzani razvoj postupno i što je moguće u kraćem roku decentralizirati i u ovlastima i u sredstvima. Da bi politika na lokalnoj razini izvršila svoju zadaću ona ima trajnu obavezu pružati iz dana u dan sve kvalitetnije usluge rješenja, a to može samo znanje, vještine, cjelovitim ovlastima i dovoljnim sredstvima. Generalno krajnja svrha politike jest kvalitetan život građana i građanki i u konačnici sama politika i nema druge svrhe. Država je tu da svojim građanima i građankama osigura slobodu, sigurnost, sreću i zato praktična politika na lokalnoj razini jest i tako važna. I zato je neophodno da se u lokalnoj samoupravi pruži mogućnost da snažno krene u kreaciju i realizaciju podizanja kvalitete života svojih građana i građanki. A to je moguće samo zaokretom, to je moguće promjenom politike iz visoko centralizirane u snažno decentraliziranu ili bolje rečeno iz snažno centralizirane u visoko decentraliziranu državu. I na koncu želim iskoristiti ovu priliku i reći nekoliko riječi o važnosti ravnomjernog razvoja Hrvatske. Uvjerenja sam da su ljudska prava univerzalna i da svaki pojedinac ima jednako pravo i mora imati jednake šanse u ostvarivanju svojih osobnih želja, afiniteta i ambicija. Zbog toga smatram da je ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske …/Ne razumije se./… i to u apsolutno svim područjima na koje utječe politika na bilo kojem nivou, od jednakog prava na istu kvalitetu obrazovanja, preko jednakog prava na zapošljavanje, do jednakog prava na čistu vodu, od jednakog prava na brzinu informacija, do jednakog prava na jednaku kvaliteta prijevoza, jednako pravo sudsku pravnu zaštitu, mogućnost putovanja u bilo koji kraj Hrvatske, do jednakog prava razvoja poduzetničkih vještina, do jednakopravnog tržišnog natjecanja. Na žalost devastacijom ukupnog društva kroz zadnja desetljeća Hrvatska je izrazito neravnomjerno razvijena država, osim rata za to je kriva i lokal patriotska protekcionistička politika hrvatskih političkih moćnika, nesustavna i nepravedna politika direktno je išla protiv prava svojih građana ne jednakopravna i ravnopravna nastojanja ostvarenja stremljenja za zadovoljavanja osobnih ideala sreće. Neravnomjernim razvojem ova je država desetljećima bila nepravedna spram svojih građana, a ravnomjerni razvoj jest uvjet jednakosti i zaštite ljudskih prava. Stanovišta sam da se realizacija ravnopravnosti razvoja svih krajeva Hrvatske može realizirati kroz decentralizaciju, odnosno i kroz zakone koji tretiraju rad i pomažu u jačanju rada lokalne samouprave, područne i regionalne samouprave. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvi se javio Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Blažeković, vi ste načelno vrlo lijepo govorili o području djelovanja lokalne samouprave, i u tom dijelu apsolutno ne bi se imalo ništa, nikakvih primjedbi, ali ja želim vas podsjetiti da lokalna samouprava radi posljednjih 10 godina, vi ste rekli da je došlo do devastacije, da se nije vodilo brige o ravnomjernom razvoju. Netočno je to kolega Blažeković. Ja dolazim iz toga miljea pa znam vrlo dobro, svaka općina je dokazala bit svojega postojanja, osim nekih možda koje su bile vrlo male, ali izuzetno, tu su kilometri i kilometri vodovoda, kilometri i kilometri asfalta, plinovoda, svih mogućih da bi se unaprijedila kvaliteta življenja. To je bio doprinos dakle ravnomjernom razvoju o kojem vi govorite. Ali ovaj sadašnji pristup kolega ne doprinosi ravnomjernom razvoju. Ruralna područja su u katastrofalnom, nemaju, govorili ste vi dobro i o toj, na kraju i o fiskalnoj decentralizaciji, govorili ste, ali nema to u praksi. Nama je, sa porezom na dohodak, umanjena su sredstva za nekih blizu 300 milijuna, razumijte, tu je veliki problem. Lijepo je to ovako čuti iz vaših usta, a poglavito u teškoj situaciji su jedinice lokalne samouprave u ruralnim područjima koje su sada, koje se bave, moramo ponoviti, možda će sad ponovno reći ovaj opet spominje poljoprivredu, ali je točno, pa mnoge te sredine žive od poljoprivrede, zbog odnosa prema poljoprivredi, jednog neviđenog, nečuvenoga te ruralne sredine su na rubu egzistencije, na rubu egzistencije, naravno da neće moći one ni servisirati sve ove obveze koje su potrebite, dakle tu je i predškolski odgoj, naravno i vatrogastvo, i sve te stvari koje su bile dovedene na vrlo visoku razinu. Evo tu vam je problem ovoga što vi govorite i provođenje u praksi. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku, kolega Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Ma na koncu je kolega sam rekao ono što, o čemu ja govorim, a to je, ja sam samo htio ukazati na to da je u proteklom razdoblju se stvarno određeni krajevi su se razvijali neusporedivo bolje nego neki drugi krajevi u Republici Hrvatskoj, a možemo samo gledati po statističkim podacima, recimo o iznosu GDP-a u Zagrebu, ili recimo iznosu GDP-a u Slavonskom Brodu. Hvala. Sljedeća replika Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa nešto o tom ravnomjernom razvoju. Mi u Slavoniji i Baranji pripremamo ovaj space shuttle za odlazak, nazvat ćemo ga Apollo 72 pa ćemo na osnovu tog ravnomjernog razvoja koji je bio svih ovih 20 godina vjerojatno ući u taj svemirski program. No nešto kolega o decentralizaciji. Činjenica da prije godinu dana ili godinu i pol dana je onaj omjer bio 92% svih poreznih prihoda u državni proračun, 8% prema jedinicama lokalne samouprave, i to nije bilo dobro, to je bilo izuzetno loše, i lijepo je čuti da mi težimo visoko decentraliziranoj zemlji. Međutim u ovih godinu dana gle čuda od te težnje taj omjer prema državnom proračunu je skočio s 92% na 97%,a lokalnoj i regionalnoj samoupravi uključujući i Grad Zagreb je ostalo svega 3%. Pa tako kad već pričamo o težnjama prema decentralizaciji, ajmo nešto i napraviti da se to doista i dogodi, a to je dizanje ruke u Hrvatskom saboru za određene zakone. Hvala. Nastavljamo s raspravom, Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Branko Bačić. Izvolite kolega. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa s obzirom da je Vlada ipak odlučila da, i vladajuća koalicija da oba ova zakona budu usvojena u petak u tekstu kako je to predloženo, ja bih ipak problematizirao četiri po meni najvažnije stvari kojima mi u HDZ-u, niti ja osobno nisam zadovoljan, i mislim da nisu, da nisu dobra rješenja koja Vlada predlaže u jednom i u drugom zakonu. U prvom redu to se odnosi na mogućnost da središnje državno tijelo, a to je Ministarstvo uprave koje je prema Zakonu o lokalnoj samoupravi nadležno za provođenje zakonitosti i donošenje akata, općih akata u skladu sa zakonom u jedinicama lokalne odnosno područne samouprave razrješava nositelja izvršene vlasti ili bolje rečeno opoziva ga i onda kada provodi zakon i kada provodi smjernice Ministarstva financija koje se dostavljaju jedinicama lokalne samouprave prilikom izrade prijedloga proračuna jedinice lokalne odnosno područne samouprave i kada na tome inzistira provodeći zakon. Prema tome to je apsolutno u ne skladu s postojećim zakonom o lokalnoj samoupravi da se razrješava nekoga tko je dužan provoditi zakon i to ga razrješava onaj koji prati i nadzire da li on taj zakon i provodi. To je jako loše rješenje za mene niti ministar niti do sada u raspravi nitko od zastupnika iz vladajuće većine nije dao suvisliji odgovor koji bi to bio razlog razrješavati čelnike općina, gradova i županija zbog toga da inzistiraju da se proračuni kao osnovni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave donose u skladu sa Zakonom i kažem sa svim onim smjernicama koje dostavlja Ministarstvo financija. Prema tome tu za mene nema opravdanja da Vlada na tome inzistira. Druga stvar koju sam već rekao ministru kroz repliku odnosi se na činjenicu da se ne slažem sa potrebnim brojem potpisa građana u jedinici lokalne samouprave koji mogu predložiti raspisivanje referenduma u toj jedinici lokalne samouprave pogotovo u dijelu koji se odnosi na opoziv nositelja izvršne vlasti. Mislim da 20% u velikim gradovima gotovo nedostižan broj i da je trebalo napraviti određenu skalu kao što je napravljena za broj vijećnika u predstavničkom tijelu u ovisnosti jedinica lokalne samouprave, tako je trebalo i broj i postotak broja od ukupnog broja upisanih birača za jedinicu lokalne samouprave jer 20% ukupnog birača u županiji koliko god loše radio župan neće se prikupiti da bi se moglo pokrenut postupak opoziva tog župana u županijama a takva je situacija slična u velikim gradovima. Treća stvar o kojoj je bilo riječi danas ovdje je ta čuvena mogućnost da se nakon dvije godine povuče onaj koji je nosio listu za načelnika i župana i da preostale dvije godine prepusti svome zamjeniku što ne otvara slučajne mogućnosti političke trgovine a Vlada to pravda činjenicom da nema potrebe se izlagati dodatnim troškovima pa provoditi izbore, u zadnjoj godini mandata je spremna raspustiti i vijeće i gradonačelnika, odnosno načelnika ili župana ako se oni svađaju oko proračuna. Prema tome, to apsolutno nije dobro, nema valjanog obrazloženja koji može braniti prijedlog da se nakon dvije godine ne ide u lokalne izbore kad čelna osoba koja je pobijedila na neposrednim izborima odlazi na neku čuli smo dužnost koja čak nije niti nespojiva sa dužnošću gradonačelnika, župana ili načelnika. Dakle, to je, također se ne može braniti. Nadalje ja ne znam odakle ste našli rješenje da se ždrijebom izvlači kandidat za gradonačelnika, načelnika i župana ako u prvom krugu dobije jednaki broj glasova. Dakle ako drugi i treći kandidat na listi za gradonačelnika, načelnika i župana dobije jednaki broj glasova da se onda ždrijebom izvuče tko će ići u drugi krug. Ja pokušavam si dočarati, predočiti kako će to izgledati, gdje u nekoj lokalnoj kockarnici pred kime, pred općinskog, gradskog ili izbornog povjerenstva će se vući par nepar ili kockom ili kako, tko će izvući dužu šibicu, nije mi jasno koji će to biti kriterij koji će odlučiti da li će, koji će kandidat ići u drugi krug, jeste li razradili taj model i kako ćete odlučiti tko će u taj krug ići. ići. Ovdje smo mi malo prije komentirali da takav ždrijeb bio primoran za načelnika Las Vegasa di je kocka temeljna djelatnost. Ali da u nekoj županiji, gradu i općini dvoje kandidata, kad se između dvoje kandidata kockom određuje tko će ići u drugi krug, ja mislim da je to ovoj razini demokracije u Hrvatskoj apsolutno neprimjereno. Tim više što već imamo rješenje da ukoliko u drugom krugu prvi i drugi odnosno oba kandidata u drugom krugu dobiju jednaki broj glasova idu u treći krug, pa ako smo već utvrdili mogućnost trećeg kruga prilikom neposrednog izbora zašto to ne napravimo odmah iako to su zaista bizarne situacije, to se neće dogoditi, neće dogoditi, ili ako se dogodi u 576 jedinici lokalne samouprave samo u jednom, pa koji je to problem da bi zaštitili demokraciju u toj jednoj lokalne samouprave imati tri kruga. Ja ne vidim što vas to vuče, koji je to razlog vas tjera, da odlučujemo ždrijebom, kockom, ne znam čime tko će ući u drugi krug prilikom izbora za čelnika

je utvrđena nespojivost u obnašanju dužnosti zastupnika u isto vrijeme kao i župana. Ako je zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor moguće na listi kandidirat aktualnog župana ako je na izborima za lokalnu samoupravu na listi za nositelja izvršne vlasti župana moguće se kandidirat saborski zastupnik, onda po toj analogiji kap što po Zakonu o izborima za zastupnika u Hrvatski sabor je utvrđena nespojivost obnašanja dužnosti župana, tako bi isto trebalo po analogiji u Zakonu u lokalnim izborima utvrditi nespojivost obnašanja u isto vrijeme župana i saborskog zastupnika. To mi se čini ja nisam pravnik ali ako je analogija za kandidiranje postoji onda bi takva analogija morala biti i u ovom zakonu kada se govori o nespojivosti obnašanja dužnosti župana i saborskog zastupnika. I na kraju ono što još želim reći to sam rekao i tijekom prvog čitanja da prekasno svega par mjeseci pred lokalne izbore mi donosimo potpuno novo gotovo potpuno novi izborno zakonodavstvo jer je novi Zakon o lokalnim izborima s jedne strane, a s druge strane bitno se mijenja Zakon o lokalnoj upravi odnosno područnoj samoupravi. sve ono što je sada vladajuća većina dok je bila oporba spočitavala HDZ-u i bivšoj vladi kada je htjela mijenjati kudikamo bezazlenija izbornoj proceduri u izbornom zakonodavstvu ovime pada u vodu. Dakle jedno ste govorili kada ste bili u oporbi a drugo sada zastupate kada ste na vlasti. o toj nevjerodostojnosti najbolje govori to da svega par mjeseci pred održavanje lokalnih izbora mi apsolutno mijenjamo cjelokupni paket izbornih zakona koji određuju izbore i djelokrug rada lokalne samouprave. U tom smislu svakako da je dobar zaključak laburista da se napravi jedan pročišćeni tekst ovog zakona jer je ovaj zakon donio Zakon o lokalnoj samoupravi doista pretrpio veliki, veliki broj izmjena i par mjeseci pred izbore svakako da će biti nužno napraviti jedan pročišćeni tekst ovoga zakona. U svakom slučaju ovo su po meni doista krupne promjene koje se nude ovakvim zakonodavstvom i bilo bi dobro da do petka Vlada ova neka rješenja koja nisu dobra u prvom redu kažem vezano za ždrijeb, vezano za dvije godine mandata nakon toga dužnost čelnika obnaša njegov zamjenik i vezano za referendum Vlada bi trebala prihvatiti onda bi na taj način zakon bio kudikamo bolji. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo prijavljenu repliku na vaše izlaganje. Zoran Vinković. Izvolite. kolega je spomenuo gradonačelnika Las Vegasa, ja sam siguran da se on bira neposrednim izborom da ga ne mijenja gradsko vijeće Las Vegasa, ako ne izglasa proračun jer gradsko vijeće nema tu ovlast. Tako je diljem Amerike. Ali već kada smo spomenuli Ameriku, ai bilo je obrazloženja vezano za ovaj tzv. komadinin zakon ha evo to se i u Americi dešava ako pogine, umre američki predsjednik, zamjenjuje ga zamjenjuje ga njegov zamjenik kao što se to desilo kada je JFK ubijen pa ga je zamijenilo Lyndon Johnson. Međutim već ako se želimo ugledati na tu Ameriku pa onda je dovoljan sasvim jedan zamjenik. Ako američki predsjednik ima jednog zamjenika koji ga može zamijeniti, a jedan naš mali gradonačelnik mora imati dva, a u nekim gradovima će imati 4, 5 još će neki biti nesmjenjivi neće ići ponovno na izbore. Dakle, očigledno u ovom zakonu kada se to malo bolje onako okrene, preokrene itd. iako ima i pozitivnih stvari koje su stavljane stavljane u zakon očigledno je ovaj zakon nažalost to moram sada reći spreman i za treće čitanje. Nije jedina sporna stvar rušenje neposredno ili smjena neposredno izabranog čelnika lokalne i regionalne samouprave nego ima još tu da da tako kažem materijala za izmjene i promjene. To se neće desiti do petka, ali imat ćemo problem nakon 19.5.2013.i to jedan veliki problem gdje će se otvoriti cjelokupna politička trgovina i kao što sam rekao da će predlagači lijepo staviti hrvatsku demokraciju u lijes pogrebni, zakucati čavle, a sada je u modi ovaj Sulejman pa ću ja kasti eksere, to se kod nas u Slavoniji tako kaže i fino ćemo ukopati demokraciju za vijeke vjekova u Hrvatskoj. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku kolega Bačić. Izvolite. Pa ja se kolega Vinković vama čudim kako vi niste shvatili da tu treba najmanje troje ili četvero zamjenika jer nakon dvije godine odlazi načelnik ili gradonačelnik pa onda župan, pa nakon par mjeseci ode ovaj koji ga je zamijenio pa treba još tako da njemu treba četvero petero zamjenika koji bi popunili taj mandat. Jer kako jedan za drugim budu odlazili u ministarstvo jedno pa u drugo, pa u poduzeće koje je u vlasništvu države ili ne mora čak biti u vlasništvu države ovim prijedlogom Vlada se osigurava da oni jednostavno mogu šetati iz funkcije na funkciju iz dužnosti na dužnosti i da i dalje bude sve lijepo i mirno u jedinici lokalne samouprave pogotovo ako je na vlasti u toj jedinici lokalna samouprave SDP. Prema tome, ovaj model je očito sačinjen s tom namjerom da eventualno župani odnosno gradonačelnici i načelnici koji su iz redova SDP-a i za vrijeme trajanja ovog mandata koalicijske vlasti da polako budu rasadnik kadrova koji će ići u javna poduzeća. Vidjeli ste da su sada smijenili kompletnu upravu upravu HAC-a pa će vjerojatno njih popuniti gradonačelnici koji će se na taj način moći otići bez ikakvih problema iz svojih jedinica lokalna samouprave. evo to je čini mi se na tragu da se sa svojim partijskim drugovima popune mjesta u javnim poduzećima u državnoj upravi itd. Na tom tragu vidim ovo rješenje da se može otići sa mjesta gdje si izabran bez ikakvog problema na drugu poziciju. Jasno da oni koji su u oporbi vjerojatno ne mogu puniti takva mjesta. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa raspravom. Božidar Kalmeta. Izvolite kolega. Pa neupitna je potreba bila da se zakonom riješi i regulira jedan odnos nakon donošenja Zakona o neposrednom izboru gradonačelnika, načelnika i župana da se regulira taj odnos između nositelja izvršne vlasti s jedne strane, a s druge strane sa predstavničkog tijela jedinica lokalna samouprave. nije jednaka ni odgovornost a ni politička težina čovjeka koji svojim imenom i prezimenom se kandidira recimo za gradonačelnika i nekog vijećnika uvažavajući sve koji se nalaze na 30. ili 35. mjestu ili 15. To nije jednaka težina ni jednaka odgovornost i na kraju krajeva niti jednaki broj građana glasuje za jednog ili za drugog. Ali postoji dakle potreba da se zakonski to riješi, da se to regulira, koliko god je to moguće, I zato da je ovaj zakon o čemu je već bilo riječi donesen prije, ili predložen prije nekog vremena a ne praktički par mjeseci pred izbore, i da su u ovaj zakon prihvaćene primjedbe koje su govorene ovdje iz kluba HDZ-a, pa i nekih drugih klubova, onda bi jedan takav zakon doista bio dobar jer on ima u sebi i dobrih rješenja, dobrih ideja, i ta rješenja i te ideje bi u svakom slučaju mogle unaprijediti taj odnos kako dakle gradonačelnika, načelnika, župana s jedne strane i predstavničkih tijela, kako građani koji biraju jedne i druge ne bi bili taoci sutra praktički nekakvih odnosa između gradonačelnika, načelnika, gradonačelnika, župana ili načelnika i predstavničkih tijela, jer dolaskom nekakve krize u tim odnosima najviše pate jedinice lokalne samouprave, jer se onda fokus nekakvih, nekakve potrebe se onda bazira na ovo a ne na probleme koje treba rješavati u nekom gradu, općini ili županiji, i bilo bi dobro radi toga sve manje, ja se nadam da će s vremenom, odnosno da ćemo svi skupa s vremenom sazrjeti i da će tih problema biti sve manje. Ali kako bar zasad ovi prijedlozi o kojima su neki govorili, koje ću ja neke ponoviti, jer nemam šta izmišljati toplu vodu ovdje, već je puno toga rečeno, nisu prihvaćeni ili neće biti, a onda ćemo se mi kao klub, a rekao je to u ime kluba kolega Mlakar biti protiv donošenja ovog zakona, kažem bez obzira što on nudi i neka dobra rješenja. E, u da članku 2. činjenica je da nije logično ministre da kad je u pitanju referendum, da ministarstvo odlučuje o ispravnosti, ajde još koliko toliko broja potpisa, nego da odlučuje o tome da li je referendumsko pitanje ispravno ili nije, jer to je, tako to je širok pojam, i tu onda slobodu odlučivanja ima ministarstvo, a rekao sam i prije kad sam raspravljao u replici da svo dužno poštovanje ministra i ministarstva, da onda uvijek će tu apsolutno biti malo subjektivnosti kod donošenja takvih odluka, ovisno o tome tko je taj zahtjev poslao i o kome se tu odlučuje. Mislim da u članku 4., šta ja znam dosad smo imali situaciju da su jedinice lokalne samouprave imale zakonom zadani okvir ne znam da jedinica lokalne samouprave preko 30 tisuća stanovnika mogu imati od do vijećnika, i da to jedinice lokalne samouprave odlučuju statutom. Ja mislim da je to bilo dobro rješenje jer jedinice lokalne samouprave najbolje mogu procijeniti koliki je to broj vijećnika koji je na neki način optimalan za određenu jedinicu lokalne samouprave, jer ovdje je primjer, evo gle jedinice s više od 35 pa do 60 tisuća stanovnika imaju 25 članova, a od 35 do 60 skoro duplo, skoro je duplo, dakle 25 članova će imati ona jedinica sa 35 tisuća stanovnika i 25 članova će imati dakle ona jedinica lokalne samouprave koja ima 60 tisuća stanovnika. Ja mislim da to, to nije dobro rješenje, mislim da ne treba nametati jedinicama lokalne samouprave fiksno koliko moraju imati vijećnika, ne želeći špekulirati da se iza toga nešto drugo krije, razmišljao sam da li možda, ali mislim da nije to intencija ovog članka, tako da mislim da bi bilo bolje da se da jedan okvir kao dosad pa da onda jedinica lokalne samouprave odluči koliko hoće imati vijećnika. O te dvije godine sam već govorio mislim da je to nepotrebno u ovom zakonu i mislim da je to nešto što je sporno i što ćemo mi osporavati, što osporavamo, jer ako smo se odlučili da se neposredno biraju gradonačelnici, načelnici, župani i njihovi zamjenici onda mislim da treba ostati dosljedan, i da ako dođe do nekog razloga zbog čega mora odstupiti netko od tih čelnika da onda oni, da se onda oni biraju ponovo na izborima ili eventualno ako se to dogodi u zadnjoj godini da se onda možda primijeni ovaj institut koji ovdje predlažete, ali ne vidim razloga da to bude dvije godine, ne vidim razloga, s druge strane vjerojatno razlozi postoje, o njima je ovdje već govoreno, tako da ja to neću ponavljati. i na kraju članak 15. kaže da ako se na referendum za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje trećinu ukupnog broja birača upisanog u popis birača. Ova matematika je dobra ako se to, ako se ono odnosi na jedinicu lokalne samouprave negdje koji imaju oko 50 tisuća birača, onda otprilike isti broj birača treba za razrješenje gradonačelnika, kao i koliko treba za njegovu pobjedu. Dakle da se to odnosi samo na te jedinice, za male jedinice lokalne samouprave, pa to će ako ne bude tamo nekakve kohabitacije ili ako ne bude jedna stranka imala većina u općinskom vijeću, i svog načelnika, pa tamo po ovoj matematici je moguće tamo ne znam svako malo izazvati krizu i ići na rušenje načelnika, odnosno na izbore vijeće itd., itd. s jedne strane, a s druge strane ako se radi o velikim jedinicama lokalne samouprave onda ova matematika kazuje da praktički će to biti nemoguća misija na bilo koji način opozvati čelnike jedinice lokalne samouprave, zato mislim da je dobar prijedlog o kojemu je prije govorio kolega Bačić i još neki zastupnici, a to je da se to onda podijeli po nekakvim, po određenom broju koje jedinica lokalne samouprave može imati, ne znam do 20 tisuća birača, pa do 50 tisuća birača i više od 50 tisuća birača. Evo da je bilo prihvatiti neke od ovih, ili ove primjedbe o kojima smo mi govorili mislim da bi zakon bio dobar, i da bi on doista bio onda korak naprijed, korak naprijed ka tome da bude što manje nerazumijevanja, odnosno što manje problema, neću reći ekscesa

Evo kolega Kalmeta, ja ću hrvatskog birača, dakle ovog standardnog hrvatskog birača staviti, hrvatskog birača staviti u jednu priču Hrvata koji je otišao na safari u Afriku, i uhvatili ga ljudožderi i stavili u kotao. I ima čovjek u kotlu pravo na posljednju želju. Kaže on pa evo ja bih vas pitao par pitanja. Hajde pitaj. Kaže je li imate vi SDP, HDZ, hajde i HDSSB i Laburiste i sve političke stranke? Kažu ovi nemamo. Imate PDV od 25%? Nemamo. Je li imate loše stanje u poljoprivredi i gospodarstvu? Nemamo. Je li imate ovako loše izborne zakone? Nemamo. Pa od čega ste onda podivljali? Bar se nitko posebno ne smije, kad bi bilo duhovito. Kolega Kalmeta oprostite …/Ne razumije se./… nećete. U redu. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Kolega Kalmeta pa vi ste tu iz svog i dugogodišnjeg iskustva lijepo elaborirali određene probleme, međutim cijeli dan slušajući ovu raspravu ja si naprosto postavljam pitanje da li mogu ista pravila važiti za nekakvu općinu koja ima proračun 200, 300 tisuća, 500 tisuća kuna, i za Grad Zagreb koji ima proračun sa svojim javnim poduzećima i koji gospodarski potencijal od nekoliko milijardi kuna? I mislim da je to ključno pitanje kolegice i kolege koje mi danas ovdje sebi moramo postaviti, i to pitanje naprosto pokazuje sve nedostatke ovog izbornog zakona, jedan lokalni načelnik od, sa proračunom sa 400, 500, 600 tisuća kuna ne može napraviti ništa, za njegovu smjenu postavljate potpuno iste uvjete kao i za smjenu gradonačelnika Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Velike Gorice, Zadra i isto tako i županija. Pa zar definitivno je da nitko više u Hrvatskoj nema političke hrabrosti i snage razmišljati o tome da li ovaj broj jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave ono nešto što Hrvatska i hrvatski građani mogu financirati. SDP nije imao hrabrosti postaviti to pitanje. Gurate nešto da bi opravdali svoje, SDP gura nešto da bi opravdao svoje postupke u proteklih nekoliko mjeseci i da bi možda rješenjem riješio možebitne probleme sutra. Međutim postavlja se jedno realno pitanje što kad se dogodi politička blokada bez obzira s čije ona strane, da li sa strane gradonačelnika i strane gradskog vijeća. Građanima i dragom Bogu je potpuno svejedno strane radi problem, ako grad i jedinica lokalne samouprave ne funkcionira u tom problemu. S ovim prijedlogom, izmjenama ovoga zakona mi to na žalost nećemo riješiti, i to je ključni problem. Ponavljam ne može se na isti način regulirati problem u Gradu Zagrebu i u nekakvoj općinici koja ima 300, 400 tisuća stanovnika, nije jednako jedna velika razvijena Splitsko-dalmatinska ili Istarska županija, ili nekakva siromašna slavonska županija. Velika je razlika, i to se naprosto mora vidjeti u ovom zakonu kod izbora čelnika. lokalna samouprava u Hrvatskoj evo sad po ovom ustroju 20 godina djeluje, na godinu će biti, na proljeće 20 godina kako su bili prvi izbori ovakvom ustroju, napravljeno je puno, ne može se reći da nije bilo pomaka, da se nije napravilo, posebno su vrlo aktivne i agilne bile male općine i rezultati za njih definitivno stoje. Ali mislim da bi lokalna samouprava zaslužila jednu daleko sveobuhvatniju raspravu, ali na pravim podlogama na stručnim analizama, na sagledavanju ukupnog stanja kako bi se moglo napraviti konačno jedan zaokret kako ne bi stalno imali neke izmjene izmijenjenih izmjena zakona i na taj način se gubili u toj šumi više u dnevnopolitičke svrhe kakve nam se ustvari nameću iz godine u godinu, iz izmjena do izmjena. Uvrštavanjem u zakon odredbi koje rješavaju takve pojedinačne slučajeve dobivamo u principu slučajne zakone, pa možda otud i onaj uvredljiv naziv slučajne države. Moram reći da vezano uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi sam u ime HSS-a kojeg zastupam predao i neke amandmane i to je već ovdje govoreno, ali ja ću to još jedanput ponoviti. Nije pravedno, nije pravedno da se referendumom smjenjuju ljudi koji su birani sa manjim brojem glasova izašlih na referendum od onog broja koji je izašao kad su bili izbori. Koliko će nakon toga ljudi glasati za smjenu ili ne, to je druga stvar, ali minimalno bi morao izaći onoliki broj koliko je izašlo na izbor, da bi referendum bio valjan. Ja vas molim da, ministarstvo kao predlagača da dobro još jedanput razmotrite tu situaciju kako ne bi stvarno diskriminirali ljude koji izlaze na izbore, pa i birače u krajnjem slučaju. Također u ovom dijelu vijeća mjesnih odbora, u ovim zakonima je predviđeno da većina mjesnih odbora može zatražiti neko referendumsko pitanje da se provede, pa ja postavljam sad pitanjem ovdje zašto onda mi ne bi donijeli zakonom, odredili ovim zakonom da se izbori za mjesne odbore stvarno održavaju što je već ovdje govoreno, uvijek u vrijeme kada se održavaju izbori za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu, da to bude jedan pravi uzorak, da to bude stvarno transparentno, jer kasnije dajemo tim mjesnim odborima dosta velike ovlasti a u krajnjem slučaju a u krajnjem slučaju prisilili bi one jedinice lokalne samouprave koje nisu ustrojile mjesnu samoupravu da ju konačno ustroje da ta mjesna samouprava saživi, jer ona je nužna, ali nije saživjela još uvijek u Hrvatskoj, jer se uvijek stavlja negdje sa strane, uvijek mislimo da će se to riješiti nekim drugim zakonima. Ja ne vidim nikakvog razloga da se ovim zakonima predvidi taj izbor za vijeća mjesne odbore, gradske četvrti, da se oni provedu i da jednostavno to presiječemo i napravimo jedan rez, jer ćemo ga kad tad morati napraviti. U Zakonu o lokalnim izborima kao što sam već govorio cijelo vrijeme se ustvari svodi na priču o tome kako smijeniti neposredno izabrane čelnike lokalne ili regionalne samouprave. To nije dobra poruka, to nije dobar put, jer kao što je već ovdje isto čini mi se bilo rečeno nitko nije napravio pravu analizu pravog stanja stvari da vidimo točno koliko je to bilo situacije u Hrvatskoj u ovih zadnjih 3 i pol, 4 godine, koliko je to bilo slučajeva da bi se trebao raspisivati referendum, koliko je to bilo slučajeva da lokalna samouprava nije funkcionirala zbog odnosa predstavničkog tijela i čelnika lokalne i regionalne samouprave, tako da mislim da bi svakako trebalo o tome porazmisliti, i da bi stvarno trebali tu jednu definiciju da su lokalni čelnici neki čudni ljudi, neki moćnici, netko tko je nesmjenjiv, nezamjenjiv, maknut sa strane i ne se baviti prvenstveno načinom kako smjenjivati te ljude, jer oni su neposredno birani i realno gledajući meni je žao da se nije moglo ili se možda nije htjelo krenuti j amlo jači zahvat oko izmjena ovog zakona i njime definirati onaj sistem otvorenih listi kako bi ljudi mogli na listama birati neposredno jer građani, birači upravo to traže, oni žele znati za koga glasaju. Možete napraviti ankete, možete napraviti bilo što, vidjet ćete da će vam veliki ogroman postotak građana odgovoriti na to pitanje upravo tako potvrdno, žele birati ljude, dakle ne žele birati stranke. Nastavno na to mislim da bi također bilo puno poštenije, a to je ovdje isto govoreno, riješiti pitanje broja potpisa sa postotkom od ukupnog broja birača u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Pa to je najprecizniji model izračuna, jer tih 5 ili 10% koliko se predlaže ovim amandmanom HSS-a dakle je model koji za svaku jedinicu rješava to pitanje ono u stopostotnom obliku jednako za sve, tako da mislim da je to puno bolji model i da ovo određivanje po broju stanovnika od do, pa onda broj toliki potpisa nije pravedan, tu ne prolaze svi jednako i ne vidim razloga zašto se ne bi to tako riješilo sa postocima, pa da to bude pošteno i za onu malu jedinicu lokalne samouprave, kao i za onu veliku jedinicu lokalne samouprave. Nadalje, političke stranke danas u Hrvatskoj, pa i u okolnim zemljama nose na sebi jednu ružnu mrlju, ljudi o političarima nemaju baš lijepo mišljenje i amandmanom koji se ovdje predlaže, predlaže se da birači koji su pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora neovisno o tom je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna za bilo koje od kaznenih djela nemaju pravo kandidiranja na listama. Da li je to dobra poruka biračima? Ja mislim da da, i mislim da nema nikakvog razloga da mi kao Sabor, kao ljudi koji trebamo odlučivati o hrvatskoj budućnosti ne napravimo jedan takav pošten zaokret i da jednostavno građanima, biračima poručimo na listama neće biti ljudi koji imaju dakle neku takvu mrlju iz svoje prošlosti. Još jači argument za to je taj što se u lokalnoj samoupravi, državnoj upravi u krajnjem slučaju kad se zapošljavaju ljudi moraju donijeti određenu potvrdu o nekažnjavanju, zavisi sad za koji dio gdje, u školama također zavisno od djelatnosti, ali političar je čovjek koji je jedna opća praksa da tako kažemo i on u principu bi trebao biti od svega toga očišćen i čist kad ide pred građane kako bi tim građanima pokazali lice da su to ljudi koji su čisti, koji nemaju na svom licu nikakve prljavštine i zmazanoće. Ja vas isto molim da o tome razmislite i da stvarno stavimo to, to nije tako teško ugraditi u ovaj prijedlog zakona, a on će biti jedna dobra, dobra poruka biračima u Hrvatskoj, u krajnjem slučaju evo ja pozivam i sve druge stranke u onim pravilima kad ćemo određivati načine kandidiranja, ako to već neće biti zakonom definirano, nitko nam ne brani da to kao političke stranke napravimo svaki za sebe. I još jedna stvar i time ću završiti. Amandman koji predlažem također da se u članku 92. doda nova točka 6. koja glasi kada ostvari pravo na starosnu mirovinu, znači da lokalni dužnosnik prestaje raditi posao načelnika, gradonačelnika, župana onim danom kada ostvaruje pravo na mirovinu, isto kao što ravnatelj u školi taj dan mora otići u mirovinu, isto kao što mnogi drugi ljudi moraju otić u mirovinu. Zašto stavljati u prioritete ljude koji su lokalni čelnici, a ostali moraju poštivati neke druge zakone. Eto hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike, prvi se javio Stjepan Milinković. Izvolite kolega. da se u mnogim i manjim općinama i u mnogim, i nema gotovo općine i sredine gdje se nije napravilo nešto, napravilo se puno. Ja osobno svjedočim iz županije iz koje zajedno dolazimo da se u svakoj napravilo od dakle one infrastrukture, od vodovoda, cesta, plinovoda, športskih dvorana, dječjih vrtića, bez obzira kolike snage bilo, ali isto tako svjedočimo i naporima tih ljudi i načelnika i svih tih neizmjernim naporima kako da unaprijede kvalitetu življenja u svojoj sredini. I gle sad čuda, sad te ljude koji se brinu, muče, trude, sad ih neki čak čuo sam nazivaju šerifima. Ma koji? Koji su to šerifi? To su ljudi koji skrbe o svojoj sredini, o kvaliteti življenja, i ja sam na svakog ponosan, svaki je opravdao cilj, jer ja uvijek kažem domaći igrač ima najbolji pregled terena i najbolje grize. To su dokazali mnogi i ti načelnici. I gledajte sad, sad u tim okolnostima kada je sve dosta dobro posloženo, sada se, tovare se mnoge obaveze nove, druge socijalne prilike su nepodnošljive, a poglavito u ovim našim ruralnim područjima sve veće potrebe su itd., naravno da onaj vijećnik iz pojedinog mjesnog odbora brani svoje interese, bez obzira, jednostavno ima stranačku stegu, svaki brani jer ga na to pritišće lokalna sredina. U tim okolnostima i ove izmjene i ovo mućenje vode ne doprinosi toj stabilizaciji daljnjem napretku lokalne samouprave, a druga stvar i zaboravljamo da nas i povelja Europske unije o lokalnoj samoupravi obvezuje da lokalna samouprava ima svoje prioritete i vrijednosti. Evo na taj način treba razmišljati. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Pa evo ja sam upravo isto nešto slično rekao. Dakle napravljeno je jako puno, pogotovo su u tome prednjačile male općine. Da nije bilo ovakvog ustroja malih općina danas bi Hrvatska na ruralnom prostoru totalno drugačije izgledala, i zato sam i rekao da je vrijeme za jednu da je vrijeme za jedno generalno sagledavanje situacije, snimanje situacije i ocjenjivanje što je gdje i kako napravljeno, kako bi onda mogli ocijeniti koji je naredni korak i što je to u Hrvatskoj što nam treba, gdje se može ušparati, a što ne treba. Ali ono što je bitno, naravno da lokalni dužnosnici nisu šerifi, lokalni dužnosnici su bokci koji dolaze u Zagreb i grebu po vratima državnih institucija. To je definicija lokalnog dužnosnika u Republici Hrvatskoj na mojem 12-godišnjem iskustvu, ja to odgovorno tvrdim, jer nemam više noktiju koliko sam se nagrebao po vratima raznoraznih ureda da bih realizirao neki program na svojem području, na području okolnih općina, i to rade svi u Hrvatskoj, i tu je poanta cijele priče. Fiskalna decentralizacija po glavi stanovnika kolega Milinković, to je jedini način da se ostvari minimum standarda hrvatskih građana tamo gdje oni žele živjeti. Dok nema toga možemo mi raspravljati o zakonima, izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, o izborima, ne znam o čemu, nećemo ništa bitnije promijeniti. Zato kažem vrijeme je da se stvarno napravi detaljna analiza, da se sagleda kompletno stanje i da se krene prema fiskalnoj decentralizaciji ponavljam po glavi stanovnika, svaki građanin Hrvatske zaslužuje živjeti u minimalnom standardu tamo gdje on u Hrvatskoj želi. (HNS)** Hvala. Kolega Vinkoviću, poslije ćete. Imamo još jednu, Božidar Kalmeta, replika. Izvolite. **Kalmeta, to lokalni šerifi znate tko je to smislio? To su smislili ne sada, smišljeno je to odavno već, ali to su smislili neki birokrati po ministarstvima koji nikad, ali baš nikad nisu izašli na niti jedne izbore. Jedino takvi mogu govoriti o lokalnim šerifima, oni koji nikad na niti jedne izbore nisu izišli. Jer ako netko izađe na izbore i ako građani hoće, i ako on pobijedi na tim izborima onda nitko nema pravo omalovažavati njegovu pobjedu, bez obzira tko ga je izabrao, to je volja građana, tako da se ja tu s vama potpuno slažem. Ali jednu stvar ste rekli, dakle da građani žele birati ljude, a ne stranke. Nije to točno. Građani žele znati koga biraju, dakle oni žele znati da ako zaokruži Marka i stranku tu i tu, da taj glasački listić ide Marku i jasno stranku ili ako je nezavisna lista itd., itd., dakle on želi znati kome ide, a ne kao što je prije bilo da glasa, a ne zna u konačnici tko će mu biti gradonačelnik. On glasa za liste, a tko će biti gradonačelnik to će se poslije dogovoriti dogovorom, da ne nazovem to nekim drugim imenom, nakon glasovanja. Tako da je ovo dobro. On glasa, on želi znati za koga hoće glasati. Evo, hvala. Hvala. Imamo odgovor, kolega Hrg. Izvolite. želi odrediti se koji je taj čovjek koji njega zastupa i predstavlja, jer to sam i zadnji put spomenuo gdje je na primjeru općine Čitluk dakle u Bosni i Hercegovini izabran čovjek koji je bio predzadnji na listi, a nisu izabrani koji su bili naprijed, jednostavan primjer, i to je taj dio koji treba. Ovo se potpuno s vama slažem, naravno tko nije probao taj kruh, tko nije probao izboriti se za programe, tko nije probao sebe staviti pred građane i biti neposredno pred njima teško može o tome ravnopravno raspravljati.

jako puno je već elaborirano oko ova dva zakona. Ja bih prije svega rekla da vidimo iz obrazloženja da je ministar pažljivo iščitao raspravu u prvom čitanju, mnoge sugestije je prihvatio, ja posebno sam zadovoljna jer je prihvatio i vratio natrag u zakon odredbe o tome da postoji građanska inicijativa i građanska inicijativa za smjenu, smjenu, odnosno opoziv neposredno izabranoga čelnika, i da je iz zakona izostavio onaj set odredaba o načinu izbora pročelnika. Ostaje rezerva da će to bit u drugom zakonu, onda ćemo raspravljati o tome kada bude u drugom zakonu. Ja zaista mislim da je dobar neposredan izbor čelnika, da je to dobar institut, da građani znaju koga će birati da im bude čelnik u njihovoj jedinici lokalne samouprave, ali i za najbolje i za najpoštenije namjere to ne znači da onda on mora biti četiri godine nedodirljiv. Slažem se da ih ne treba pogrdno nazivati šerifima lokalnima, oni zapravo to i nisu, ako dobro iščitate mnogo manje ovlasti u biti imaju sada nego su ih imali kad su bili na čelu poglavarstva onako izabrani, na kraju krajeva onda nisu imali odredbu o limitu samostalnog određivanja, raspolaganja imovinom kakvu danas imaju, dakle oni samostalno ne mogu preko milijun kuna, odnosno ono ograničenje prema proračunu za manje jedinice. Bez obzira što oni moraju imati sigurnost u obnašanju svoje dužnosti treba biti neki mehanizam u slučaju promijenjenih okolnosti iz bilo kojega razloga, promjene ponašanja, sustavnog kršenja zakona, ako hoćete bahatosti prema svojim građanima, ili šta god hoćete, da isti ti građani koji su ga izabrali imaju mogućnost naravno opet u jednoj demokratskoj proceduri i opozvati ga. Možemo dvojiti o tome da li su te odredbe dobre i mislim da to nije dobro, jer zaista određivanje postotaka na način da je za inicijativu potrebno 20% od ukupno upisanih birača, a za opoziv, da glasa za opoziv 30% to će biti za jednu, evo kolega Kalmeta je govorio da će u manjim jedinicama s tim postotcima biti moguće vrlo često smjenjivanje, ali u velikim jedinicama gotovo neće biti kao ni do sada moguće nikako. Dakle ono što smo govorili u prvom čitanju jako je teško jedna uniformni zakon napraviti za jedinicu od tisuću stanovnika i za Grad Zagreb od ne znam 750 tisuća, jer taj postotak je u jednom malom Blatu 20% birača, recimo recimo da je lako prikupiti, ali već u Gradu Zadru gdje je to 14 tisuća stanovnika je prilično teško, ispričavam se ako sam neke Korčulane uvrijedila. o tom nekom rasponu postotaka bi možda valjalo razmišljati. Sljedeća stvar na koju upozoravam i ne znam je li to bila namjera, možda i je, da smo u članku 5. kada govorimo o odgovornosti, odnosno izuzimanju od odgovornosti člana predstavničkog tijela to odredili šire nego je to za zastupnike, dakle rekli smo sada da član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen, a ne može biti niti odgovoran na bilo koji način, i to se vjerojatno odnosi na onaj poznati slučaj gdje se jednog saborskog zastupnika tereti za naknadu štete zbog izgovorene riječi za govornicom. To je isto dosta dvojbeno, jer i može zaista nastati nekom šteta i treba paziti što se govori, pa i za govornicom. Dakle upozoravam samo da je ova izuzeća odgovornosti šire nego za Ono što također smo prigovorili u prvom čitanju, to predlagatelj nije u obzir, a to je broj članova predstavničkih tijela određen stavkom 4., smatramo da je raspon u broju stanovnika ja smatram, evo to su i kolege govorili, da je raspon u broju stanovnika jedan na prema gotovo dva puta, a da je fiksan broj članova predstavničkog tijela. Dakle ako smo .../Ne razumije se./... rasponu broju birača, onda bi trebao biti i raspon u, odnosno stanovnika trebao bi biti raspon i u broju članova, i da se ostavi zaista lokalnoj samoupravi da onda ona i sama odabere koji je to broj članova u predstavničkim tijelima. Još nešto. U Zakonu o lokalnim izborima uvjet za pasivno biračko pravo za čelnika je da mora imati najmanje 6 mjeseci prebivalište na području te jedinice, za pasivno pravo za člana predstavničkog tijela toga uvjeta nema. Da li time umanjujemo važnost, govorim o Zakonu o lokalnim izborima, pasivnom biračkom pravu nema uvjeta da član predstavničkog tijela ima najmanje 6 mjeseci prebivalište na području te jedinice, da li smatramo time da je član predstavničkog tijela koji je moguć i predsjednik vijeća manje važan od čelnika, ja mislim da nije, pa bi možda taj uvjet trebalo zadržati i tu. I molim vas ministre, svakako ovo u prvom, ako je nešto dvojbeno onda kaže da na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište u toj uvjet. U članku 7. jedan jezični izričaj koji vas molim, ja ću i amandman staviti da bude u duhu hrvatskoga jezika, možete mi reći da je bilo i u bivšem zakonu, jest, ali nije bilo dobro, a to je da se kaže da će se, da se izbori održavaju istodobno treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine. U hrvatskom jeziku je svibanj mjesec, ne može biti niti dan, niti tjedan, niti bilo što drugo, prema tome kad se kaže treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine zna se da je to svibanj. Ovo je primjereno istočnom i na istoku, u srpskom jeziku oni kažu ovako oktobra mjeseca se nešto dogodilo, ali u hrvatskom jeziku se zna da je ime ime mjeseca mjesec i ne treba ovoga. Nešto o kandidiranju, zabrana kandidiranja, i o tome mislim da je sad kasno intervenirati amandmanom, ali želim upozoriti. Dakle kaže da birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe službenici namještenici u oružanim snagama ne smiju se kandidirati. Dakle imamo zabranu kandidiranja za policajce, policijske službenike i vojne, djelatne vojne osobe. Upozoravamo ovdje da imamo niz dužnosti, od pravosudnih dužnosnika, pravobranitelja, članova povjerenstva za sukob interesa kojima je uvjet da ne budu članovi političke stranke. Smisao toga da se oni ne smiju javno pokazivati svoje političko opredjeljenje. Sad zamislite jednu situaciju, a zakon propisujemo za sve životne slučajeve, da se vama na izborima kandidira netko od tih osoba, ajde da do apsurda dovedemo primjerice sudac ili član povjerenstva za sukob interesa ili pravobranitelj, i onda ide u kampanju i politički se prezentira i onda kad bude izabran odlučuje hoće li ovu ili funkciju prihvatiti. Dakle ja bih tu stavila jednu općenitu formulaciju, da sve one sve one dužnosti na kojima je zabranjeno političko djelovanje. Članak 8., nešto o mandatu. Recimo mandat zastupnika određen je da traje do konstituiranja sljedećeg saziva. Za članove predstavničkih tijela na lokalnoj razini je to do stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle njima ne prestaje mandat s s konstituiranjem sljedećeg vijeća. Pitam šta je sa pojedinim predstavnicima predstavničkog tijela jednako kao i sa zastupnicima, dakle zastupnici i nakon raspuštanja Sabora djeluju u niz vanjskih tijela gdje su imenovani upravo kao zastupnici, i djeluju u tim tijelima do konstituiranja sljedećeg saziva. Pitam šta će se dogoditi ako u nekom tijelu na lokalnoj razini bude netko izabran baš kao član predstavničkog tijela, odnosno član vijeća, negdje u ustanovama itd., šta će biti sa njegovim mandatom, hoće mu i mandat i tamo prestajati ili će biti kao do sada da prešutno mu traje, ali mislim da nema razloga da se nije riješilo da taj mandat traje do konstituiranja novog

Hvala poštovana potpredsjednice, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa slažem se da smo nakon posljednjih redovnih lokalnih izbora u svibnju 2009. mogli uočiti određene probleme proizišli iz činjenice da izvršne ovlasti koje su ranije bile u ingerenciji predstavničkih tijela, kroz ovlasti biranja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana su sada prešle isključivo u nadležnost i pozdravljam sve one odredbe zakona koje su detaljnije, odnosno preciznije govorile o tim problemima i situacijama. S obzirom da imam iskustvo i izabrana sam za gradonačelnicu na neposrednim izborima 2009., a bila sam i ranije kad mi je povjerenje ukazalo gradsko vijeće, imam nekako i moralnu i političku obvezu da upozorim na neke probleme koji se mogu javiti ovim zakonom. Ovaj zakon treba ojačati kako kažete međuovisnost predstavničkog i izvršnog tijela i to uvođenjem instituta istovremenog raspuštanja jednih i drugih, kako se navodi razrješenje onih koji su zajedno i izabrani. Dalje kaže kako želite ovim zakonom ovlasti općinskih načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ojačati kao njihovu odgovornost, a onda u narednom članku stoji da članovi predstavničkog tijela ne mogu biti odgovorni na bilo koji način zbog zbog svog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela kao da je to nekad i bilo tako. Moje iskustvo i moj odnosa u oba mandata je dobar, vrlo sam s njime zadovoljna i vjerojatno da je u svim jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave tako ne bi trebalo pričati o, i raspravljati o određenim situacijama, međutim čujem da nakon donošenja ovog zakona u nekim jedinicama lokalne samouprave bit će izbor jedanput do dvaput godišnje. Ima sredina gdje će biti još češće kriza vlasti i novi izbori. Pitam se u takvim sredinama, očito vrlo problematičnim, tko će uopće biti spreman preuzeti obvezu vođenja tog rada, općine ili županije, nakon ovog, uvođenja ovog zakona još i gore. Ako se želi imati prava osoba koja ima određeno predznanje, koja ima volju učiti sve ono što ga čeka, a kolege koji su, koji rade i obnašaju tu dužnost ili su to bili najbolje znaju. Svi mi koji to radimo znamo što je u današnje, što u današnje vrijeme znači staviti svoj potpis na različite dokumente. U istoj osobi mi smo i pravnici, ekonomisti, građevinci, a i socijalni radnici i psiholozi. Opet trebamo ostati dostupni svojim građanima i znati tko nam je ukazao povjerenje i kome trebamo biti stalno dostupni. I naravno ako postoji osoba koja bi to mogla, treba imati volju i hrabrosti napustiti svoj dosadašnji život, točno život, ne samo svoje radno mjesto ili privatni biznis u kojem treba biti uspješan, jer sigurno da nitko se ne bi ni sjetio da taj može biti čelnik, ak je on do tada bio neuspješan, nego i svoj život. I tada u tim problematičnim sredinama gdje su česte krize i gdje gradonačelnik iz jedne stranke i nema većinu u vijeću mora svoj život staviti u ruke svojih vijećnika, koji mu nisu ni dali mandat, ni ukazali povjerenje. Ovaj prijedlog nalaže da će se istovremeno raspustiti i predstavničko izvršno tijelo, ako u zakonsko određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju. Zašto bi trebao biti razriješen čelnik koji je u zakonskom roku i zakonom onako kako treba predložio proračun, a predstavničko tijelo ga nije želio usvojiti? Isto tako, zašto bi predstavničko tijelo trebalo biti raspušteno, ako čelnik nije ni podnio prijedlog proračuna, pa proračun nije ni mogao biti usvojen. Znate li da predstavničko tijelo amandmanima može toliko izmijeniti proračun da čelnik više nije u mogućnosti uopće ga izvršiti. Pojedini vijećnici nemaju dovoljno znanja, a imaju potrebu biti moćni. Ja vjerujem da većina kolega posebno u manjim sredinama je imala slična iskustva kao ja kad vam vijećnik postavi pitanje zašto donosimo ovu ili onu odluku, i vi mu odgovorite da je to u skladu sa zakonom, on kaže a zašto mi vijećnici ne možemo promijeniti zakon, oni čak ni ne znaju šta je u njihovoj ingerenciji. Puno vijećnika misli da time što su vijećnici u vijeću mogu mijenjati svijet, a kako tek ne zakone ili svoje načelnike, gradonačelnike i župane. Stoga izgovor da zajedno izabrani gradonačelnici gradsko vijeće moraju se istovremeno biti promijenjeni, dovodi do novih problema. Na kraju krajeva isti dan su birani i župani i članovi županijske skupštine, zašto onda istovremeno ne mijenjamo sve? Još jedan segment na koji bi obratila pažnju, kaže kad se priča o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje ovog zakona, te načine osiguranja tih stoji da provođenje ovog zakona neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu, kao ni u proračunu općina, gradova i županija. To je točno da ste se vodili principom ekonomičnosti kad ste govorili da nakon proteka više od pola mandata čelniku i njegovom zamjeniku radi uštede i osiguranja kontinuiteta sve nastavlja zamjenik, međutim zaboravili ste da će ovaj zakon kao što sam rekla u mnoge sredine dovesti do novih kriza i čestih izbora, a tada to iziskuje velika financijska sredstva. Npr. u proračunu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu za izbore su osigurana sredstva u vrijednosti 2 milijuna kuna, u mom gradu 300 tisuća kuna, a tome treba dodati ono što ste propisali u članku 90.a ovog zakona, da osobe koje dužnost obavljaju profesionalno po prestanku obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž još 6 mjeseci u punoj visini i sve to na teret proračuna općine, grada, odnosno županije. Ujedno se propisuju i mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma u pitanjima i samoupravnog djelovanja predstavničkog tijela, pa zatim u člancima od 25. do 28. se, koji se odnose na mjesnu samoupravu donose nove obveze neovisno o njihovim mogućnostima i lokalnim prilikama. Stoga se ne treba zanositi da ovaj zakon nikome ne zahtijeva dodatna financijska sredstva. Hvala. Eto imam i ja uvažene kolegice ta dvostruka iskustva, pa čak i negativna, kada su se pojedini vijećnici u onom sustavu prodavali, i to sam nabrojao iz kojih razloga, i rekao sam i tko ih je i kupio i kako je došlo do prevlasti itd. Ali na stranu to. Ja bih volio da sam ove vaše riječi čuo i u ime kluba HDZ-a, jer tu klub HDZ-a nije otvoreno stao, nije otvoreno stao vezano za i smjenu, i. .../Upadica se ne razumije./... Ne, to ja nisam čuo. A evo demantirajte me, imate pravo na repliku, pa jasno i glasno kažite, i mi smo protiv ovoga da se smijeni u isto vrijeme radi nedonošenja proračuna neposredno izabrani čelnik i gradsko općinsko vijeće ili županijska skupština. Evo to bi ja volio čuti jasno i glasno. Jedino vi niste rekli ministre da ćete prihvatiti to, iako ste najavljivali da ćete prihvatiti uveli ste referendum, sad ja vrijeđam Poslovnik, ali budući da dobacujete, ja još jednom apeliram ne budite vi taj koji ćete biti grobar demokraciji u Hrvatskoj, nego naprotiv prihvatite ove amandmane da vam ne dajem poslije repliku, da ne gubimo vrijeme, evo i ministrica čeka malo pričati o komunalnom gospodarstvu, prihvatite amandman, sazovite koordinaciju Vlade i shvatite da vrlo ozbiljno pričamo o velikim problemima koji će se desiti. Ne budite vi taj koji ćete biti grobar, nego prihvatite amandman i shvatite da se ne može smijeniti posredno, neposredno izabrani čelnik. Može samo putem referenduma i putem građana. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Klub HDZ-a stoji pri tome kao što je i rečeno u prethodnom zakonu, ovo su izmjene koje su donijele da se može smijeniti i vijećnici da mogu smijeniti neposredno izabranog gradonačelnika. Prema tome to je jasno rečeno i u uvodnom dijelu. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice Martinčev, istina je, evo dali ste mi na razmišljanje zapravo načelnika se može smijeniti bilo koji vijećnik kojemu se, čijem se zahtjevu putem amandmana ne udovolji, i ne prihvati se proračun, smijenjen je načelnik, odnosno gradonačelnik. On to može zapravo učiniti svake godine, znači svake godine se mogu očekivati izbori u bilo kojoj općini ili gradu, a mi iz iskustva koji smo u lokalnoj upravi i samoupravi znamo da pojedini vijećnici, neću reći, ali mogu reći da ucjenjuju zapravo čelnike lokalnih tijela putem tih amandmana kako bi se zapravo zadovoljili svoje zahtjeve što je najteže kod onih sportskih klubova gdje su amandmani jako, jako veliki.

nerealne zahtjeve o izgradnji kojekakvih igrališta, sportskih dvorana, do toga da su predsjednici nogometnih, rukometnih i sličnih klubova, i također imaju zahtjeve vrijedne pol milijuna i više kuna za svoju udrugu. Hvala. Završna riječ predlagatelja, ministar uprave Arsen Bauk. kvalifikacijama vijećnika itd. …/Ne razumije se./… koga stavljate na liste, i to je to. Što se tiče dakle ove rasprave želim se osvrnuti samo na jedan dio iznesenih primjedbi. Dakle Vlada Republike Hrvatske niti bilo koja stranka koalicije nije razmatrala to da, institut neposrednog izbora gradonačelnika zamijeni onim što je bilo do 2009. godine. Ukoliko od bilo koje političke stranke dođe takva inicijativa, mislim da se o njoj može razmišljati, kao što je i u ime kluba HDZ-a pozvao gospodin Mlakar, i ukoliko se postigne konsenzus o tome onda ćemo taj sustav …/Ne razumije se./…, dok je ovakav sustav treba pronaći dobar balans između odgovornosti i međusobne ovisnosti izvršnog tijela i predstavničkog tijela. Ja sam svjestan da će na ovaj način s ovim instrumentom istovremenog izbora pozicija predstavničkog tijela biti ojačana nešto jača u odnosu na gradonačelnika nego šta je sad, i držim da je to dobro, i držim da je vrlo legitimno da netko misli da to nije dobro. Također što se tiče broja izbora, kada bi se gledao samo formalno, to ne bi donijelo dodatne izbore, zato šta ionako idu izbori kada se donese proračun, samo su dosad bili izbori samo za vijeće. Naravno da će ovakav institut povećati vjerojatnost da će neke političke stranke razmišljajući o tome da im je bolje da riskiraju izbore i da dobiju većinu i u vijeću i gradonačelnik, ili obratno, pokušati isprovocirati izbore, i već će se na prvom tom slučaju vidjeti da li će građani honorirati one koji imaju izvršnu vlast, ili će honorirati one koji su izazvali krizu nedonošenjem proračuna, i to će odlučiti građani. građani, odnosno da neposredno izabrani gradonačelnici lakše potvrđuju mandat nego ovi posredno izabrani, personalna odluka građana za gradonačelnika, načelnika, župana itd., dakle da su oni u boljoj poziciji i držim da je njima veća šansa dana ponovljenim izborima, ukoliko do toga dođe, dobiju većinu u vijeću i sljedeće tri godine mogu normalno obnašati vlast, nego da se četiri godine mrcvare sa gradskim vijećem koje je ustvari jednu vrst kohabitacije, i usudio bih se reći da bi svaki gradonačelnik kojemu je opći interes ispred svoga takvo, dakle taj rizik prihvatio, osim onih koji naravno se boje izbora i koji zbog konformizma žele da ostanu gradonačelnici bez obzira na to kakvo im je vijeće, ali dopuštam da i tu ima drugačijih mišljenja. Što se tiče odredbe o dvije godine zamjenik itd., to je odredba koju ne mijenjamo, to je sada u zakonu, i koju samo razrađujemo, čak je malo i poboljšavamo, jer do sada je, ukoliko ima dva zamjenika ovaj koji je gradonačelnik određivao tko će biti taj koji ga mijenja, sada definira da je to prvi koji je bio na listiću i da nema dva puta tijekom mandata, tako da se ne morate bojati ovog drugog, druge izmjene štafete. I držim da je to, dakle dobro, jer ćete imati priliku dakle da određivanjem zamjenika gradonačelnika, kandidata za zamjenika gradonačelnika provodite određenu kadrovsku dugoročnu politiku i da ćete neke ljude koji su se dokazali na lokalnim razinama imati priliku lakše promovirati na nacionalnoj razini, to je uostalom 2003. godine HDZ napravio, gospodin Šuker je bio gradonačelnik Velike Gorice, postao je ministar, gospodin Kalmeta je bio gradonačelnik Zadra, postao je ministar, dalje neću, možda ću nešto pogriješiti. I držim da ćete kod predlaganja kandidata već razmišljati što ako bude, i to je dobro, dakle to su pravila koja se unaprijed znaju. Također i sve primjedbe i svi prigovori na taj institut su također legitimni, i doista kada građani glasaju, onda glasaju prvenstveno za načelnika, ali oni zajedno s njime biraju i zamjenika načelnika koji ga, i bez da gradonačelnik da ostavku od prvog, ne od 731., ili ako je prestupna godina 732. dana mogu mijenjati u punom opsegu, samo ovaj je gradonačelnik na papiru, nije dao ostavku, ne dolazi na posao, itd., da se da se razgovara o tome da ćete zamjenicu od ovoga koji ne dolazi na posao podržati jer ona dolazi na posao, ali dobro to su sada. Prema tome to su pravila koja se unaprijed znaju, koja mogu imati određene primjedbe, ali nisu u potpunosti nelogična, nisu ni u potpunosti logična, ali su logičnija od nekih drugih, i prema tome taj prijepor, tu primjedbu također prihvaćamo kao legitimnu primjedbu, ali držimo da je ovo rješenje bolje. Što se tiče tehničkih dakle stvari, posebno što se tiče referenduma. Mi nismo mijenjali odredbu o broju potpisa potrebnih da bi se iniciralo raspisivanje referenduma, to je sada 20% i neke druge stvari koje su u zakonu sada nismo promijenili. Možda ukoliko dođe amandman koji popravlja, nije problem dakle to popraviti, uključujući ovu jezičnu, međutim držali smo, e sada naravno to smo raspravili u prvom čitanju, ovo godina dana do izbora. Ja sam u prvom čitanju pročitao ustvari deklaraciju o stabilnosti izbornog prava venecijanske komisije i pokušao sam argumentirati to da smo se držali sva tri principa iz te deklaracije, neću ih sada ponavljati, za razliku od one promjene izbornih jedinica koja nije bila u toj u toj deklaraciji, ali to nije bio problem. Ja držim da je prijedlog koji je tad bio lošiji od ovoga što sad imamo koji je loše, da je bilo možda neki bolji prijedlog, možda bi bilo i drugačije dočekano, jer ustvari mi u izbornom sustavu ne mijenjamo ništa, prihvaćamo ono šta je gospodin Bačić u prošlom, u prvom čitanju rekao o broju vijećnika, ali to je moguće i sada promijeniti statutom, tako da, ali ostaje većinski izbor za gradonačelnika i ostaje proporcionalni izbor za vijeće, s jednom izbornom jedinicom. Jedino ne provodimo dopunske izbore za zamjenika iz reda nacionalnih manjina, jer je to dakle uzrokovalo posebno u županijama dodatne troškove, relativno mali izlazak je bio, prema tome to stavljamo u jedan izborni proces i naravno njihova njihova uloga zamjenika iz reda nacionalnih manjina je više-manje će biti kao i dosad. Ukoliko se mogu uklopiti u dio tima gradonačelnika, onda će biti jedan od, jedni od zamjenika ravnopravni, ukoliko nisu onda će biti ono što se kaže fikus, to znamo, međutim pravo na, imat će poziciju s koje mogu nešto reći, barem. Također dakle što se tiče nekih drugih stvari koje su izrečene u raspravi. Da li je u redu da netko zamijeni nekoga tko je neposredno izabran ili ne, ja bih podsjetio, dakle predstavnička tijela i članovi predstavničkog tijela su ustavna kategorija, a gradonačelnici, načelnici i zamjenici nisu ustavna kategorija, i neposredan izbor gradonačelnika ustvari bazira se na jednoj dosta rastezljivoj ustavnoj odredbi da građani mogu neposredno odlučivati i o drugim pitanjima u lokalnoj samoupravi, dakle to i o drugim pitanjima to je bio osnov za uvođenje neposrednog izbora Razlog za uvođenje neposrednog izbora gradonačelnika bilo je slučaj da se tijekom mandata moglo promijeniti gradonačelnika izabrat drugoga, sada se ne može izabrat drugoga, sada će ponovo građani izabrati tog istog gradonačelnika, ako su zadovoljni s njime, a nisu s vijećem, ili će izabrati nekog drugog gradonačelnika kojega je predstavlja ta većina u vijeću jer nisu zadovoljni s ovim prvim gradonačelnikom, ili će pak tamo gdje je tijesno ponovno izabrati gradonačelnika iz jedne opcije iz vijeća i druge opcije, ali oni će snositi posljedice tako izabrane vlasti, i kaže se dakle i troškove će snositi. Slažem se, ali to je izbor građana, nema nikog drugog tko može izabrati svoje predstavnike u vijeće i gradonačelnike osim građana. I prema tome, ja mislim da će izbora, istovremenih izbora malo donijeti jedan pozitivan pomak u političkoj sceni, da će se predstavnici raznorodnih političkih stranaka pokušati dogovoriti, jer mislim da je na lokalnim, u lokalnim sredinama te ideološke i druge razlike nisu tolike da bi trebale uzrokovati izvanredno stanje u općini i da se može, i i nadam se, možda sam malo naivan, ali dopustite mi da još budem idealista neko vrijeme, da će se i raznorodne političke opcije suglasiti oko toga da mogu na lokalnoj razini zajedno. Koja je koalicija bila za gradonačelnika Vukovara uspostavljena od šest stranaka, kad ste već gospodine Boriću govorili o koalicijama, pa izgubila, ali možda u nekom drugom kontekstu takva koalicija bi mogla funkcionirati. Poštovane dame i gospodo. I još jedna stvar, dakle što se tiče pasivnog biračkog prava moj stav je da se svak ima pravo kandidirati. Ako će netko izabrati gradonačelnika, ili će glasati za listu na kojoj se netko tko je osuđen za, i sad možemo nabrajati, ja mislim da nije problem što se taj netko mogao kandidirati, nego je veći problem šta građani glasaju za takve kandidate, ali oni neće moći obnašati tu dužnost, a građani su sami sebe na taj način recimo to tako legitimirali, onda je to problem, a ne to da li će netko biti kandidat i ne. U to stvarno duboko vjerujem i protiv sam toga da se bilo kome ograničava kandidiranje. I možda tu, možda će biti drugačijih mišljenja, ali evo moj stav je da nikome ne bi trebalo zabraniti kandidiranje, a za obnašanje dužnosti su zapreke koje su i sada koje su i sada u zakonu. Kod pasivnog prava za članove predstavničkih tijela, mislim da i sada je odredba da nije ograničeno koliko moraju imati prebivalište. Nismo to mijenjali. Za gradonačelnika je 6 mjeseci, i to je i sada, za članove vijeća nismo mijenjali, a i pitanje koliko bi bilo korektno obzirom da ovaj rok od 6 mjeseci je već prošao. Dakle mi bi sad, ustvari sada bi ograničili kandidiranje nekog tko do donošenja zakona ima pravo, a to ne bi bilo baš korektno, tako da je to bila. I s druge strane pitanje mogućnosti i svrhe provjere takvih, dakle imamo negdje tisuću kandidata ili 2 tisuće za gradonačelnika, negdje 20 tisuća za vijećnike, dakle staviti državni aparat da provjerava prebivalište za nešto što ipak nema toliko opravdanje, mislim da nije dobro, tako da iz tih razloga isto nismo stavili Što se tiče prestanka mandata predstavničkog tijela, stavili smo rješenje koje nije kao za Hrvatski sabor, ali i Hrvatski sabor donosi odluku o raspuštanju i može se iznimno sastati u slučaju ratnog stanja itd., i moglo se Mandatno-imunitetno povjerenstvo između konstituiranja sastati. Što se tiče predstavničkog tijela dakle ne mislim da se treba sastati u ratnim uvjetima i obzirom da nema imuniteta osim ovog za izgovorenu riječ, držim dakle da nije potrebno da njima mandat i dalje traje, što se tiče ovog prešutnog to se isto događa kad se sad raspusti vijeće na kraju godine, dakle ni to nije definirano, ako postoji bolji način da se ta recimo to tako rupa zakrpa, onda možemo vidjeti kako se može intervenirati, ali ne mislim da je presudno. I sad ostaje samo pitanje da li mandat članova predstavničkog tijela staviti do konstituiranja drugog. Mislim da ne bi trebalo. Dakle onog trena kada Vlada raspiše izbore, kad donese odluku o izborima, to je otprilike isto kao kad se raspišu izbori za Hrvatski sabor. Nema potrebe ratnog stanja, a da sada u međuvremenu do izbora se sastaje predstavničko tijelo i donosi neke odluke ili da apsurd bude veći do konstituiranja drugog predstavničkog tijela, a to znači do izbora predsjednika, dakle oni se, novo predstavničko tijelo se može sastati prvi put i ne izabrati predsjednika, a da starom predstavničkom tijelu traje mandat jer novo nije konstituirano. Onda se oni sastanu drugi put, ne izaberu predsjednika, a da starom predstavničkom tijelu još uvijek traje mandat. Mi smo stavili dakle u prijedlogu da im mandat prestaje donošenjem odluke, a novom predstavničkom tijelu ukoliko se ne konstituira u trećem pokušaju, onda dolazi povjerenik i on čini taj kontinuitet predstavničkog tijela. Dakle mi imamo jedan dio, dva mjeseca do konstituiranja kada nećemo imati predstavničkog tijela ni povjerenika, ali to imamo u Hrvatskom saboru i u tom razdoblju izvršno tijelo može tehnički donositi odluke, kao što može i Vlada po istom principu kad je raspušten Hrvatski sabor. Evo poštovane dame i gospodo, držim da uz legitimne primjedbe na ovaj jedan institut istovremenog raspuštanja koji je doista dakle veliki prijepor, i držim da je on najveća promjena u ovim zakonima, i ove druge primjedbe na ovo dvije godine 730 dana koji je, mogu biti dakle legitimne, ali ne mijenjaju puno u ukupnom sustavu, sve ostale odredbe su ipak više-manje prihvatljive i prihvaćene od strane većine klubova, držim da će ovi zakoni doprinijeti dakle da imamo bolje izbore, i vjerujem da ćemo u ponedjeljak po najavi Državnog zavoda za statistiku dobiti i rezultate popisa stanovništva, pa da možemo u novu godinu ući sa točnim brojem zamjenika načelnika iz reda manjina, brojem vijećnika, ukupnim brojem vijećnika koje biramo, koji se inače smanjuje, za 7 tisuća se smanjuje za jedno stotinjak, dakle to je negdje 2%, jer smo prilikom određivanja broja vijećnika ipak pazili da ne povećamo broj vijećnika u odnosu na sadašnji, i pozivam dakle. O amandmanima ćemo se očitovati kod glasanja, i pozivam dakle da zastupnike da prihvate ova dva prijedloga zakona. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo četiri replike. Prvi je Zoran Vinković. O naivnosti i idealizmu neću, ali ću o praksi. Evo ja vas još jednom molim nemojmo ići u avanturu, ja se izbora ne bojim, što se mene tiče možete preseliti Milanovića 6 mjeseci u Đakovo pa nek se kandidira, bit će poražen. To je sasvim jasno. S druge strane ministre, pa ja sam prošao i čovjeka koji je tražio gradsko groblje, koji je bio vijećnik, prošao sam i one koji su tražili zaposlenje za ljubavnice, za žene, za sinove, za kćerke, nisam prošao jedino izdaju dva člana svoje bivše stranke. na žalost. To nisam prošao, …/Ne razumije se./… nisam bio 5 i po mjeseci gradonačelnik. Ovime i ovakvim sustavom vraćamo to što je bilo. Mi ulazimo u jednu avanturu, a to će vam reći i gradonačelnici iz SDP-a sadašnji, bez obzira na kohabitaciju, samo oni u ovom trenutku moraju šutjeti, jer ne mogu baš tako otvoreno pričati. Ne mogu to pričati na glavnom odboru. Mi možemo pričati o razvoju demokracije, možemo pričati o novom unapređenju odnosa o nekome da, da će netko nekoga natjerati na suradnju, a ajde surađujte vi sa HDZ-om u lokalnoj samoupravi. To je rat na noževe, vade se strojnice, igra se prljavo. Pa budimo otvoreni i pričajmo. Što mislite da će doći do velike ljubavi, do velikog razumijevanja i razuma prilikom donošenja proračuna? Pa desit će se ono što sam rekao, prihvatit ću kao gradonačelnik 20 amandmana,

Kolega Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa možda smo danas malo previše vremena potrošili na nekakav sukob između gradonačelnika, načelnika i vijeća. Jedna stvar, malo je onih u Hrvatskoj koji bez debele podrške iz stranke iza leđa mogu dobiti izbore, i kao što je gradonačelnici, načelnici, župani dobiju uz pomoć stranke, tako stranke ili koalicije stranaka kandidiraju liste, legitimitet jednih i drugih je identičan, čemu glorificirati da je netko postigao strašan uspjeh, iza njega stoji stranka, ili koalicija stranaka, a da vijećnici koji su prošli na listi nisu postigli nikakav uspjeh, a iza njih isto stoje stranke. Dakle to je jedna stvar. Druga stvar, pričati o tome da netko može ucjenjivati sa proračunom su priče za malu djecu. Kad pogledate strukturu proračuna jedinice lokalne samouprave, onda ćete vidjeti da imate ono što je zadano zakonom, što morate financirati, i nemate šanse da to ne financirate, imate stečena prava koja morate financirati i logična stvar je da proračun je prije svega stvar političkog dogovora onih koji obnašaju vlast, da se politika koja u jedinici lokalne samouprave obnaša vlast dogovori koje će to komunalne infrastrukturne projekte raditi. I prema tome glorificirati tu priču naprosto nije dobro. Ono što u ovom zakonu nije dobro, a to je što će se dogoditi ako se dogode nekakve anomalije, nekakav sukob da ne trpe građani Republike Hrvatske, i to je po meni ključno pitanje koje na žalost niti u starom zakonu nije bilo riješeno, nije niti u ovom zakonu dobro riješeno. Svoditi priču na tome da će netko nekoga blokirati, mislim da je naprosto smiješno. Zakon treba odgovoriti što će se dogoditi kad određeni, ja ću otvoreno reći budalaši rade gluposti, a trpe građani. To je ključno pitanje,

Ovo je vrlo utješno potpredsjednice Sabora, da još 6 zakona. Ali dobro. Evo ministre, tumačite Ustav od situacije do situacije, kad vam paše dobro, kad ne paše pozivate se na istoga, ali nema veze. Međutim niste odgovorili, a vi ste rekao sam matematičar, logika vam je jača strana. Kako je moguće da zbog štednje u 731. danu, i još uvijek imamo čelnika, a u 733. ode, a u tisuću i ne znam 70. danu, znači u trećoj godini mandata ne donese se proračun i idemo na izbore, a opet pričamo o štednji. Kako je tu logika da na jednoj strani možemo pričati o štednji, a na drugom članku već ne govorimo o toj istoj štednji. Je li vam to logično? Ja mislim da nije. I odustanite od tog proračuna, jer je on temelj prijepora svih rasprava u dva čitanja. Stvorit će samo probleme, tu su vam i vaši župani na savjetovanju koje ste im održali poručili ne otežavajte budućim čelnicima njihov posao, jer i ovako im je teško, dovoljan je jedan mehanizam do kojeg smo svi zajedno došli, on pruža dovoljno mogućnosti da se lokalni čelnik, ako ne radi dobro smijeni, uz pomoć tih istih građana i ne treba vam ovaj drugi mehanizam, jer stvara labilnost sustava, otvara prostor korupciji. I naravno da se onda i jedan gradonačelnik koji je uvjeren da će ponovo biti gradonačelnik kao što je kolega Vinković boji, jer će ga smijeniti već nakon 6 mjeseci, on će bit gradonačelnik a imat će jednoga ili dva vijećnika kao što sada ima, pa naravno da će ga smijeniti. Ali to ne treba biti cilj zakona. Cilj zakona treba osigurati i takvim ljudima stabilnost, da mogu provesti svoje programe i planove. Ovako to ministre ne stoji. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. mogao ni pripratiti da budem iskren. Ali mi na neki način koji smo evo dugo godina u toj lokalnoj samoupravi, izražavamo zabrinutost, zabrinutost što će se dogoditi, koje su mogućnosti, a koje će biti štetne po lokalnu samoupravu. I sad vi kažete jednu misao, veli, pa veli vrijeme će pokazati koga će građani, kako će građani honorirati jednog ili drugog, je li tako? Ma dragom Bogu je svejedno koga će honorirati, znate tko će najviše izgubiti gospodine ministre? Pa izgubit će sami ti građani najviše i te jedinice lokalne samouprave. Pa mene ne mora uopće honorirati, evo ja sam četvrti mandat načelnik općine i ne mora me izabrati uopće, uopće mi je to svejedno ako je to na štetu moje jedinice lokalne samouprave, evo to je moje razmišljanje. A druga stvar, to će koštati gospodine ministre, ma koštat će, zasigurno će to koštati. A druga koja je štetna stvar, izgubit će se kontinuitet onih projekata svega, to mi znamo vrlo dobro što znači kontinuitet i projekti će stajati, a znamo koliko truda treba uložiti da se ti projekti naprave. Pa vi sami vidite, vi obnašate vlast na državnoj razini koliko kadrologija ova koju ste, koju radite razumijete u raznim područjima, koliko vam to teškoća nanosi. Jako konkretno poznam područje poljoprivrede, agencija za plaćanje u poljoprivredi, vidite što se prije kratkog vremena dogodilo sa tom agencijom,

Odgovorit ću na sve četiri replike u jednom, dakle u većem dijelu, ustvari u potpunosti se slažem sa zastupnikom Šukerom, kad je govorio o legitimitetu, načinu itd., i vjerujem da ćemo i obzirom da sad nema vremena da ovako. …/Upadica se ne razumije./… Onda vas neće impresionirat lakoća ako budem vikao. I vjerujem da ćemo ustvari u razgovoru nakon, vjerujem i definirati što je to još trebalo napraviti da bi ove kako ste se izrazili budalaše zaustavili, a njih će prvenstveno trebati zaustaviti građani tako da ih ne izaberu, ako pogriješe onda da ih smijene, to da se dekretom iz komiteta ili iz središnjice, iz bilo iz čega smjenjivalo lokalne čelnike to na žalost ili na sreću više nije prisutno, imamo dva instituta, jedan je referendum, drugi je proračun, ako to nije dovoljno treći institut već bi možda bio ipak upitan.

nakon četvrte godine ne idu izbori, jer idu redovni, dakle to jedna mjera koja je više od pola mandata. Dakle možda bi bilo dobro napisati da već drugi dan nakon izbora gradonačelnik može podnijeti ostavku i da ga zamjenik može mijenjati, onda bi vjerojatno bio prigovor da imamo ono što se u atletici kaže zec, dakle ide se kandidirati, onda netko drugi bude izabran. Međutim pola mandata mislim da je prava mjera da se dakle odredi kada ga može mijenjati zamjenik, a i taj zamjenik može biti onda podvrgnut institutu i proračuna i referenduma, pa ako su građani toliko nezadovoljni mogu i tog zamjenika smijeniti, pa će ići izbori. Zahvaljujem.